Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Prije nego što krenemo, još jednom, veliko mi je zadovoljstvo čestitati hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji … /Pljesak./ … na još jednoj velikoj povijesnoj pobjedi, a osim te pobjede, fascinira zaista pristup koji je pun borbenosti, srčanosti, strasti, a istovremeno jednog mira i strpljivosti koji bi nam svima nama zajedno poželio i čestitke izborniku Daliću, kapetanu Modriću, svim igračima, stručnom stožeru u ime svih zastupnica i zastupnika i želimo im naravno pobjedu i zlato i u nedjelju. Uz vas smo. Sada ćemo mi nastaviti s našim radom. - Konačni prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji, drugo čitanje, P.Z. br. 466; Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172., a u vezi s odredbom čl. 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora.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 i prije nego što dam riječ poštovanom ministru rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću, imamo nekoliko zahtjeva za stankom. Prva na redu poštovana kolegica Selak Raspudić. Izvolite. Tražim stanku od trajanja 10 minuta u ime Kluba Mosta da upozorim da ovo nažalost nije zakon koji je namijenjen osobama s invaliditetom, koji će im omogućiti osobnog asistenta i integrirati iz u zajednicu. Ovo je, naime, zakon, koji će služiti kao značka na reveru HDZ-a da bi time demonstrirao svoju uključivost i stavio kvačicu pored dobro odrađenog europskog naputka. U praksi, naime, prava koja su raspisana ovim Zakonom, osobe s najtežim stupnjevima oštećenja, neće moći realizirati. Evo vam riječi jednog od njih. Neka mi netko objasni kako osoba s invaliditetom i Barthelovim indeksom od 0-20 može živjeti sama, dakle ostvariti pravo najvećeg broja sati? Kako bi ja koji imam takav indeks mogao živjeti sam? Ja se ne mogu počešati kad me svrbi nešto. Mogu samo pomicati glavu i ramena. Ne mogu uopće koristiti ruke i noge, ne kontroliram fiziološke potrebe, ne razumijem kako je to moglo nekome pasti na pamet. Ti sati samo su pravo na papiru koje nitko ne može ostvariti, a ako ste te sreće, ovaj Zakon je do te mjere ciničan da onaj tko ga je pisao ili ne poznaje problematiku ili želi ministru Piletiću skoru političku smrt. Da vas unaprjeđuje i daje vam pravo na osobnog asistenta, ako ste te sreće da živite s više osoba s invaliditetom u istom kućanstvu ili ste se razveli ili vam je muž ili žena gastarbajter. Osobe koje trebaju osobnog asistenta su osobe koje trebamo što prije integrirati u zajednicu, a osobe koje pritom imaju i roditelja njegovatelja su također, osobe

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Kolegice i kolege, tražim stanku u ime Kluba zastupnika IDS-a u trajanju od 10 minuta kako bih se još jednom konzultirali i naglasili važnost poruka koje smo dobili od naših sugrađana. Prvenstveno onih na koje se ovaj Zakon odnosi. Usluge osobne asistencije mnogim je osobama s invaliditetom jedno od nasušnih potreba. O problemima s kojima se svakodnevno susreću govorili smo više puta u ovoj sabornici. Naglašavali važnost donošenja primjeren institucionalne podrške na razini države, prvenstveno zbog odgovarajućih zakonske zakonske okvire koji će sustavno riješiti neke od njihovih najvažnijih problema. Pred nama je Zakon o osobnoj asistenciji na koji se čekalo 15 godina, no zakon je to koji ne odgovara ni ne propisuje najosnovnije. Što je uopće osobni asistent, koja su mu prava, obveze i kolika mu je plaća. Zakon je pun izuzetaka koja su mu prava, zakon je pun izuzetaka, a to je izgleda postalo pravilo kod podnošenja novih zakonskih prijedloga ove Vlade. Ostavlja se dojam potpunog nerazumijevanja osoba s invaliditetom jer primjerice, na osobnog asistenta nemaju pravo djeca do 18. g., kao i odrasla osoba s invaliditetom čiji član obitelji ima status njegovatelja. Imamo izjave jedne majke koja kaže da bi se možda, s obzirom da ima status njegovateljice, a po prijedlogu zakona nema pravo na osobnog asistenta za svoje dijete, trebala rastati od supruga s ciljem ostvarivanja prava na asistenta. Iz svega navedenog proizlazi kako ovim prijedlogom Zakona nažalost nije učinjeno ono što je trebalo, a to je poboljšanje životnih uvjeta naših sugrađana na koje su oni računali i ne mogu se oteti dojmu da smo ih i ovaj put iznevjerili. **Nikolić, Romana (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem predsjedniče Sabora, tražim stanku u ime Kluba socijaldemokrati kako bi ministra Piletića i njegove suradnike postali na popravni oko predloženoga zakona. Na ovu bajku koju ste nam predložili mi možemo samo reći da nisu živjeli sretno do kraja života. Nadali smo se provedivom zakonu koji će pružiti sigurnost osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, pružiti im odnosno proširiti im pružanje usluga i omogućiti ostvarivanje prava na osobnog asistenta, no on ga ukida jer ih država tretira kao trošak. Ministre, ulaganje u marginalne skupine nije trošenje novca nego je ulaganje u budućnost. Osobe s invaliditetom moraju imati jednake mogućnosti za odgoj, obrazovanje i zaposlenje, kao i svi drugi građani RH. Zar zaista ne shvaćate da osobe s invaliditetom život im ovisi o ovakvim zakonima. Puna su vam usta inkluzivnog obrazovanja, onda djecu s teškoćama u razvoju bacate u socijalu. Potporu će im pružati pomoćnici u nastavi, a ni njihov radno-pravni status nije reguliran. Korisnici programa Zaželi su vam rješenje za nedostatak radne snage, to je vaš plan. Bez imamo srama kršite konvenciju i sve međunarodne dokumente koji govore o inkluzivnom obrazovanju. Šta je sa predškolskim obrazovanjem? Ne pružate im komunikacijskog posrednika uopće. Pa vam dijete, po vama dijete ima pravo na komunikaciju i na pristup informacija samo kada je u školi, ali dok je izvan, dok je na izvanškolskim aktivnostima nema. Osoba sa najtežim invaliditetom smanjujete prava jer će osobnog asistenta imati svega 22 sata mjesečno. I umjesto da im pružite cjelovitu sustavnu pomoć vi im šaljete poruku da za njih nema mjesta u društvu i da se o njima neće voditi adekvatna skrb. Ovakav sustav samo je na papiru podrška i pomoć, no u praksi je to sasvim nešto drugo, a ovaj je zakon …/Upadica: Hvala vam./… i dokaz tome. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolegice Mrak Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba Centra i GLAS-a. U ovaj sabor dolaze različiti zakoni, dolaze različiti prijedlozi, imamo različite rasprave, imamo rasprave gdje se dijelimo svjetonazorski, gdje se dijelimo po različitim uvjerenjima. Ovaj zakon je zakon u kojem nema svjetonazora, nema podjele po svjetonazorskom Ne bih se trebali podijeliti niti po jednom jedinom ključu. Jedini smisao bi trebao biti zajednički, a to je da osobama s invaliditetom pružimo ljudska prava. Dakle, oni samo traže ljudska prava. Nešto što svi mi drugi možemo ostvariti i imati, a što oni imaju vrlo teško ili nikako. formalno zadovoljava i zadovoljit će neke uvjete, no ono što moram naglasiti i moram reći, da bi on uopće mogao profunkcionirati tu se je odlučilo za niz još pravilnika i svega ostalog, niz povjerenstava. Moje ključno pitanje je zašto ste se za to odlučili? Zato što niste imali rješenje do kraja, pa kad nemate rješenje do kraja i kad oglasiti, staviti u zakon onda se prebacujete na pravilnike. I uvijek treba razmišljati za kog donosimo te zakone. Ne zato da imamo još jednu crticu pa da kažemo evo donijeli smo zakon, nego razgovarati, razgovarati, razgovarati s ljudima koji zapravo željno očekuju ovaj zakon. Po prvi put ga donosimo. Donosimo za i povećan je broj korisnika i to treba reći. Povećan je i broj osobnih asistenata. Pitanje je da li ih imamo. Pitanje kako ih imamo. Pitanje da li je to sve zajedno osigurano. Čula sam da, kao obećano je da će zakon stupiti na snagu 1. srpnja, pa nije to nigdje bilo uklesano u kamen. Bolje da se odlučilo još malo pričekati, usvojiti sve primjedbe i još napraviti jedan set s razgovorima s onima koji željno očekuju ovaj zakon, a bojim se da bez obzira što željni čekaju bit će jednako tako i razočarani. Hvala lijepo. Stanka je odobrena. Kolegice Miloš izvolite. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Poštovane kolegice i kolege tražimo stanku kako bismo ukazali na probleme u zakonu i predložili dodatna poboljšanja u drugom čitanju. Prvo mi već od samog početka tražimo da se osigura dostojanstvena plaća i uvjeti rada osobnih asistenata koji bi bili usporedivi s plaćama u sustavu socijalne skrbi kako bi ta plaća mogla i rasti i kako bi osobni asistenti mogli kolektivno pregovarati. Dakle, iznimno je važno da stvaramo kvalitetna radna mjesta u ovom sektoru. Drugo, u ovom prijedlogu zakona maksimalan broj sati je od 16 sati dnevno, mogu imati samo osobe s najtežim stupnjem invaliditeta, dakle IV stupanj, no do 20 Barthelov indeks samo ako su samci. Kako nas upozoravaju osobe s invaliditetom osobe s takvim najtežim stupnjem oštećenja primjerice tetraplegičari nipošto ne mogu živjeti sami, pa ta satnica u principu ostaje mrtvo slovo na papiru. Treće želimo prenijeti upozorenja i apele zapravo pravobraniteljici za osobe s invaliditetom da treba obratiti pažnju na osobe s nevidljivim invaliditetom, dakle intelektualna i mentalna oštećenja budući da je mnogima potrebna veća podrška nego što je predviđena zakonom i bez koje onda oni imaju veći rizik od institucionalizacije daleko od svoje zajednice. I posljednje dio korisnika s najtežim oštećenjima upozorava da će završiti s manjom podrškom nego što sada ima baš zato što se osim u iznimnim slučajevima koji sada jesu nešto prošireni isključuje da osobe koje imaju roditelje njegovatelje imaju i osobnog asistenta. Mi se s time ne slažemo i podsjećamo još jednom da je osobni asistent pravo svake osobe s invaliditetom primana usmjerena na socijalizaciju i da osobe koje imaju roditelje njegovatelje ne bi trebali biti a priori isključeni iz tog prava. Zahvaljujem. Stanka je odobrena. Kolegice Vlašić Iljkić, izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Tražim stanku ime Kluba SDP-a kako bi se još jednom konzultirali oko ovog dugo očekivanog prijedloga koji nažalost polaze iz pozicije velikog povjerenja nema, smatra, odnosno ministarstvo ima veliko nepovjerenje spram osoba s invaliditetom. Neshvatljivo je kako vi ministre zbog 570 korisnika koje trenutno imamo, koji imaju osobnu asistenciju i roditelja njegovatelja od ukupnog broj 6 tisuća statusa roditelja njegovatelja vi pravite toliki nemir u javnosti kao da se radi o 570 tisuća korisnika pa će to državu dovesti do bankrota, da ste si dopustili uopće osporavati dosadašnje korisnike da i nadalje imaju pravo na osobnog asistenta. Izostavili ste iz ovog zakona cijelu korisničku skupinu sa najtežim oštećenjem koji imaju roditelja njegovatelja osim ako se radi o jednoroditeljskim obiteljima ili onima sa članovima obitelji sa više osoba sa invaliditetom ili su zdravstvenog stanja zbog kojih je potrebno izvođenje posebnih medicinsko-tehničkih zahvata. Odbili ste naše prijedloge za povećanje satnice za sve korisničke skupine osim sramotnih 22 sata koje ste doduše promijenili na 88 sati što je i dalje nedovoljno. Propisujete plaćanja usluge i dovodite u nepovoljniji položaj korisnike nego što je to dosada bilo jer korisnici dosada te usluge nisu plaćali. No, koliko ste nezainteresirani za raspravu o ovoj problematici pokazuje ponašanje na jučerašnjem Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku gdje se nije ni dopuštala rasprava dvije zastupnice iz područja socijalne skrbi, prekidalo nas se, vas je sve to jako umaralo i rasprava je općenito trajala 15-20 minuta po ovoj vrlo važnoj tematici, sramota.

upozorili na ovaj zakon ne samo iz aspekta socijalne skrbi, nažalost projekti socijalne skrbi u nas su zapravo projekti zapošljavanja. Iz tog aspekta ovo je nastavak neuspjelog projekta „Zaželi“ gdje se nije uspjelo žene koje su nezapošljive iznad 50.g. zaposliti već ih se držalo kao radno roblje na neadekvatnim plaćama i smještalo u sferu njege i skrbi. Na ovom projektu će se udvostručiti broj osobnih asistenata, a kao bazen radne snage navodi se, pogotovo u ruralnim krajevima, upravo izvor znači projekt „Zaželi“. Da je projekt „Zaželi“ bio dobar način zapošljavanja onda se u njemu ne bi zapošljavale žene iznad 50.g., to je nažalost ono što HDZ, što ministar Piletić šalje kao poruku ženama iznad 50.g., za vas je sfera njege i skrbi nedovoljno plaćena, nedovoljno plaćena radna mjesta u kojima ćete ćete biti i sami socijalni slučajevi, a osobna asistencija će postati način brige za one koji su zapravo socijalni slučajevi, ne bi se trebalo one koji itekako zahtijevaju njegu i brigu smještati u ovakvu poziciju koja je, da to isto tako napomenemo, čista deprofesionalizacija struke jer oni koji bi ovo trebali raditi su ljudi koji su obrazovani, to je vrlo osjetljivo područje u kojemu ne možete gurnuti bilo koga u bilo kojem trenutku samo zato što nemate drugog rješenja niti za osobe s invaliditetom, niti za žene iznad 50.g.. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam, stanka je odobrena. Kolegice Lukačić izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče. Evo tražim stanku u ime Kluba HDZ-a 10 minuta kako bismo još jedanput istakli izuzetnu važnost ovog zakona o kojem ćemo danas raspravljati u drugom čitanju. ja se nadam da su svi ovdje u sabornici svjesni što znači Zakon o osobnoj asistenciji za sve osobe s invaliditetom. Dugi niz godina čekao se prijedlog ovog zakona i ova Vlada je imala rekla bih tu hrabrost i tu volju da se upusti u sve probleme koji su se morali prethodno raspraviti nego što se ovaj zakon doista konačnici i napravio. Ovim zakonom Vlada RH omogućava svim osobama s invaliditetom lakše, jednostavnije, bolje i kvalitetnije življenje. Ovim zakonom sprječavamo za osobe s invaliditetom njihovu institucionalizaciju. Ovaj zakon je doista najbolja prevencija za sve one koji evo razmišljaju da će jednog dana možda morati otići u instituciju. Ono što je jako važno, a to je da osobna asistencija više nije mogućnost, osobna asistencija je pravo i vjerujem kako su svi svjesni koliko je ovaj zakon od prvog čitanja poboljšan i kvalitetnije napravljen, da je upravo roditeljima njegovateljima

U ime Kluba Fokus i reformisti zatražili stanku od 10 minuta da raspravimo o prijedlogu ovog zakona temeljem dopisa koji smo mi u klubu dobili, vjerujem i drugi klubovi u ovom saboru i ja ću ga pročitati. To je jedan od korisnika upravo dakle asistenata koji bi trebali biti promijenjeni ovim zakonom i kaže ovako. Poštovani gospodine, ja sam Ivica i obraćam se u vezi Zakona o osobnoj asistenciji. Naime, ja sam osoba sa teškim invaliditetom, tetraplegija, oduzetost od vrata na niže, po postojećem zakonu imam pravo na roditelja njegovatelja i osobnog asistenta na 8 sati dnevno. Po novom zakonu imam pravo na roditelja njegovatelja i asistenta 22 sata mjesečno, što je manje od jednog sata dnevno, znači dijelu najtežih invalida se smanjuju prava. O jako velikom broju invalida brinu se njegovi roditelji koji su često u poodmakloj dobi i sa narušenim zdravljem. Sad umjesto da se pomogne najtežim invalidima i njihovim roditeljima mislim da se otežava. Roditeljima koji se brinu o najtežim invalidima 24 sata dnevno, tih 8 sati dnevno znači jako puno, a osobno kao i ja da imaju pravo izaći iz kuće, biti u društvu negdje, otići i imati djelić društvenog života, to znači jednostavno život. Sada po novom zakonu postoji mogućnost da asistenti, da invalidi sa barthelovim indeksom od 0 do 20 žive sami i mogu dobiti osobnog asistenta na 16 sati dnevno. Sad neka mi neko objasni kako osoba sa invaliditetom i barthelovim indeksom od 0 do 20 može živjeti sama? Kako bih ja koji imam takav indeks mogao živjeti sam? Ja ne mogu se ni počešljati kad me svrbi nešto, mogu samo pomicati glavu i ramena, ne mogu koristit uopće ruke. I stoga

Poštovane kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoje mjesto. Pripremite pločice sa oznakom replika jer najavljujem poštovanog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića. Izvolite ministre predstavite konačni prijedlog zakona. Predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici, danas pred nama je Konačan nacrt Zakona o osobnoj asistenciji. Iako smo u uvodnom dijelu mogli čuti čitav niz određenih stavova ja zaista želim naglasiti da ovaj zakon nema veze niti sa političkim opredjeljenjem, niti ima bilo kakav konotacijski prizvuk ili predznak nego je rezultat odgovornosti svih nas koji smo dobili povjerenje hrvatskih građana da onima kojima naša pomoć jest potrebna da na taj poziv i odgovorimo. Čuli smo u uvodu i u uvodnim izlaganjima da se ovim omogućavaju ljudska prava, pa upravo zbog toga i jest Zakon o osobnoj asistenciji. Mi smo i dopustite da na samom početku prije samog teksta spomenem kontekst u kojem mi ovaj zakon donosimo, zašto ga predlažemo i koje su okolnosti van zakona. Mi se nalazimo u razdoblju gdje smo rekli da provodimo drugu, drugi stup reforme socijalne skrbi. Imali smo 2021. kada smo donosili novi Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udomiteljstvu, Zakon o reguliranim profesijama i 3 nacionalne strategije. Rekli smo jasno na Nacionalnom povjerenstvu za osobe s invaliditetom da će 2023. biti godina značajnog iskoraka kada ćemo napokon donijeti, staviti u zakonski tekst pravo osoba i invaliditetom kroz dva zakona, Zakon o osobnoj asistenciji i Zakon o inkluzivnom dodatku. Da su to dvije ključne točke sporazumijevanja upravo osoba s invaliditetom, upravo saveza udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom, ljudi koji su osobe s invaliditetom u javnom životu i oni koji njih zastupaju. Dali smo jasan signal da ćemo ispoštovati taj naš dogovor i da će upravo sa 1. srpnjem stupiti na snagu Zakon o osobnoj asistenciji, a onda do kraja godine i Zakon o inkluzivnom dodatku. Na ovom Zakonu o osobnoj asistenciji radna skupina u koju su zaista svi ljudi koji ovu problematiku itekako poznaju, koji su od 2006. sa sa svim dosadašnjim vladama, sa svim udrugama koje su pružale ovu socijalnu uslugu razrađivali kroz pilot program što to jest usluga osobne asistencije, tko na nju ima pravo. I od onih početnih nekolicine korisnika iz 2006. mi smo do 2023. omogućili to pravo kroz različit oblik financiranja, a u posljednje vrijeme iz i nacionalnih sredstava za njih 4.070 korisnika usluge osobne asistencije. I jasan je kontekst da tu uslugu, to pravo na osobnog asistenta nisu imale sve osobe s invaliditetom u Hrvatskoj koji tu uslugu trebaju. Zato što nisu imali organizaciju civilnog društva na svom području koja je takvu uslugu pružala. Zato što nisu znali za mogućnost financiranja pute Europskog socijalnog fonda. Zato što nitko u njihovom kraju nije bio osobni asistent, niti su ga mogli angažirati da bude plaćen preko ovih europskih sredstava. Bila je mogućnost, nije bila sigurno financirana jer projekti su trajali. Svaki projekt koji je odobren određenoj udruzi imao je svoj rok trajanja. Kada su završavali sredstvi, sredstva i završavali projekti onda je sama održivost te usluge bila I sada napokon pred vama Konačnim prijedlogom Zakona o osobnoj asistenciji mi kažemo to više nije mogućnost, nije samo za one privilegirane, nego je za sve koji će na to imati pravo po kriterijima koje je izradila radna skupina u kojoj su bili svi predstavnici udruga osoba s invaliditetom. To je njihov zakon, naš odgovor njima da im zaista omogućimo uključiv život u sve segmente društva. je još spomenuti kontekst da između prvog čitanja kada smo jasno rekli i ovdje u Hrvatskom saboru što ćemo sve na temelju onog prvog teksta zakona doraditi do drugog čitanja, mi smo obišli Hrvatsku od Dubrovnika do Iloka, od Istre do Međimurja gdje smo sa svim pružateljima socijalne usluge osobnog asistenta još detaljno prošli svaki članak ovaj zakona. Uputili koji će biti obrisi proizlazećih pravilnika iz teksta zakona i imali konsenzus da je ovo u ovom trenutku zaista važan iskorak u osiguravanja prava na osobnog asistenta osobama s invaliditetom i da su to prihvatili članovi i Vladinog povjerenstva i saveza udruga osoba s invaliditetom i čitavog niza udruga sa invaliditetom neovisno o tome jesu li sastavni dio saveza udruga. U odnosu na prvi, tekst iz prvog čitanja uvažene zastupnice i zastupnici mi smo tada rekli da ćemo povećati broj korisnika usluge na 13300. Sada ovakvim prijedlogom teksta želimo obuhvatiti više od 15100 korisnika. Kroz projektno financiranje osobe sa invaliditetom imali su mogućnost samo 4 ili 8 sati dnevno, a sada smo omogućili fleksibilnu satnicu do 16 sati dnevno uz naravno fleksibilan raspored satnice kroz čitav tjedan. Do sad smo imali ovih 173 udruge, odnosno organizacija civilnog društva koji su putem prijave na javni poziv ministarstva osiguravali ovu uslugu za svoje članove, a sada smo kroz tekst zakona stavili da će tu uslugu osobne asistencije moći pružati njih 688 potencijalnih pružatelja, gdje smo jasno zakonski definirali da sve naše ustanove socijalne skrbi, vjerske zajednice, pružatelji usluga u mreži socijalnih usluga i decentralizirani domovi mogu biti pružatelji ove usluge osobne asistencije. Puno puta smo i jutros čuli odnos osobnog asistenta i roditelja njegovatelja. Roditelj njegovatelj do sad kroz projektno financiranje njih 570, njihova djeca su mogli koristiti i osobnog asistenta. Mi sada kroz ovako predložen tekst zakona kažemo da će njih više od 2000 roditelja njegovatelja za svoju djecu imati i pravo na uslugu osobnog asistenta, puta više. Puno puta se u javnosti a i u ovoj sabornici spomenula cijena rada. 54 kune bila je satnica pružanja usluge osobnog asistenta

82 kune odnosno nešto više od 11 eura što vam je povećanje za 51%. U budućnosti s obzirom na ovu situaciju koju smo imali u posljednjih nekoliko godina inflatornih pritisaka odlukom ministra će se naravno u budućnosti dalje svake godine utvrđivati ta cijena sata. I kad primijetimo da ta cijena sata više nije adekvatna da bi osobni asistenti bili adekvatno, primjereno svojoj obvezi, ulozi i povjerenoj skrbi plaćeni naravno da će se reagirati kao što se reagiralo i u svim ostalim povećanjima, a posebice u sustavu naknada za osobe sa invaliditetom. Održivost već sam spomenuo kroz projektno financiranje je uvijek bila upitna i ovisila o tome koliko program traje. Donošenjem Zakona o osobnoj asistenciji obvezujemo se i kao Vlada i kao Sabor da ćemo osigurati financiranje ove usluge trajno, da će osobe sa invaliditetom nakon što dobiju rješenje da mogu imati osobnog asistenta to imati, dakle trajno ne projektno, ne na šest mjeseci, ne na godinu dana. Kroz Europski socijalni fond i nacionalna sredstva mi smo na godišnjoj razini upravo za ovu uslugu osobne asistencije izdvajali nešto manje od 20 milijuna eura. Mi sada već u startu iako smo najavili kroz prvo čitanje da će taj financijski učinak biti 155 milijuna eura, sada dodatnim proširenjem obuhvata dižemo na godišnju razinu na 176,2 milijuna eura za osigurano, dakle trajno pružanje usluge osobne asistencije za sve koji će na to imati pravo. Vi ste mogli vidjeti da je Vlada prije dva tjedna donijela i Prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj skrbi koji se također tiče i nekih segmenata ove skupine ljudi o kojima govorimo i kroz Zakon o osobnoj asistenciji. Jasno smo najavili da će status roditelja-njegovatelja biti unaprijeđen kroz Zakon o socijalnoj skrbi, on će se vrlo skoro naći vama na klupama i opet ćemo raspravljati i o tom segmentu gdje želimo povećati iznos naknada roditelja njegovatelja, gdje želimo omogućiti trajanje statusa u onim najtežim situacijama kad roditelj izgubi svoje dijete i još čitav niz nekih drugih izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi. Dakle, u godini kad donosimo po prvi put jasan zakonski okvir u kojima će osobe sa invaliditetom imati pravo a ne više mogućnost na osobnog asistenta, kada osobama sa invaliditetom želimo unaprijediti materijalno-pravni status kroz Zakon o inkluzivnom dodatku koji također kroz dva čitanja proći ovdje saborske rasprave i kroz ove izmjene Zakona o socijalnoj skrbi mislim da šaljemo jasnu poruku koliko nam koliko nam je uključivost i neovisno življenje osoba sa invaliditetom u Hrvatskoj prioritet, da ovaj temelj koji danas želimo postaviti bude samo osnova za svaku buduću daljnju nadogradnju u smislu unapređenje položaja i prava osoba sa invaliditetom. Pozivam zastupnice i zastupnike Hrvatskog sabora da podrže ovaj prijedlog nacrta zakona i da još jedanput pružimo zaista ruku podrške svima onima koji će na uslugu osobne asistencije imati pravo kao što ćemo omogućiti i svima onim roditeljima odmor od skrbi također kroz uslugu koja je predviđena projektnim financiranjem kroz Europski socijalni fond plus, a bit će raspisana u ljetu ove godine. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala ministru. Možete se vratiti na mjesto i odgovarati sa mjesta. Ima replika koliko 39, 40? 40 je replika. Krećemo prva je na redu kolegica Murganić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS. Poštovani ministre, svakako da smo zadovoljni što se donosi po prvi puta u RH Zakon o osobnoj asistenciji, o osobnoj asistenciji. Između prvog i drugog čitanja zakon je znatno poboljšan, saslušalo se zaista puno primjedbi primjedbi i uvažilo se najviše koliko je to bilo moguće. U javnosti je najviše nekako ostalo upita vezano za istodobno korištenje usluga asistenata i statusa roditelja i njegovatelja iako su to jedna i druga usluga ustvari po svom sadržaju gotovo identične jer su ustvari podrška osobama sa invaliditetom. Status roditelja njegovatelja je zaista značajan institut, dobro je da smo ga uveli, dobro da ga unaprjeđujemo i dobro je da ste vi u ovoj izmjeni zakona učinili iznimku i da osob…, asistencijske usluge mogu koristiti

Hvala lijepo. Dakle jasno smo komunicirali da svega 570 osoba s invaliditetom je dosad koristilo uslugu osobnog asistenta, da su paralelno njihovi roditelji imali status roditelja njegovatelja. Mi ovako predloženim zakonom proširujemo to pravo na gotovo 2000 dakle osoba s invaliditetom koji će moći koristiti usluge osobne asistencije i čiji će roditelji imati priznat status roditelja njegovatelja. Jasno smo rekli koje su to iznimke kroz zakon i da je riječ o osobama koje žive sa samohranim roditeljima, jedno roditeljskoj obitelji, dvočlanom kućanstvu, kućanstvu u kojem živi 2 ili više osoba s invaliditetom, kao što smo i proširili mogućnost da osobnog asistenta dobije i osoba s invaliditetom čiji roditelj ima status, a koja je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života…/Upadica predsjednik: Hvala Hvala lijepa. Poštovani ministre, u ovom drugom čitanju djelomično ste prihvatili prijedlog Kluba zastupnika SDP-a da se usluga osobne asistencije koju pruža osobni asistent osigura svim korisnicima čiji su članovi obitelji u statusu roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja i predvidjeli ste iznimke i za te iznimke broj sati i usluga asistencije od 22, povećanje sa 22 na 88 sati mjesečno. Mi smo tražili da se takva usluga osigura minimalno 4 sata dnevno 7 dana tjedno jer znamo da su potrebe takvih osoba doslovno 24 sata dnevno 7 sa…, 7 dana tjedno, 365 dana u godini. Molim vas konkretno životno odgovor na pitanje, s kojom osobom ste se konzultirali kada ste odrađivali ove sate jer ne možete demantirati ovo što je pročitano u nekim stankama gdje takve osobe govore kako je ovo loš prijedlog. Ne želim usporedbu s prijašnjim zakonom, niti sa prijašnjim…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…mogućnostima, želim životan odgovor. Hvala lijepo uvažena zastupnice Ahmetović. Na samom početku rekao sam, dakle ovaj zakon 2.g. izrađuju i rade osobe s invaliditetom, Savez udruga osoba s invaliditetom, ljudi koji od 2006. pilotiraju, provode, osiguravanju, treniraju osobne asistente i nadgledaju kvalitetu pružanja usluge osobne asistencije kroz 173 udruge koje su projektno financirale i omogućavale ovu uslugu osobne asistencije. Dakle obavili smo razgovor sa svima njima i prošli cijelu Hrvatsku da životno roditeljima njegovateljima, osobama s invaliditetom, roditeljima osoba s invaliditetom pokažemo što će bit njihovo pravo, na koji način će moći koristiti uslugu i koji će bit fond sati koji će imati na raspolaganju, to je konsenzus ljudi koji žive ovaj život, koji im je potrebno i mi smo im to kroz zakon upravo i omogućili. pa evo ja vas molim da objasnite jednu nedoumicu koja se evo pojavila među osobama s invaliditetom, a to je iako je velika podrška moram reći, a to je da zbog navodno rigorozne procedure u odobravanju osobne asistencije sukladno ovom zakonu da će mnogi ostati bez osobnih asistenata. Ljudi se naprosto boje da li će se to desiti, pa vas molim možete li to objasniti i obzirom da je teško, doista teško doći do osobnih asistenata, možete li reć što, što ste učinili da osobni asistenti hoće raditi taj posao i da budu zadovoljni tim poslom? Hvala vam. Mikrofon/… iskomunicirali da odobravanje usluge osobne asistencije zahtjeva hitan postupak i upravo zbog pitanja koje ste postavili, čitav niz mjeseci koliko radimo na usavršavanju teksta zakona razgovaramo na koji način omogućiti kada ovo zakonsko pravo dobije više od 15.100 osoba s invaliditetom gdje ćemo pronaći osobne asistente. Po ovoj satnici u današnjim uvjetima kada minimalna plaća raste, kada prosječna plaća u Hrvatskoj raste iz mjeseca u mjesec, ne možete nać po ovoj cijeni više ljudi koji će htjeti biti osobni asistenti. Zbog toga smo tu satnicu sad u startu ove godine sa stupanjem na snagu povećali za i rekao sam uvodno da kroz zakon je definirana mogućnost odnosno odluka ministra koji će godišnje ili po potrebi određivati koja je to minimalna cijena sata kako bi…/Upadica predsjednik: Hvala Hvala lijepa. Molim vas da se držimo minutaže koja je predviđena. Kolegice Selak Raspudić, izvolite. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Uvaženi ministre, da ne ispadne da se ovdje politizira i mulja hajmo mi pojednostaviti i prevesti ovo što ste vi ponudili spornim člankom 34. Najveći broj sati osobnog asistenta ponudili ste pod uvjetom da osoba živi sama koja ne može živjeti sama kao što sam istaknula i u svojoj stanci. Dakle, osoba koja doslovce ne može otići samostalno na wc i obaviti nuždu po vama mora živjeti sama da bi ostvarila to pravo. Dakle, to pravo niste ponudili u praksi nikome. I drugo, niste omogućili roditeljima njegovateljima osobnog asistenta. Barem to recite otvoreno i zauzmite se za to. Omogućili ste mu ako je razveden, ako živi sa gastarbajterom, odnosno ne živi itd. Barem Barem budite toliko politički pošteni da otvoreno kažete da te stvari niste omogućili, nego da ovdje pompozno zamajavate oči javnosti i tvrdite da se tako nešto omogućuje. Kako osoba koja dobiva 352 sata mjesečno … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … pod ovim Samo Marija Selak Raspudić može na temu osoba sa invaliditetom govoriti o pompoznosti. Trebat će proći još puno vode Savom da biste vi postigli i dali svoj obol kao javna osoba za osobe sa invaliditetom. U svom životu javnog djelatnika, a dužnosnik sam od 2008. radim kontinuirano na unapređenju mogućnosti osoba sa invaliditetom kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj, a danas na nacionalnoj razini. Govoriti o pompoznosti kada ne čujete brojke da s 570 osoba sa invaliditetom koje imaju i roditelji status dižemo na 2000. vi kažete da zamagljujemo oči javnosti. Kada u Europskoj uniji status roditelja njegovatelja imaju samo 4 države članice od kojih je jedna hrvatska i koja jedina dopušta mogućnost korištenja osobnog asistenta sa statusom roditelja-njegovatelja vi meni držite lekcije o pompoznosti,

Ne možemo se tako ponašati da me ignorirate dva puta na upozorenje. Dakle, možete izići nekoliko sekundi kao i svi zastupnici, ali tako da idete preko upozorenja nije u redu. Imamo povredu Poslovnika kolegica Selak Raspudić, izvolite. Članak 238. Ni od jednog ministra, još ste mlad ministar, pa ću vam oprostiti nisam doživjela ovakvo vrijeđanje na osobnoj razini umjesto konkretnog odgovora na konkretno pitanje kako osobe kojima ste omogućili 352 sata mjesečno osobnog asistenta mogu živjeti same, a ja ako ćemo baš govoriti o nama osobno i odnosu osobama sa invaliditetom nisam morala postati državni dužnosnik da bi im pomagala. Vi ste to napravili tek kada vam je pomagalo sa političkom karijerom, … …/Upadica odgovor na pitanje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Selak Raspudić dobivate opomenu. Drugo, vi meni izgledate mlađe nego ministar, ne znam sad ovaj da li sam u pravu ili nisam. Ali nije diskriminacija, ne. Pa otvorila se rasprava, morate otvoriti raspravu na taj način. Dobro. Dobro. Hajdemo malo smirit. Zanimljiva je tema, kvalitetna je rasprava tako da probajmo držati razinu komunikacije. Imamo sada nekoliko povreda Poslovnika. Kolega Ćelić, izvolite. Povrijeđen je članak 238. Pa evo kolegica Selak Raspudić neprestano docira ili u formi debatnog kluba koji je naučila dok je bila jako zapažena u Petom danu nama dijeli neprestano lekcije, a kad se njoj nešto kaže onda se osjeti jako uvrijeđena. Dakle, pitajmo se svi da li se slikamo na štandovima kad su nekakvi javni dani ili to činimo, živimo s tim ljudima i pomažemo tim ljudima. Ja sam uvjeren da ministar Piletić to radi dugi niz godina. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Ćelić. Ovo je bila isto tako replika, ne povreda Poslovnika tako da dobivate opomenu. Kolegice Burić, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče. Pozivam se na članak 238. Poslovnika. Mislim da gospođa Marija Selak Raspudić ili nije pročitala ovaj zakon koji je iznimno kompleksan i sveobuhvatan ili izmišlja lažne argumente i straši javnost. Ono za što ja vas mogu kolegice Selak Raspudić prozvati jest da u stvari hinite i glumite lažni senzibilitet prema osobama sa invaliditetom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolegice Burić isto tako dobivate opomenu.

ministar je prekoračio svoje uobičajene granice obraćanja prema saborskoj zastupnici gospođi Selak Raspudić, a istodobno nije odgovorio na pitanje njeno iznimno opravdano i gdje

Članak 238. Evo cijeli HDZ se digao na noge da objasni kakva sam ja to osoba, a da bi prikrio činjenicu da ministar nije dao konkretan odgovor na vrlo jasno pitanje, kako je propisao udrugu, uslugu osobnog asistenta pod uvjetom da osoba koja ne može otići niti sama na wc živi sama. Je li to propisao zato što doista želi toj osobi omogućiti osobnog asistenta ili da prikrije činjenicu da veliki broj sati osobnog asistenta u praksi nije pripisao nikome. Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani ministre ovaj zakon je veliki iskorak u pogledu usluge osobne asistencije gdje Republiku Hrvatsku svrstava među 13 zemalja članica EU koji ovu uslugu imaju normativno uređenu. Zbog naše javnosti molio bih vas da još jednom ponovite koliko smo do sada imali korisnika osobne asistencije, a koliki će obuhvat biti donošenjem ovog zakona. Koliko je do sada bila cijena sata, a kolika će biti donošenjem ovog zakona ubuduće, kolika su godišnja sredstva koja su bila dosada za ovu svrhu namijenjena, a koliko će to biti donošenjem ovog zakona i konačno koliko smo dosada imali broj pružatelja usluge osobne asistencije, a koliko se očekuje da će to biti ubuduće. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo predsjedniče. Dopustite da se ispričam zbog ovog ranije prekoračivanja vremena. Što ste tiče odgovora koje je uputila, pitanja koje je postavila zastupnica Selak Raspudić, dakle za ovu kategoriju kojoj je omogućen najveći fond sati. Prema registru, molim, ok da odgovorit ću i na to. Dakle, gotovo 300 osoba s invaliditetom ove vrste stupnja oštećenja i Barthelovog indeksa ima prema registru HZJZ-a. Već sam spomenuo, Već sam spomenuo, proširujemo broj pružatelja usluga dakle sa 173 na 688, spomenuli smo dakle da 4.070 osoba s invaliditetom dosad je koristila usluga osobne asistencije, a da kroz izmjene odnosno donošenje ovog zakona omogućujemo to pravo za više od 15 tisuća osoba s invaliditetom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo dalje, sada je na redu kolegica Vlašić Iljkić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, evo svima nama je i dalje neshvatljivo i nelogično da oni koji sada imaju njegovatelja i osobnog asistenta da sada novim prijedlogom zakona nemaju, a najavljujete nove 2.000 novi broj od 2.000 korisnika. Znači sadašnjih 570 korisnika, puno njih od tih korisnika neće imati pravo na osobnog asistenta, a nove najavljujete za koje uopće ni ne znate da li tražiti zapravo osobnog asistenta. Sve to govori i o vašem nerazumijevanju jer ne možemo reći da se govori o dupliranju usluga jer našim korisnicima niste osigurali ranu intervenciju niti dostupne socijalne usluge gdje bi se zapravo uputili korisnici sa svrhom socijalnog uključivanja. Jedino što se može dogoditi u ovoj lošoj provedbi je da ćete opet pod utjecajem javnosti mijenjati zakon do kraja godine što ste uostalom i najavili. Molim vas vaš komentar. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Piletić, Marin (HDZ)** Moj komentar zastupnice Iljkić Vlašić jest slijedeći. Dakle, vi ne znate koji broj neće dobiti usluge osobne asistencije od ovih 570 kojih ima. Vi govorite napamet. Ja vam govorim da sa sada postojećih 570 sukladno tekstu zakona, ne izmišljamo brojke nego se pozivamo na registar osoba sa invaliditetom HZJZ-a. Taj registar Taj registar je radna skupina 2 godine proučavala, stavila ove kriterije po satnici, ne ministar, ne saborska zastupnica, ne većina ili oporba, nego ljudi koji razumiju što to znači u njihovom svakodnevnom životu i po kojim kriterijima trebaju dobiti osobnog asistenta koliko sati. To je kompromis i dogovor udruga osoba s invaliditetom koji su članovi radne skupine. Hvala vam. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Vlašić Iljkić. Izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Na Članak 238., vrijeđanje zastupnice jer govori mi da ne znam o kojem se broju to radi i da ne poznajem. Ja poznajem osobno jako puno korisnika koji će sada izgubiti to pravo. Također udruge vam govore da poznaju jako puno broj korisnika koji će izgubiti to pravo. Ne govorimo napamet. Svaki dan imate u medijima istupe, imat ćete do kraja godine niz svjedočanstava ljudi, teških situacija koji će izgubiti to pravo. Kolegice Vlašić Iljkić ovo je isto tako bila replika, a ne povreda Poslovnika, pratio sam što je ministar rekao to je politički govor, iznošenje stava, nije bilo nikakve uvrede. Vi ste isto? Kolegice Perić, povreda Poslovnika, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Članak 238. Ja bi podsjetila kolegicu Iljkić da osobna asistencija dosada nije bila pravo onda tek postaje sada sa ovim zakonom. Da, ali to nije povreda Poslovnika, to je isto tako replika tako da vam dajem opomenu kolegice Perić. Sada ponovo kolegica Vlašić Iljkić

Hvala vam lijepo. Kolegice Vlašić Iljkić isto tako ovo je bila nastavak polemike i replika, dobivate i vi opomenu. **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se predsjedniče. Poštovani ministre ja sam duboko uvjeren da većina kolega iz oporbe vidi prednosti koje donosi ovaj zakon. I duboko sam uvjeren da zbog upravo, zbog prednosti koje donosi ovaj zakon u pomoći osobama s invaliditetom će oni i podržati ga ovaj zakon prilikom glasovanja. Međutim, ima očigledno i kolega kao što je kolegica iz MOST-a koje ne zanimaju ni osobe sa invaliditetom, tu samo sebe radi i radi svoje promocije, pa dajete ako možete njima bar usporediti našu zemlju koja nije najbogatija u Europi, koliko još zemalja u Europi ima koje imaju uslugu osobne asistencije i institut roditelja njegovatelja. Koliko još takvih zemlja, zemalja ima u Europu i jesmo li mi među njima sada s ovim novim zakonom i koje su to prednosti koje donosimo našim građanima osobama sa invaliditetom? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče Brkan, to sam već u nekom od odgovora i spomenuo. Dakle, od svih članica EU svega 13 ima uslugu osobne asistencije, a što se tiče statusa roditelja njegovatelja svega 4 europske države imaju dakle taj institut. Uz Hrvatsku tu je još Danska, Mađarska i Češka. Hrvatska ukoliko ovakav zakon stupi na snagu i omogućimo dakle više od 2.000 osoba s invaliditetom osobnog asistenta, ali zbog vrste i stupnja oštećenja i status roditelja njegovatelja jedina će biti zemlja u Europi koja će moći duplicirati ovo pravo. Idemo dalje. Kolegice Miloš, izvolite. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Poštovani ministre, govorili ste o cijeni sata rada osobnih asistenata. Zanimljivo da ne govorimo o cijeni sata rada kad govorimo o liječnicima, kada govorimo o učiteljima, kada govorimo o drugim zanimanjima i mislim da u tome i leži problem. Mene zanima kolika će biti prosječna plaća osobnih asistenata, dakle s obzirom da je za taj posao bitno imati puno radno vrijeme i dobre uvjete rada i zanima me, na koji način će biti povezana sa sustavom socijalne skrbi. Da li će te osobe, .../Govornik se ne čuje./... moći kolektivno pregovarati za svoje bolje uvjete rada, budući da to je sustav socijalne skrbi. I na kraju, zamolila bih vas da se suzdržite i vi i bilo tko drugi od toga da se govori da se osobama s invaliditetom pomaže. Dakle znate i sami da je ovaj Zakon pravo svake osobe s invaliditetom, dakle da ima pravo na neovisno življenje, što je i zajamčeno i Ustavom i međunarodnim konvencijama i vi možete govoriti o dobrim i lošim politikama koje jeste ili niste napravili u tom polju, ali ponižavajuće da se govori da se pomaže osobama s invaliditetom jer je to njihovo temeljno pravo. .../Upadica: Hvala vam./... Slažemo se, uvaženi zastupnica Miloš, dakle nije mi to bila ni intencija nego kada obrazlažemo tekst zakona, a zaista nije ovo moja osobna stvar, ovi ljudi ovdje koji 30 godina projektiraju usluge osobne asistencije, zajedno sa svim udrugama osoba s invaliditetom 2 godine rade na zakonu i kad kažemo da povećavamo obuhvat, u dogovoru s njima, oni su predlagatelji upravo ovih odredbi zakona, onda zaista sam se osjetio nervozan kada netko ne želi čuti odgovor, da povećavamo i omogućavamo prava ovim zakonima koji dosad nisu postojala. Bile su mogućnosti da povećavamo obuhvat korisnika, da povećavamo cijenu satnice da ima tko će to radit, tko će bit osobni asistent i onda da se meni kaže zašto, dakle svi ovi broj, sve ove brojke koje su spomenute, koji su u prijedlogu zakona, nisu izmišljene nego iz … .../Upadica: Hvala **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedniče. Poštovani g. ministre. Pa u odnosu na prvo čitanje, odnosno prvi prijedlog ovog Zakona, doista su napravljene ogromne, ogromni iskoraci pozitivni pa tako između ostaloga je i definirana mogućnost sudjelovanja korisnika u odabiru, odabiru asistenta. Isto tako, pravilnikom se propisuje i kodeks ponašanja za, za ove, korisnike odnosno za pružatelje usluga, no sve skupa najvažnije kad pogledamo ove brojke o kojima ste i vi upravo govorili, doista ogromno povećanje u zahvatu i korisnika, ali i financijsko povećanje, ogromno povećanja zaista teško može obrazložiti ove istupe oporbe koja pokušava jednostavno

**Blažević, Anamarija (HDZ)** Hvala predsjedniče, poštovani ministre. Ovim Zakonom, osobna asistencija postaje pravo i socijalna usluga. Nije do sada bilo pravo nego je bila mogućnost kroz projektno financiranje. To znači održivost usluga, ali i ravnomjernost pružanja usluga na cijelom području RH. Znatno se povećava, čuli smo, i broj korisnika usluge, što znači i povećanje broja pružatelja usluge. Recite mi, tko je do sada pružao uslugu, dakle mahom su to bile usluge i tko će sada moći pružati usluge i čuli smo puno ste govorili, dakle i kritike oporbe, ali vi se govorili o povećanju rada. Međutim, ima li još elemenata koji će pomoći osigurati dovoljan broj pružatelja usluge. **Jandroković, Hvala lijepo. Spomenuh već 173 udruge koje su u partnerstvu i sa ministarstvom pružali uslugu osobne asistencije putem europskog financiranja i dio iz nacionalnog proračuna. te postojeće udruge koje imaju sada infrastrukturu, iskustvo i na temelju čijeg rada i nastao da budemo krajnje precizni, tekst ovoga Zakona, moći će to raditi i sve ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Vlada, kojima su osnivači županije i jedinice lokalne samouprave, moći će to raditi i vjerske zajednice koje također, imaju registrirano obavljanje socijalnih usluga i svi oni licencirani pružatelji, privatni domovi, također, koji imaju ugovor sa ministarstvom za pružanje socijalnih usluga su po zakonu prihvatljivi pružatelji socijalnih usluga, sada i osobne asistencije. Prema tome, … izvolite. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Poštovani ministre, dakle slijepe i slabovidne osobe imaju pravo na videćeg pratitelja. Ta satnica trebala bi se približno izjednačiti sa satnicom osobonog asistenta, međutim, pitanje je sada kako ćete regulirati korištenje osobnog automobila koje videći pratitelji koriste u obavljanju svojih dužnosti i do sada im se korištenje korištenje osobnog automobila za nabavku i namirnice za slijepe i slabovidne osobe brojilo kao korištenje automobila u službene svrhe. Da li će to pravo sada izgubili? Hoće li zapravo to biti korak unatrag i da li će onda samim time, videći pratitelji biti na šteti? **Jandroković, Kada govorimo o cijeni sata pružanja socijalne usluge, ne govorimo o bruto ili neto satnici osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika ili videćeg pratitelja, govorimo što će ministarstvo platiti pružatelju socijalne usluge. Iz te cijene tih dakle 84 kune ili 11 eura će dakle biti obračunati svi ostali troškovi koji poslodavac odnosno pružatelj socijalnih usluga će imati u odnosu prema svom zaposlenom dakle radniku odnosno osobnom asistentu. I rekao sam dakle iz te satnice koja raste sad u ovom trenutku za 51%, a to onda predstavlja samo

Ja ću još jednom napomenuti da Hrvatska po prvi puta donosi ovakav zakon, te da će se usluge osobne asistencije koje su se financirale naravno kroz projekte od sada financirati iz državnog proračuna. I vi ste ministre sami u vašoj raspravi rekli da je vaš stručni tim prije donošenja ovoga zakona obišao gotovo sve županije i razgovarao sa svim udrugama koji se bave pružanjem ove usluge, naravno kako bi dali svoje komentare i u cilju poboljšanja ovoga zakona. No stalno i danas kroz rasprave možemo čuti, a i kroz javnost se provlači informacija da je propisana procedura rigorozna za ostvarivanje prava na usluge osobne asistencije, da će to dodatno usporiti proces odobravanja i da će naravno neke osobe ostati bez usluge asistenata, pa vas molim da nam još jednom pojasnite sve to. **Jandroković, kad donosimo zakon i omogućavamo pravo da netko dobije socijalnu uslugu onda niko ne ostaje bez usluge nego svi dobivaju i to je intencija zakona koji smo evo i kod vas u vašem gradu Slavonskom Brodu imali prilike predstaviti svima onima koji pružaju uslugu osobnog asistenta putem projektnog financiranja i na taj način dakle svima njima je bilo jasno predočeno koji će biti uvjeti, koji će bit kriteriji jer ako donosimo zakon uvjeti i kriteriji moraju biti sastavni dio samog teksta zakona koje je opet proizašlo, ponovit ću već po ne znam koji put, da je to rezultat dogovora upravo onih koji to žive, koji pružaju usluge osobne asistencije, koji zapošljavaju osobne asistente, koji imaju članove kućanstva koji su osobe s invaliditetom i ja mislim da ovdje nema nikakve bojazni nego upravo sa samim zakonom počinje jedno novo razdoblje…/Upadica predsjednik: Hvala Ministre, još ni sve replike nisu završile, a ova je rasprava već izgubila svoj smisao. Dakle vi ne odgovarate na primjedbe, na pitanja, nego naprosto stalno ponavljate kako je po prvi puta uspostavljeno neko pravo, evo Hrvatska nije bogata zemlja. Pa naravno da nije kad ju je HDZ opljačkao, a koliko drugih država ima ovako propisana prava asistenata, dakle sve to skupa je jedna besmislica. Ponovit ću ono što sam maloprije čula, a to je da ovaj zakon nije nikakav civilizacijski iskorak već je zakašnjela reakcija ako govorimo o implementaciji UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a nije čak niti to jer to nije zakon koji osobama s invaliditetom kojima je asistencija potrebna doista to pravo omogućava, ovaj zakon možemo nazvati Zakon o pravilnicima jel samo propisuje koliko će pravilnika biti potrebno

Drugi put i premijera/…. Sada dobivat…, i njega upozorim isto tako, dobivate opomenu za ovo dobacivanje. Izvolite odgovor na repliku. Zakašnjela reakcija nije u koliziji sa civilizacijskim iskorakom i ako jest zakašnjela reakcija i ako se na njega čekalo jest civilizacijski iskorak nužnost koju moramo mi ovdje koji smo dobili mandate vratiti osobama s invaliditetom koji očekuju da se ovaj zakon donese i da uživaju prava koja dosad nisu mogli uživat. **Gregurović, Zoran (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, evo nekako u svakodnevnom životu i razgovoru i kontaktima mogu primijetiti da ona tiha većina je izuzetno zadovoljna sa zakonom i sa svim onim što će se postići i što će se dobiti i poboljšati i u svakom slučaju ja osobno mislim da je to jedan značajan iskorak. pojedine udruge, kao i pojedini predstavnici osoba s invaliditetom smatraju da broj osiguranih 352 sata mjesečno osobnog asistenta nije dovoljan, možda da nam još i nama i njima još jednom pojasnite kako se došlo do tog broja, zašto nije više, normalno da svi mi težimo uvijek da bude više, da i kad dođemo do određenog cilja onda još stremimo još boljemu, ali evo da nam pojasnite kako se došlo do tih, tog broja sati i zašto nije više? Hvala. **Jandroković, Dakle upravo satnica i jest bio predmet dvogodišnjih razgovora i pregovora na radnoj skupini i upravo je ovako predložena satnica rezultat dogovora svih udruga osoba s invaliditetom, članova članova radne skupine među kojima je bila akademska zajednica, socijalni radnici, psiholozi, svi koji će biti zapravo i involvirani u provedbu ovoga zakona. Prema tome, mi smo od one startne pozicije naravno još povećali ovu satnicu s onih predloženih 22 na 88 i uveli dakle 16 sati dnevno za one osobe s invaliditetom sa najtežim stupnjem oštećenja. izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Molim vas ministre da vrlo konkretno odgovorite na ovo pitanje koje ste već jednom izbjegli. Kolika će bit minimalna plaća osobnog asistenta, kolika će bit prosječna plaća osobnog asistenta i hoće li osobni asistenti biti prepoznati u nacionalnoj klasifikaciji zanimanja? Govorite o satnici od 11 eura koliko će toga novca otići uopće kod radnika? Ovdje govorite kao da su osobni asistenti radnici u call centru. Nepalce, Indijce i Filipince preko agencije kao da ćete zapošljavati. Koliko od 11 eura će uopće otići kod radnika? Koliko će, to je pravo zanimanje. Vi deprofesionalizirate zanimanje koje je ozbiljno, koje je emocionalno i fizički izuzetno zahtjevno i koje bi trebalo biti zanimanje. To su radnici, to nisu ljudi koje iznajmljujete i šaljete nekom na 4 sata. **Jandroković, Hvala lijepo. Kolika će bit minimalna plaća? Pa barem vi zastupnice Peović znate kolika je minimalna plaća u Hrvatskoj. Ne može biti minimalna za osobne asistente, a za sve ostale radnike u Hrvatskoj druga. Dakle, minimalna je zakonski propisana i ona iznosi 700 eura bruto za sve. Mi ne želimo da osobni asistenti dobivaju minimalnu plaću. I sad sam već spomenuo da glavnina od ovih 11 eura mora ići i upravo je namijenjena za plaću osobnog asistenta. Ali ovdje smo vidjeli i troškovi putnog prijevoza i božićnica i regres, sve ono što će proizići iz radnog odnosa između poslodavca i radnika, između pružatelja socijalne usluge i osobnog asistenta. I rekli smo sad ovo je cijena sad u trenutku donošenja zakona. Već s 1.1.2024. najvjerojatnije neće biti ta cijena sata. Ne mogu vam ja sad izračunati kolika će biti prosječna plaća osobnog asistenta kad mi povećavamo cijenu iz koje se sad plaćale plaće za 51%. …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Imamo povredu Poslovnika kolegica Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Povrijeđen je Poslovnik u članku 238. Uistinu uvredljiv odgovor za sve osobne asistente koji su 2006. godine radili za bijednih 4000 kuna. Da, vi govorite o plaći onda ne bi govorili o satnici. I morali ste izračunati tu prosječnu plaću, jer ovako ovako kako postavljate njihovu plaću zapravo iz toga proizlazi da ćete vi agencijama nametnuti ovih 11 eura.

Hvala lijepa predsjedniče Sabora, poštovani ministre. Evo koristim ovu priliku da čestitam vama i svim vašim suradnicima koji ste radili na ovom zakonu. Također mislim da treba čestitati i Vladi Republike Hrvatske koja kroz ovaj zakon kao i kroz niz zakona pokazuje svoju brigu i skrb za invalidne osobe. Želim se dotaknuti kao fizijatar onog dijela vještačenja, odnosno procjene prilikom ostvarivanja prava na osobne asistente, a to je dio koji se tiče Barthelovog indeksa. Treba reći da je Bartelov indeks međunarodno priznati instrument koji na jedan jednostavan i objektivan način procjenjuje funkcionalni status osobe sa tjelesnim poteškoćama. Ako je on izveden i napravljen na adekvatan način od strane profesionalno educirane osobe, a to je kažem u prvom redu fizijatar on je vrlo upotrebljiv i pomoći će i korisnicima koji trebaju ostvariti pravo na osobne asistente, ali naravno i svima onima koji sudjeluju u tijelima vještačenja. Hvala. **Jandroković, (HDZ)** To je to? Dobro. Onda će sada replicirati kolegica Raukar-Gamulin, izvolite. Zahvaljujem. Ja ću ipak ponoviti pitanje na koje nikako da dobijemo odgovor. Dakle, zašto se osobama sa najvećim stupnjem invaliditeta, dakle govorim o Bartolovom indeksu od nula do 9, 4 dakle stupanj daje maksimalan broj od 16 sati osobnog asistenta samo ako su samci, samo ako su samci. Ako je potpuno jasno, kristalno jasno da ti ljudi, ti naši sugrađani na primjer tetraplegičari nisu u stanju zbog svojih, visine svog invaliditeta uopće živjeti sami. Prema tome, oni u startu ne mogu imati pravo na uslugu osobnog asistenta. Ja vas lijepo molim da nam ponovno odgovorite

u trajanju od 352 sata može ostvariti samac sa tjelesnim oštećenjem 4. stupnja koji ima Barthel od 0-20. Hajmo se vratiti na početne postavke zašto donosimo Zakon o osobnoj asistenciji radi uključivosti. Vi postavljate pitanje zašto mi samcu koji živi sam i ima ovu vrstu oštećenja dajemo najveći broj sati usluge osobne asistencije. Zato što ga želimo uključiti, omogućiti mu da ravnopravno sudjeluje u društvenom, političkom, gospodarskom bilo kakvom životu. upravo zato. To je temeljni postulat zbog kojeg mi pružamo usluge osobne asistencije. I nije točno da takvih osoba u Hrvatskoj nema, jer ih ima i registrirani su u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Imamo povredu Poslovnika kolegica Raukar-Gamulin. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Žao mi je ali moram 238. Doista omalovažavanje saborskih zastupnika. Uvaženi ministre, ljudi koji imaju Barthelov indeks 1 do 20 vi kao ja i kao svi ovdje u Saboru znamo da ne mogu živjeti kao samci.

sa strane, ne čuje se./… Ne, ne nije bilo omalovažavanje, nego je to bila tvrdnja koju ministar iznosi i vjerojatno ima za to neke svoje dokaze, argumente. Vi tvrdite da to nije tako, ja ne znam zašto bi vaša tvrdnja bila istinitija nego tvrdnja ministra. Dakle, to možemo vidjeti, provjeriti pa onda utvrditi, ali nemojmo nekome oduzimati pravo da govori svoje mišljenje temeljem vjerojatno nekakvih dokaza. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre i suradnice, mislim da je na području socijalne skrbi u posljednjih nekoliko godina učinjeno više nego u prethodnih 20, ako ima, 20-ak godina sam kao gradonačelnik odnosno udruzi osoba sa invaliditetom na području Vinkovaca i pokušavao im riješiti njihove probleme od stambenog prostora, od automobila za prijevoz osoba sa invaliditetom, suradnje u projektima i pomoći i zato mi je posebno evo drago da je ovaj prijedlog zakona rezultat zajedničke suradnje stručnjaka iz ministarstva i svih ozbiljnih udruga na području RH koji vode brigu osobama sa invaliditetom. Čini mi se da ovaj žestoki napad oporbe je zapravo sigurno znak da je ovo jedan dobar zakon, zakon koji prihvaća većina ili jako veliki dio osoba sa invaliditetom i to mi je drago. A mene zanima što ste učinili da bi plaća osobnog asistenta bila motivirajuća za zapošljavanje …/Upadica: Hvala Hvala. Pa već sam to spomenuo, ali evo ponovit ću još jedanput da kažem zastupniku Karliću, dakle povećanje sada samim donošenjem dakle zakona i pravilnika koji će biti predstavljeni jer je to bio naš dogovor prvom čitanju idući tjedan u Hrvatskom saboru svi pravilnici koji proizlaze iz ovog zakona prije upućivanja u javno savjetovanje bit će predstavljeni ovdje u Hrvatskom saboru na matičnom odboru. Dakle, cijena satnice raste za 51% i očekujemo da se taj postotak prelije na same plaće osobnih asistenata. osobnih asistenata nema, a samim time nema ni plaćanje usluge osobne asistencije pružateljima. To je vrlo jasno. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, dakle cijelo vrijeme govorite o tome da je rezultat, da je ovaj zakon rezultat rada s udrugama, da ste, čak ste uvodno rekli prošli Hrvatsku od Dubrovnika do Iloka i da je to rezultat. E sad mene zanima jedna druga stvar, do nas, do saborskih zastupnika, do medija dolazi nezadovoljstvo, nezadovoljstvo pojedinih udruga, nezadovoljstvo pojedinaca. Zašto, ako ste vi prošli svima, ako je to bilo sve dogovoreno, ako je to rezultat nekakve suradnje ili dogovora. Zašto ljudi koji će koristiti i koji željno čekaju dakle, ovo je civilizacijsko pitanje, dakle željno čekaju ovaj zakon, zašto i dalje postoji nezadovoljstvo? Na čemu oni to temelje i kako vi uopće razumijevate to nezadovoljstvo? Hvala. **Jandroković, Pa nitko uvažena zastupnice tko predlaže zakon ne očekuje da će oduševljenost zakonom biti 100%-tna. I dan danas ima u Hrvatskoj ljudi koji su nezadovoljni nekim vašim zakonskim rješenjima, ali ovo je najveći stupanj konsenzusa onih udruga koji se okupljaju u Savez udruga osoba s invaliditetom, koji su radili dosad na pilotiranju ove usluge kroz projektno financiranje. I ponovit ću, prošli smo sve do jednu udrugu ovih, od ovih 173 koje pružaju usluge osobne asistencije, predstavili zakon. Ovo je najveći mogući stupanj konsenzusa koji smo u ovom trenutku postigli. Svatko ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo i apsolutno je iluzorno očekivati da će svi biti zadovoljni. Ali pitajte ovih 15.089 osoba s invaliditetom kad stupi zakon na snagu …/Upadica: Hvala vam./… Hvala vam predsjedniče. Poštovani ministre naglasili ste više puta da su osobe s invaliditetom prioritet ove Vlade i da u izradi ovog zakona su pomogle svojim i prijedlozima i primjedbama i kritikama one udruge koje su doista posvećene skrbi o osobama s invaliditetom. uvijek kad radimo neko zakonsko rješenje važno je da se kao država članica usporedimo i sa drugim državama članicama, pa znamo da je pitanje osobne asistencije kao instrument uveden u 13 država članica, dok 3 države članice imaju i status roditelja njegovatelja. Ustvari će Hrvatska biti jedina država članica koja će to pravo moći duplicirati. Ono što mene zanima jer svjesni smo da neće svi koristiti ovaj instrument, pa vi uvodite jedno inovativno rješenje, to je usluga odmora od skrbi. Možete li nam reći što ta usluga podrazumijeva i tko će biti njeni korisnici i kad možemo očekivati stupanje na snagu te usluge? Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Usluga odmor od skrbi jedna je od inovativnih socijalnih usluga koja se upravo pilotirala i provodila ovdje u Zagrebu u jednoj našoj ustanovi. Također rezultati tog provođenja, tog pilotnog projekta će se pretočiti u javni poziv koji ćemo raspisati tijekom ljeta ove godine kako bi svi oni koji nemaju status roditelja njegovatelja, koji nemaju osobnog asistenta, koji nemaju neku drugu mogućnost dakle korištenja usluga u zajednici upravo dobili, dakle to će biti jedan pandan projektu Zaželi, gdje će također dobiti uslugu pomoći u kući odnosno odmor od skrbi za onih koji zaista pružaju skrb svom članu kućanstva, a dosad nisu imali nikakav oblik koji je dopuštao Zakon o socijalnoj skrbi, a vrlo skoro dakle Zakon o osobnoj asistenciji. Dakle, još jedna nadogradnja …/Upadica: Hvala./… ovakvog prijedloga zakona. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče sabora. Poštovani ministre pružanje usluge osobne asistencije prošireno je i na pomoćnike u nastavi. Ja to smatram spornim zato što o tome nije uopće bilo riječi za vrijeme rada radne skupine nego je to sada tek ubačeno u drugo čitanje. Isto tako i dalje nije jasno što to točno znači sad za trenutne pomoćnike u nastavi jer njima status i dalje nije reguliran reguliran jer je ministar Fuchs uporno odbijao riješiti taj njihov status i sada je sve prebacio na vaš resor umjesto da ste ravnopravno raspodijelili odgovornost, sve ste ubacili u jedan šešir i to pod socijalu i također, to je daleko od inkluzivnog obrazovanja jer gluha djeca i gluhoslijepa djeca itekako trebaju stručnu osobu ako žele biti ravnopravno uključeni u nastavu. **Jandroković, Dakle potkrale su vam se, uvažena zastupnice Nikolić, dvije greške. Nije ovo sad ubačeno, ovo je dakle bilo i u tekstu u prvom čitanju. Je, dakle bilo je, jasno ste mogli vidjeti da nije ministar Fuchs nešto, kako ste se izrazili, uvalio, nego je zakon koji po prvi put donosimo za osobne asistente, odnosno za osobe s invaliditetom podrazumijeva dakle pružanje usluge osobne asistencije, a pružanje usluge osobne asistencije u nastavi upravo je omogućena opet dakle bez jasnog zakonskog okvira kroz pomoćnike u nastavi tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Mi smo htjeli da na, u jednom zakonu bude cjelovit pristup djeci s teškoćama i osoba s invaliditetom, a jasno vam piše, dakle u zakonu da će sve ono što će regulirati status pomoćnika u nastavi,

Hvala predsjedniče. Uvaženi ministre, poruka ove Vlade je jasna, osobe s invaliditetom i njihov status u društvu naš je prioritet sada i u budućnosti. Brojke iz analize sadašnjeg stanja i one koje će biti nakon stupanja na snagu novog zakona su vrlo egzaktne i najbolji su dokaz koliko će ovaj zakon doprinijeti pravednosti, učinkovitosti i prilagođenosti sustava socijalne skrbi potrebama korisnika. Obzirom što se između dva čitanja, razmotreni su svi prijedlozi, vjerujem da su se iznašla najbolja moguća rješenja. Financiranje povećanih usluga i prava do 25., a koja su višekratno veća iznosit će 176 milijuna eura, su većim dijelom iz EU, a nakon toga iz državnog proračuna. Ministre, iako ste rekli već, hoće li to biti održivo i da li korisnici mogu biti mirni što se tiče novostečenih prava u godinama koje dolaze? Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite To su reči. Kolegice Marin, izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani ministre. Ja vas molim jasan hodogram, što treba učiniti osoba s invaliditetom, konkretno, s multiplom sklerozom, 100% oštećenje na donjim ekstremitetima, Barthelov indeks 6, koja do sada nije imala osobnog asistenta jer do sada preko udruga uslugu je zapravo mogao dobiti samo mali broj ljudi zbog nedostatka resursa, ograničenog financiranja, centar za socijalnu skrb na njenom području, njenom gradu nije imao pojma za osobnog asistenta da je sposavjetuju, itd. Znači osoba konkretno želi raditi, radi u zdravstvu, trebala bi pomoći administratora da joj tipka nalaze, međutim, njena ustanova joj administratora ne osigurava, radnog asistenta nema i što sad s tom osobom, s tom liječnicom koja želi raditi, a nema konkretnu pomoć. Znači molim vas jasan hodogram što da takva osoba radi. Hvala. **Jandroković, svaka osoba s invaliditetom i možda ovo najsvrsishodnije pitanje tijekom današnje rasprave, koja želi koristiti usluge osobne asistencije treba se nakon stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji javiti svom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, u prijevodu, bivšem centru za socijalnu skrb. Dakle tu kreće sva procedura, podnese se zahtjev, ukoliko već ima mišljenje i nalaz vještačenja koju vrstu i stupanj oštećenja ima, sukladno ovakvo predloženom zakonu kreće u proceduru da joj se odobri osobni asistent. Mi sada kroz Zakon o osobnoj asistenciji dakle definiramo uslugu osobne asistencije za uključivanje u život, neovisno življenje, dakle za sve osobe s invaliditetom, a tema radnog asistenta je također, nešto što se pilotira i programira putem našeg Zavoda za vještačenje i sasvim sigurno, bit će sastavni dio… .../Upadica: Hvala Hvala g. predsjedniče, poštovani g. ministre sa suradnicama. Ovo je veliki iskorak i osobna asistencija koja je osmišljena prema modelu ljudskih prava invaliditeta na temelju UN-ove konvencije o pravima osoba s invaliditetom koja puno puta izgledao kao 10 Božjih zapovijedi i treba ju neprestano čitati, treba ići neprestano prema njoj, kao što ste i sami rekli, velika većina osoba s invaliditetom i udruga pozdravlja donošenje ovoga Zakona i tu se pridružujemo većini zemalja EU. Isto tako, kad se rade ankete, većina korisnika će naći određene prijedloge koji zahtijevaju određeno poboljšanje. Mislim da je vrlo važno da je brisan imovinski cenzus, pa vas molim da samo kažete u odnosu na prvi prijedlog zakona, vezano za imovinski cenzus za ovaj Imovinski cenzus, dakle rekli smo da neće biti nikakav element u ovom Zakonu niti će uzimati, bit uzet u obzir prilikom donošenja odluke o usluzi osobne asistencije, kao što smo zaista minimalno, najminimalnije što možemo propisali da se usluga osobne asistencije plaća i to je plaća osoba s invaliditetom 1% ukoliko ima primanja, dakle plaću, ne imovinu, ne dakle kućni budžet, ne prihodi drugog članova obitelji nego isključivo iz svoje plaće, ne naknade iz sustava socijalne skrbi veću od prosječne neto plaće ostvarene u prošloj godini. One osobe s invaliditetom koje imaju dvostruko veći iznos plaće od prosječne plaće u RH prošle godine uslugu će plaćati samo 2%. **Jandroković, Gordan Poštovani g. ministre, Pravedna Hrvatska će podržat ovaj zakon zato što je, poslije ovog zakona Hrvatska sigurno bit bolje mjesto za življenje i u krajnjem slučaju po Ustavu RH mi smo i socijalna država, međutim prošle godine vi ste u ovome domu tražili podršku za zakon za 16 tisuća obitelji koji su najugroženije da dobivaju 800 kuna mjesečno. U vašem izvješću vašeg ministarstva našao sam nakon godinu dana da je svega 4 tisuće obitelji ostvarilo to pravo, a 12 tisuća nije ostvarilo to pravo. Na moj upit rekli ste mi da je na mrežnim stranicama vašeg ministarstva objavljen taj zakon i da vi nemate kompetencije dalje tražit te ljude, znači vi niste ostvarili svoj zadatak koji ste sami sebi dali. Što ste napravili u ovih pola godine za ovaj zakon prvi koji smo vam dali podršku? Marin (HDZ)** Uvaženi zastupniče Vrkljan, ja zaista ne znam o kojem zakonu govorite, niste precizirali, samim time dakle ne znam na što ste uopće mislili, prema tome možemo to ili ćete iskoristit povredu poslovnika, pa pojasnit ili se možemo kasnije sporazumjet. Ja predlažem da se kasnije porazgovarate, da pojasnite o čemu se točno radi. Kolega Ivanović izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Uvaženi ministre, ja bi pomogao, al evo stvarno ne mogu, nije u mojoj kompetenciji. Da, kod donošenja svakog zakona mislim da je najbitnije da su zadovoljni oni na koje će se taj zakon odnositi. I sami ste u svojoj uvodnoj riječi rekli da većina, rekao bi 90 i više posto, udruga podržava donošenje ovog zakona i iznimno je zadovoljno sa ovim konačnim prijedlogom zakona, no mediji i naravno i dio udruga provlači jednu tezu, a to da kaže da će studenti izgubiti određene one i to je nešto što mislim da nije, nije dobro, a možda je dobra prilika da se to artikulira upravo ovdje i sada, pa evo možda da pojasnite taj dio priče, a vezano je za donošenje ovog zakona. Marin (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi zastupniče Ivanović. I u prvom čitanju mislim da sam bio vrlo eksplicitan i rekao da studenti će imati pravo na uslugu osobnog asistenta i to je jasno kao dan. Jednako tako i Ministarstvo znanosti i obrazovanja s obzirom da pomoćnici u nastavi su integrirani u ovaj zakon i da će bit njihov status reguliran kroz podzakonske akte, sasvim sigurno će moći studenti, osobe s invaliditetom, računat i na pomoćnike u nastavi, dakle oni nisu izostavljeni iz ovog zakona, imaju pravo na uslugu osobne asistencije i samim time mislim da smo to jasno iskomunicirali i kada je zakon bio na prvom čitanju. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, vas i vaše ministarstvo se proziva i možemo, u medijima smo mogli čitati, kaže zakon zahtjeva oko 7 do 8 pravilnika od kojih niti jedan nije donesen, a zakon stupa na snagu 1. srpnja. Čini mi se da se ne zna ili se ne želi znati da pravilnici ne mogu biti doneseni prije stupanja na snagu zakona. Moje pitanje je u kojoj su fazi izrade, kad se mogu očekivati pravilnici o kojima se govori i koje propisuje zakon? **Jandroković, naravno da nakon što zakon stupi na snagu možemo krenuti u ovu propisanu proceduru, prvo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, međutim netko od zastupnika je na prvom čitanju tražio upravo što se, dio suštine ovog zakona će se vidjeti i propisati dakle pravilnicima da se predstavi HS i tada sam rekao i ponavljam sad, u srijedu mislim da smo se dogovorili da će na saborskom odboru biti predstavljeni svi pravilnici, Pravilnik o mjerilima, utvrđivanju cijene, te uvjetima i načinu sklapanja ugovora o pružanju usluge osobne asistencije, Pravilnik o standardima kvalitete usluge osobne asistencije i Pravilnik o načinu rada Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije. Pozivamo sve koji su zainteresirani da dođu i da vide dakle djelatnice ministarstva će prezentirati što to sve pravilnici sadrže i na koji način će osobe s invaliditetom moć koristit te usluge. **Jandroković, (HDZ)** Hvala predsjedniče. Gospodine ministre, gđo. Bogdanović Parilić, imam za vas jedno pitanje, naime i nama pišu ljudi koji su korisnici usluga osobnih asistenata, zadovoljni su, a imamo jedno pitanje, a to glasi ovako. Znači oni, te osobe prolaze ovaj vještačenja, e sad je pitanje slijedeće, hoće li ti ljudi ponovo morati prolaziti vještačenja ili to neće biti potrebno ovaj s obzirom da je to jedno važno pitanje, vi znate da to je važno. Marin (HDZ)** To smo pitanje jasno komunicirali i obilazeći dakle sve pružatelje socijalne usluge da nema potrebe za ponovnim vještačenjem. Svi oni koji imaju dakle nalaz i mišljenje našega Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, svi koji imaju nalaz jasno se može iščitati koju vrstu i stupanj oštećenja imaju i sukladno zakonu na koju satnicu i prema listi procjena potrebe koje će opet raditi u dogovoru sa osobom invaliditetom ili njezinim zakonskim zastupnikom dogovarati što, koliko, kada i na koji način osobni asistent će biti na usluzi toj osobi s invaliditetom. Prema tome, to jednostavno dakle nije točno, oni svi koji će tek ući u vještačenje oni moraju dakle proć zakonsku proceduru kako bi dobili nalaz. Sada je na redu kolegica Burić, izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. Poštovani ministre Piletiću, evo iz dosadašnje rasprave imali smo prilike čuti da dio oporbe ili nije pročitao ovaj iznimno kompleksan i sveobuhvatan zakon ili pak izmišljaju lažne argumente i straše javnost a posebice kolege iz MOST-a. Dio oporbe je dosta neosjetljiv rekla bih čak i potpuno neosjetljiv na probleme ranjivih skupina i osoba s invaliditetom, ali ovdje glume lažnu osjetljivost i senzibilitet. Zašto ja to govorim? Zato jer kad se prisjetimo vremena između 2011. i 2015. godine kada je na vlasti bio SDP tada se Zakon o socijalnoj skrbi otvarao svake godine,

izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre Piletić evo ako usporedimo ovaj Konačni prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji sa zemljama i usporedimo sa zemljama EU onda u 13 zemalja postoji usluga osobne asistencije većinom za starije starije od 18 godina, a u samo 3 zemlje postoji institut roditelja njegovatelja pridružujući evo danas i Hrvatsku, onda zaista moramo biti zadovoljni pogotovo jer dajemo mogućnost korištenja i jednog i drugog instituta po točno propisanim uvjetima. A ovdje bi posebno željela naglasiti što se usluga osobne asistencije tiče cjelovito unapređenje i mogućnost u trajno pravo kao što će i otočnim udrugama koje pružaju upravo tu uslugu kao što su moji Brački pupoljci koju vode roditelji djece s poteškoćama u razvoju

Pozdravljam i ja njih zastupnice Baričević, ali htio bih samo iskoristiti priliku. Uz uslugu osobne asistencije sasvim sigurno kroz programiranje i Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda i u prethodnom razdoblju, ali i ovom budućem osigurana su značajna sredstva kako bi se upravo širila mreža usluge. Posebice dakle za djecu s teškoćama. Imamo priliku da smo nedavno dobili prvu jednu takvu organiziranu ustanovu kroz ispostavu Juraja Bonačija u Splitu u Braču upravo financiranu iz europskih sredstava. I takvih primjera u RH imamo brojno. Zbog toga i Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika više ne sazivamo samo u Zagrebu nego promoviramo prekrasne primjere gdje su upravo

evo vjerujem da je ovaj zakon plemenit u svojoj namjeri i da svi želimo učiniti naše invalide bolje, dostupnije u, za život u zajednici i vjerujem da će ovaj zakon i odgovoriti na to pitanje. Ono što sam vas htio pitati da uslugu osobnog asistenta dosad je koristilo negdje 4 tisuće, sad će ih koristiti 15 tisuća. Znači li to da je ovaj zakon bio toliko rigidan da nije dao mogućnost ili ste vi i vaš tim napravili toliko dobar i kvalitetan zakon da nitko više neće biti u društvu oštećen odnosno da će moći koristiti usluge osobnog asistenta. I drugo pitanje, ovdje se spominje asistent u nastavi za učenike s teškoćama. Vjerujem da ćete zajedno sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja doista podigniti razinu i da ćemo imati …/Upadica: Hvala vam./… za sve učenike osobne asistente. **Jandroković, Hvala lijepo. Na ovo prvo pitanje zamolit ću da sami date odgovor i zaključite, nije potrebno da na to odgovaram, a za ovo drugo sasvim sigurno sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja da ćemo kao i za osobnu asistenciju pronaći najbolja i pronašli smo već najbolja rješenja i za pomoćnike u nastavi kojima se također treba unaprijediti položaj, radni uvjeti i materijalna prava. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, evo kolege su već spominjali i spomenuli ste i vi da smo jedna od država koja će imati izregulirano i uslugu osobne asistencije, ali isto tako i roditelja njegovatelja. Ono što je s obzirom da smo članica EU sad se sad se može i bolje uspoređivati, pa tako npr. evo Švedska troškove za usluge osobne asistencije kod njih dijele država i jedinice lokalne samouprave, a oni uopće nemaju institut roditelja njegovatelja. Isto tako primjer Litve gdje se srodnici osobe ne mogu biti osobni asistenti što je kod nas bitna razlika. Evo, dobro je usporediti se i sa tim državama koje su u nekim segmentima razvijenije, ali evo mi čak dižemo taj standard. **Jandroković, to je naša zadaća, to je ujedno i naša obveza, ali kad ste već spomenuli jedinice lokalne samouprave zaista moramo reći da u svom dosadašnjem radu, a vjerujem i u buduće da će jedinice lokalne samouprave kao i županije sasvim sigurno nastaviti raditi svoje kvalitetne programe kao izraz podrške i udrugama i osobama s invaliditetom. Imamo krasnih primjera diljem Hrvatske. Čitav niz projekata provodio se upravo financirajući od strane jedinice lokalne samouprave i ne vidim razloga da tako ne bude i dalje. Zakonska podloga jest tu, pravo na osobnog asistenta imat će definitivno nikad veći broj osoba s invaliditetom, a sve što može biti nadogradnja, dodatna usluga ili u svrhu razvoja inovativnih socijalnih usluga naravno da tome će i dalje doprinositi jedinice lokalne samouprave. **Jandroković, Hvala gospodine predsjedniče, pa evo zasigurno veliki broj ljudi na kojeg se ovaj prijedlog zakona neposredno odnosi nas promatraju i vjerujem evo da se može vidjeti uz kompetenciju, stručnost, a itekako i empatija i vas i vaših suradnika da je također izražena kroz ovaj prijedlog zakona. I zasigurno ovo što ste spomenuli maloprije to sam htio zapravo i pitati, lokalne i regionalne samouprave ja bih ih spomenio čak regionalne samouprave nisu dužne po zakonu niti ispunjavati određene obveze prema invalidnim osobama, ali kao znak i vremena u kojem živimo i socijalne solidarnosti imaju te projekte, imaju te programe i drago mi je što ste spomenuli da neće ovaj prijedlog zakona isključivati njihove programe. Zanima me koliko ste međusobno iskoordinirani kako bi pomoć invalidnim osobama, osobama sa invaliditetom bila još …/Upadica: Hvala vam./… sadržajnija i sveobuhvatnija. Hvala. **Jandroković, Jedinice lokalne samouprave imaju obveze financirati udruge na svom području, to uredno i čine, kao što imaju obvezu uklanjati arhitektonske barijere kako bi upravo omogućili neometano prometovanje osoba s invaliditetom. To i čine. To će činiti sasvim sigurno i dalje. S obzirom da je zakon predvidio da će licence pružatelja socijalnih usluga odobravati, verificirati i provjeravati županijski uredi mi smo u neprestanom kontaktu dakle i sa županijama i sasvim sigurno kada zakon stupi na snagu da krećemo u intenzivan rad da ta povjerenstva i koja će imati zadatak licencirati ovih 688 pružatelja vidjeti imaju li sve uvjete za pružanje usluge osobne asistencije, biti uključeni i dati svoj obol kako bi ovih 15.089 što prije mogli dobiti osobnog asistenta. **Jandroković, Gordan Hvala. Poštovani ministre pred nama je Konačni prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji i ovo je, njime je osigurana pomoć osoba s invaliditetom u aktivnostima koje oni ne mogu sami obavljati i po prvi put u RH je ovim zakonom osobna asistencija je pravo, a ne mogućnost osobama s invaliditetom i to na čitavom području RH budući će sredstva biti osigurana iz Državnog proračuna umjesto dosadašnjeg projektnog financiranja kada su se udruge javljale na natječaj i dobivale sredstva koja bi se potrošila do kraja projekta i time se nije osiguravala održivost usluge. Ovo je posebno značajno u područjima kako što je Ličko-senjska županija. Znači velika rijetko naseljena područja u kojima ima malo stanovništva i malo i udruga i to je ono što pozdravljam. A osvrnula bi se i na tjednu dostupnost. Da li je ova usluga osigurana svaki dan i uključujući i vikende i državne blagdane i praznike …/Upadica: Hvala vam./… Uvažena zastupnice nigdje u zakonu se ne spominje radni dan, dakle govorimo o satima tjedno, satima dnevno i satima mjesečno. Sasvim sigurno s obzirom da je zakonski predviđeno da osoba s invaliditetom ili njezin zakonski zastupnik će odlučivati tko će im pružati uslugu osobnog asistenta, u prijevodu de facto birati svog osobnog asistenta jasno govori dakle da će njihov dogovor o radnom vremenu i potreba proizići iz specifičnih individualnih procjena potrebe koje opet sastavljaju članovi povjerenstva, dva djelatnika dakle našeg područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad i predstavnika korisničke skupine iz tog područja koje osoba sa invaliditetom traži upravo takvu vrstu podrške. Prema tome, osoba s invaliditetom ili zakonski zastupnik će se dogovarati s pružateljem usluge o načinu …/Upadica: Hvala vam./… o načinu kada će ta usluga biti dostupna pa sasvim sigurno …/Upadica: **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, replika danih od strane većeg dijela oporbe na vaše uvodno izlaganje zapravo vrlo jasno možemo vidjeti razliku između neargumentiranosti i nekonstruktivnosti dijela oporbe i konkretnih prijedloga odnosno vladajuće većine. Ja prije svega pohvaljujem unapređenja koja su vidljiva od prvog do drugog čitanja između ova dva zakonska prijedloga i zanima me ako možete dati dakle informaciju ili pojasniti obzirom da će ovim samim zakonom biti obuhvaćen doista velik, širok krug dionika, dakle koji će biti predmet ovog zakona, na koji način ćete pripremiti zapravo sve te dionike kako bi se taj proces ostvarivanja prava dakle odnosno usluge na osobnu asistenciju mogao proteći doista na najbolji mogući način. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Samo malo ministre, imamo povredu Poslovnika od strane kolegice Antolić Vupora. Izvolite. Kolega Damir Habijan uvrijedio me je kao, 238. članak povrijeđen. Omalovažavao je i mene kao dio oporbe s obzirom navodeći kako oporba sa svojom količinom replika replika omalovažava dakle na neki način sprječava dobro, dobre učinke ovog zakona. Upravo suprotno. Oporba želi poboljšati ovaj zakon,

To morate drugim nekim načinom, a ne kroz povredu Poslovnika jer ovo je jedna uobičajena replika kakvih je bilo 35 dosada sa tezama koje možete prihvatiti ili ne, ali nije bilo povrede Poslovnika. Sada izvolite ministre odgovor. Dakle, pripremu za sve dionike činili smo između prvog i drugog čitanja. Svi oni koji sad pružaju usluge osobne asistencije u svakodnevnom su kontaktu sa predstavnicima ministarstva. Jednako tako senzibiliziramo i sve ostale udruge koji su i dosad pružali neku vrstu socijalnih usluga, a ne osobne asistencije da se i oni involviraju. Rekao sam vam da razgovori sa predstavnicima županije koji će onda licencirati te pružatelje također traju i na taj način vjerujem da smo se kvalitetno pripremili, ali to ne umanjuje činjenicu da ćemo i dalje i sa udrugama i sa osobama s invaliditetom, ali i sa predstavnicima županija nastaviti dijalog, kao i sa predstavnicima Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji će odobravati ovu uslugu naravno uz sudjelovanje u povjerenstvu predstavničke skupine osobe osobe sa invaliditetom i na taj način omogućiti da zaista kvalitetno zakon stupi na snagu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolega Pavić Željko, izvolite. Poštovani ministre, ja bih se malo vratio ako je to moguće na pomoćnike u nastavi, da malo pokušamo staviti stvari na svoje mjesto. Naime, radi se o tome da imamo informaciju iz travnja mjeseca ove godine, da pomoćnici u nastavi trenutno imaju ukupan trošak na nivou mjeseca 610 eura u što zapravo spada i božićnica i regres. Znači plaća im je nešto manja. I vjerujem da znate i svjesni ste toga da sa tim nismo riješili problem. Pomoćnici u nastavi trebaju biti izuzetno kvalitetne osobe koje su stvarno u mogućnosti pružiti pomoć učenicima, najranjivijim učenicima, pa vas molim da mi kažete jeste li možda razmatrali neki drugi model zapošljavanja pomoćnika u nastavi s obzirom da oni rade samo na pola radnog vremena. I pitanje koju ćemo zapravo radnu skupinu privući? Hoćemo li dobiti one ljude koji trebaju zapravo biti na tim radnim mjestima ili ćemo dobiti nešto drugo. **Jandroković, Dakle, pomoćnici u nastavi ne rade na pola radnog vremena, nego rade onoliko koliko traje nastava odnosno kojoj generaciji učenika pružaju uslugu pomoćnika u nastavi samim time je time definirana satnica i pomoćnika u nastavi. Rekao sam već sasvim sigurno da će i podzakonski akti koji će proizaći nakon stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji, a koji se tiču pomoćnika u nastavi biti regulirani pravilnicima koji će donesti ministar nadležan za obrazovanje. Tu sasvim sigurno kao što to činimo za osobne asistente poboljšavamo kvalitetu rada i njihov materijalno-pravni položaj pomoćnicima u nastavi. izvolite. **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala vam predsjedniče. Poštovani ministre, evo nastavno na prethodno pitanje vi ste govorili o cijeni rada sata konkretno za osobne asistente i naravno da je to pitanje jednako tako dio vašeg resora, dakle osim socijalne skrbi jednako tako i zaštita radnih prava je pod vašim ministarstvom. Ali ja vas želim pitati nešto više o pomoćnicima u nastavi koji su evo sada ugrađeni zapravo njihov status u ovaj prijedlog zakona, a znamo da oni evo rade za nedostojanstvenu naknadu. To znači da zapravo jako često imaju satnice koje su ispod minimalne i studentske satnice. Znamo zapravo i kolika je odgovornost njihovog posla, a opet evo s druge strane se njihov rad ne vrednuje dovoljno. Imaju mizerna primanja. Evo tijekom zimskih školskih praznika dobivaju otkaze i slično, pa evo možemo li očekivati zapravo da će se njihov radni status poboljšati sad kad je ugrađen i ovaj zakon, kad već nije evo

Za ovo programsko razdoblje 2021., 2027. povećana je standardna veličina jediničnog troška na 711 eura u odnosu na 601 601 euro koliko je bilo do sad. Međutim, to je dakle opet vam govorim, dakle o cijeni pojedinačnog troška. To opet ne govorimo o plaći pomoćnika u nastavi. Sa svim podzakonskim aktima za koje je nadležan ministar za obrazovanje bit će sasvim sigurno unaprijeđen položaj i pomoćnika u nastavi inače ne bismo to stavili u Zakon o osobnoj asistenciji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika poštovani kolega Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani ministre, današnjim novitetima izmjenama, dopunama, poboljšanjima proces nije gotov. Pred nama je nastavak reforme sustava socijalne skrbi i pred nama su još i drugi, bitni, važni zakoni prije svega Zakon o inkluzivnom dodatku koji je od iznimne važnosti za osobe sa invaliditetom, a nakon toga naravno i krovni zakon, Zakon o socijalnoj skrbi. Pa bih vas molio možete li reći što i kada možemo očekivati po tom pitanju i sve ono što nas još čeka i tijekom ove godine. Hvala. **Jandroković, Hvala zastupniče Mažar. I na ovo pitanje sam se već ranije osvrnuo, ali ponovit ću. Dakle, druga faza reforme socijalne skrbi nakon 2021. podrazumijeva upravo ovo zbog čega smo se i danas okupili Zakon o osobnoj asistenciji, a najavili smo da Zakon o inkluzivnom dodatku treba stupiti na snagu sa 1. siječnjem 2024. godine. Očekujemo upućivanje u proceduru i na prvo čitanje nakon ljetne stanke. Prema tome, sasvim sigurno da ćemo se po ovim pitanjima i ovim obvezama koje je Vlada jasno isprogramirala u svim svojim strateškim odlukama, planovima i programima viđati i na jesen, tako da osobe s invaliditetom uz to što će dobiti usluge osobne asistencije svi oni koji imaju sada uslugu osobnog asistenta do kraja godine imat će, dakle nastavit primat uslugu osobne asistencije kao i do sad dok ne dobiju novo rješenje Hrvatskog zavoda za socijalnu. Hvala svima na replikama. Hvala ministru na odgovorima. Sada ćemo ići dalje. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a i poštovana kolegica Vlašić-Iljkić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicama. Evo nakon prvog čitanja u Hrvatskom saboru vezano za Zakon o osobnoj asistenciji dojam je bio kako će ministar Piletić ipak uvažiti veliki broj primjedbi naših u saborskoj raspravi uz onih 1283. primjedbe koje su upućene u javnom savjetovanju a koje velikom većinom nisu prihvaćene. No zakon u drugom čitanju se suštinski nije mijenjao osim hrpe tehničkih izmjena koje se odnose na bolju regulaciju pomoćnika u nastavi, odnosno potpore tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Vidimo da se i ministar malo zbunio pa je govorio o pomoćnicima u nastavi tijekom studiranja što ne postoji, nego se za vrijeme studiranja propisan je zakonom osobni asistent, a ne pomoćnik u nastavi. Kako bi popravili sramotnu odredbu od 22 mjesečno osobne asistencije kako je to bilo u prvom čitanju, sada korisnici čiji članovi obitelji imaju status njegovatelja ili roditelja njegovatelja je povećan sa 22 sata na 88 sati mjesečno, što je zapravo 3,1 sat dnevno i to samo ako se radi o samohranim roditeljima, dvočlanom kućanstvu, ako je u obitelju 2 ili više osoba s invaliditetom ili je osoba s invaliditetom potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko tehničkih zahvata, međutim ministarstvo očito nije uračunalo vikend kao da korisnici nemaju potrebe i vikendom. Tako da je naš prijedlog da to bude minimalno 4 sata dnevno kroz 7 dana u tjednu odnosno 112 sati mjesečno, a ne kako je predloženo 88 sati odnosno 3,1 sat dnevno, što stvarno ne vidimo smisao. Neshvatljivo je ministre da vi zbog 570 korisnika koji trenutno imaju osobnu asistenciju i status roditelja njegovatelja od ukupnog broja od 6 tisuća statusa roditelja njegovatelja pravite toliki nemir u javnosti kao da se radi o 570 tisuća korisnika, pa će to državu dovesti do bankrota, da ste si uopće dopustili osporavati dosadašnje korisnike da i nadalje imaju pravo na osobnog asistenta. Najavili ste da će najmanje 2 tisuće korisnika koji imaju roditelja njegovatelja ili njegovatelja moći ostvariti osobnu asistenciju koju pruža asistent, dok će se ostale moći uključiti kroz projekt „Odmor od skrbi“. Smatramo da sada kad imamo priliku urediti da bude sustavno obuhvaćeno svi korisnici da ne idemo na nikakve dodatne projekte odnosno projektne aktivnosti putem „Odmora od skrbi“. Uostalom, mi ni ne znamo da li će od tih 2 tisuće najavljenih korisnika se uopće obratiti za, sa zahtjevom pri centrima za socijalnu skrb za uopće za osobnog asistenta. Predlagali smo da se osobni asistent osigura svim korisnicima čiji članovi obitelji koriste status roditelja njegovatelja neovisno o kakvom se kućanstvu radi, naravno ukoliko im je potrebno prema individualnim potrebama korisnika. Ministar stalno govori o podacima iz registra, ovo je život, ovo nije, ne može se svest na potrebe iz registra, nego iz stvarnih potreba ljudi. Procjena potreba se vrši u komunikaciji sa ljudima, u komunikaciji sa zainteresiranim građanima, sa svim udrugama, a ne putem podataka iz registra. Ne možemo reći da se radi o dupliranju usluga kada našim korisnicima niste osigurali niti ranu intervenciju, niti dostupne socijalne usluge gdje bi korisnike zapravo uputili s ciljem socijalnog uključivanja. Tijekom svog rada u centru za socijalnu skrb upoznala sam se sa brojnim slučajevima kada djeca s teškoćama završe svoje obrazovanje, žive u svojim obiteljima i nažalost država im nikada nije osigurala niti zaposlenje, a sada neće imati pravo niti na osobnog asistenta, a bit će osuđeni na svoja 4 zida i resurse koje imaju isključivo u svojoj obitelji. Takva djeca i njihova uključenost u zajednici je samo dodatna vrijednost društvu, no ona ponovno nije prepoznata. Predlagali smo povećanje broja sati usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent za različite korisničke skupine, no ministarstvo smatra da je ovako određen broj sati dovoljan i zadovoljava potrebe korisnika u aktivnostima svakodnevnog života i potrebu za socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom, te predstavlja, kako oni kažu, veliki iskorak u odnosu na sadašnje stanje s čim se svakako ne slažemo. Tako nije povećan prijedlog za osobe sa najvećim stupnjem oštećenja koje imaju pravo na 12 sati dnevno osobnog asistenta ako žive same odnosno na 6 sati ako žive u obitelji. Teško je moguće i čuli smo više puta danas da takve obite…, da takva osobe sa najvećim stupnjem oštećenja zdravlja, 4. stupnjem oštećenja žive same i o tome ćemo uputiti svakako amandman da se takva odredba briše. Predlagali smo također da se ukine obveza sudjelovanja korisnika u plaćanju usluge iako prema sadašnjim projektnim aktivnostima korisnik ne mora sudjelovati u plaćanju usluge, dakle i po toj osnovi korisnike stavljate u nepovoljniji položaj nego je to dosada bilo. Predložili smo također da se istovremeno dopusti korištenje i usluga osobne asistencije i usluge pomoći u kući, iznimno u opravdanim situacijama onako kako to postoji u Zakonu o socijalne skrbi, što se tiče korištenja doplatka za pomoć za njegu i pomoći u kući jer nažalost ovaj zakon nije propisao dovoljan broj sati, osobni asistent se neće moći baviti socijalnim uključivanjem korisnika i to malo sati će potrošiti na podmirivanje svakodnevnih životnih potreba što se tiče organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene ili drugih svakodnevnih potreba, a zapravo što bi moglo se obavljati u okviru prava na pomoć u kući, a da osobni asistent onda i sa ovo malo sati se može zaista baviti sa socijalnom uključenosti. Također nije prihvaćen naš prijedlog iz prvog čitanja da se zakonom definira i radna asistencija, niti je definiran radni odnos osobnih asistenata, prava i obveze, kako je to propisano drugim zakonima iz područja socijalne skrbi, primjerice kod obavljanja poslova udomiteljstva gdje točno znamo koja su prava i obveze i pružatelja, ali i primatelja usluge. Također nije definirana niti zaštita na radu. Za osobne asistente nije prihvaćen niti prijedlog da se briše barthelov indeks kao kriterij za određivanje potrebnog broja sati usluge za pojedinog korisnika. Iako nas ministarstvo uvjerava kako je barthelov indeks samo jedan od kriterija, on je početni kriterij bez kojeg nema daljnjeg priznavanja ako se taj kriterij Pomoćnici u nastavi su definirani zakonom nakon javnog savjetovanja, a ove zadnje izmjene pokazuju koliko je zapravo ministarstvo mijenjalo koncepciju cijelog zakona od onog prvotno objavljenog dosada. Nažalost cijeli tijek donošenja ovog zakona koji se čeka 10-ljećima je pokazao kako ministarstvo ga nije donosilo sa onima kojih se zakon neposredno tiče, sa osobama s invaliditetom i sa njihovim obiteljima. Da li je ministarstvo uopće sposobno izraditi prijedlog zakona dostojan uvažavanja osoba s invaliditetom kada se preporuke pravobraniteljice za osobe s invaliditetom mahom nisu važile. Cilj zakona je trebao biti izjednačavanje mogućnosti sa ciljem što neovisnijeg življenja. Nedopustivo je da ovaj propis vraća korak unatrag usluge u sustavu socijalne skrbi i da će neki od postojećih korisnika koji imaju status njegovatelja izgubiti pravo na osobnog asistenta onako kako su to dosad imali putem projektnih aktivnosti. Prezentira nam se kontinuirano brojka koliko će osoba ostvariti pravo na osobnog asistenta, što pozdravljamo svakako, ali nitko ne spominje koliko će se osoba sa najtežim stupnjem invaliditeta izgubiti to pravo. Također, iako se radi o potencijalnih 14 098 korisnika, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u svojim izvješćima govori zapravo, osoba sa utvrđenim 4. stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti koje su potencijalni korisnici usluge osobnog asistenta i drugih pomoćnika radi ostvarivanja što neovisnijeg življenja. Također, na smještaju imamo gotovo 10 tisuća osoba s invaliditetom i sa razlogom se pitamo koliko bi tih korisnika mogli uz kvalitetnu podršku živjeti u svom domu sa dostupnim uslugama i prilagođenim individualnim potrebama svake osobe Kao alternativa smještaju se nudi udomiteljstvo ili organizirano stanovanje. Kao najbolji oblik smještaja ili življenja osim onog u vlastitom i organizirano stanovanje uz koje uz asistente, osobe s invaliditetom, ima najveći osjećaj samostalnog življenja, no takav oblik organiziranog stanovanja nije dovoljno dostupan. Minimum kojeg je trebalo poštovati pri izradi ovog zakonskog prijedloga je prilagoditi ga postojećim korisnicima, krenuti od njih zapravo i povećati usluge i obuhvat korisnika, ali ne dopustiti niti da jedan postojeći korisnik ne izgubi pravo na osobnog asistenta. No, to se nažalost nije dogodilo. Bez toga niste trebali ni kretati u izradu ovog Zakona. Oporbeni zastupnici nisu podržali ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju, glasali smo suzdržano s nadom da će se uvažiti dio naših primjedba ili u potpunosti kako bi popravili ovaj Zakon, no vidimo da se to nije dogodilo. Potrebe osobe s invaliditetom nisu tema na kojoj se treba politizirati, nego naprotiv, svim prijedlozima trebamo unaprijediti zakonski propis i mi to ovdje činimo, ali nas ministarstvo ne želi poslušati. Ministarstvo se nažalost ponaša kao da će ih osobe s invaliditetom varati, kao da će se događati ogromne zlouporabe pa je potrebno ljudima propisivati, ograničavati osnovne ljudske potrebe na sate, na minute, umjesto da su se primijenila načela Konvencije osoba s invaliditetom sa punim uvažavanjem osoba s invaliditetom na neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Ministarstvo je propustilo priliku donijeti zakon sa punim povjerenjem u osobe s invaliditetom i njihove obitelji koje najbolje mogu donijeti odluku samu za sebe s obzirom na svoje mogućnosti. Propustio je zakon individualni pristup kao temeljno načelo sustava socijalne skrbi gdje korisnik treba biti u centru odlučivanja o uslugama i pravima koji se njega tiču, sukladno njegovim mogućnostima. Ako nije u mogućnosti izraziti svoje želje, zato njega, zato treba učiniti član njegove obitelj, njegovatelj. Korisnik i njihove potrebe su svedene na birokratske podjele u razrede, koliko sati ima tko pravo na osobnu asistenciju s obzirom na Barthelov indeks koji je neprikladan mjerni instrument za utvrđivanje potreba za pomoći. Procjena potrebe za osobnom asistencijom treba obuhvatiti korisnikove individualne potrebe, okruženje, socijalnu mrežu, životne okolnosti s ciljem omogućavanja života u vlastitom domu, ali i olakšavanje njegovog funkcioniranja u socijalnom, obrazovnom i radnom okruženju. Sve te odrednice treba sadržavati lista procjena potreba koja je sastavni dio ovog zakona. Kako smo čuli, propisana je i komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom, no tu dolazimo do ponovnih problema jer poslove priznavanja i praćenja korisnika kojima se priznaje pravo na osobnu asistenciju provodi zavod za socijalni rad odnosno područni ured i to je opravdana usluga koja zahtijeva angažman struke i angažman stručnih radnika, ali su oni opterećeni. Naravno, priznavanjem .../nerazumljivo/... i administracijom, priznavanjem novčanih prava za ona prava koja suštinski ne bi trebala biti u zavodima za socijalni rad, a to smo već upozoravali na ta prava, primjerice, osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu. Bojimo se da ovaj Zakon ne nudi neovisno življenje niti sprječava institucionalizaciju osoba s invaliditetom i da ćemo vrlo brzo nakon usvajanja ovog Zakona vidjeti ovdje na stolu izmjene i dopune, kako je to uostalom, i najavio ministar. Ranije nas, ministre, sad poslušajte, prihvatite naše amandmane koje ćemo danas predati pa ćete barem djelomično poboljšati ovaj Zakon. Na kraju bih još spomenula, u prijelaznim i završnim odredbama stoji da su postojeći ugovori potpisani za do 31.7., ni imamo vrlo malo vremena da se donesu svi pravilnicima, mislim da ih je 7, 8. Potrebno je imenovati povjerenstva pri županijama, potrebno je donijeti rješenja za pružatelje usluga, potpisati ugovore o mreži izvan mreže, donijeti 14 tisuća rješenja korisnicima i da sve zaživi u roku od mjesec dana. Već vidimo da je to vrlo neprovedivo, a sve na štetu onih korisnika kojih se tiče, a to su osobe s invaliditetom koje ne trebaju i ne smiju živjeti u neizvjesnosti jer svaka neizvjesnost teško utječe i izaziva posljedica za njihovo teško psihofizičko zdravlje. Zahvaljujem.

neću reći konačno, ali sa velikim zadovoljstvom mogu reći da danas raspravljamo o izuzetno važnom zakonu. Također, mogu reći da je ovo jedan civilizacijski korak, da smo krenuli naprijed. A zašto je civilizacijski i povijesni? Zato što RH osobama s invaliditetom omogućava veći stupanj samostalnosti, veću uključenost i kvalitetniji život. Ovim predloženim zakonom po prvi puta se u RH uspostavlja normativni okvir usluga osobne asistencije. Ona postaje socijalna usluga kojom se osigurava pomoć osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste ili stupnja njenog invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući, izvan kuće u svrhu većeg stupnja samostalnosti, uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguranja ljudskih prava osoba s invaliditetom kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima. Dodala bih još ovdje kao i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Ovaj će zakon značajno unaprijediti živote, kvalitetu života osoba s invaliditetom. Omogućit će ravnomjerno korištenje usluge na području cijele RH uz prevenciju uz prevenciju institucionalizacije korisnika. O institucionalizaciji smo puno puta govorili i u ovom visokom domu stoga se veselim da upravo mogu reći da će ovaj zakon pomoći u prevenciji institucionalizacije i da će osobe s invaliditetom moći živjeti rekla bi slobodno slobodnije. Osnovni cilj ovog zakona je osiguravanje veće socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i kao što sam rekla prevencija njihove institucionalizacije. Ovim zakonom povećava se cijena sata usluge osobne asistencije za 51% sa 7,1 eura na 11 eura. Od ovih 11 eura veći dio kao što je maloprije ministar i rekao se treba koristiti za povećanje plaće osobnim asistentima. često smo slušali kako osobe s invaliditetom ne mogu naći osobne asistente i to je doista bila istina obzirom da za plaću koju su dosad dobivali moram reći nisu htjeli raditi. Međutim, ova Vlada je doista uvidjela problem i evo sa ovih 11 eura po satu otvorena je mogućnost da se osobnim asistentima znatno poveća plaća. U odnosu na prvo čitanje učinjen je veliki korak upravo za one korisnike osobe s invaliditetom koji imaju, čiji roditelji ili članovi obitelji ili njihovi njegovatelji imaju status roditelja njegovatelja. u prvom čitanju dakle prijedlogom zakona bilo je predviđeno da oni mogu imati 22 sata mjesečno osobnog asistenta. To se sada povećava na 88 sati korištenja usluge mjesečno. Ovo pravo prošireno je i na korisnike koji su potpuno ovisni o pomoći i njezi druge osobe. Nadalje, ono što je jako važno i često je postavljeno pitanje što će biti sa studentima. Ovim konačnim prijedlogom zakona studenti god imaju status redovnog studenta mogu iako imaju roditelji njihovi status roditelja njegovatelja oni mogu ostvarivati pravo na osobnu asistenciju. Ovim zakonom će se znatno veća sredstva koristiti za uslugu osobne asistencije. Dosada kako znamo to je bio projekt, dakle sredstva su se koristila jedan dio iz Državnog proračuna, jedan dio iz sredstava bio je ukupno 19,8 miliona eura. Sada se taj iznos povećava za 9 puta i iznosit će godišnje 176,2 miliona eura. Mislim da ovo dovoljno govori o tome koliko se usluga osobne asistencije ovim prijedlogom zakona unaprjeđuje. Ovim što je izuzetno važno reći, na početku sam rekla ova, ovo je prvi puta da se u RH normativno uređuje usluga osobne asistencije, ona više nije samo mogućnost, ona postaje pravo i svaka osoba s invaliditetom imat će pravo ukoliko naravno smatra da joj je potrebno zatražiti uslugu osobne asistencije, naravno ukoliko nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, a onda i komisijom koja će utvrđivati koliko sati je eventualno potrebno osobi s invaliditetom, dakle može ostvariti uslugu osobne asistencije. Ovim prijedlogom zakona uređuje se pružanje potpore tijekom odgojno obrazovnog procesa, dakle koji pruža pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik učenicima s teškoćama. Ono što je isto jako važno reći i često je bilo postavljeno pitanje, a to je da, da usluga asistencije, dakle za učenike, dakle pomoćnike u nastavi ostaje u okviru Ministarstva obrazovanja. Ovim se zakonom također, kao što sam rekla, povećava broj sati, dakle povećava se cijena usluge, povećava se broj sati. Dosada su osobe s invaliditetom mogle imati 4, imati 4, a u iznimnim slučajevima 8 sati usluge osobne asistencije. Sada postoji mogućost da osobe s invaliditetom koje imaju najteži oblik invaliditeta mogu ostvariti pravo na maksimalno 16 sati dnevno usluge osobne asistencije, što odnosno 352 sata mjesečno. Sredstva za, za provođenje ovog zakona od 2026.g. u potpunosti će biti na teret državnoga proračuna. To dovoljno govori o tome da Vlada RH razmišlja o svojim partnerima. Zašto kažem partnerima, osobama s invaliditetom? Zato što su kroz cijeli ovaj postupak donošenja ovog zakona koji slobodno mogu reći traje od 2006.g., a intenzi, intenzivno zadnje 2.g., dakle ova, jedino ova Vlada se usudila uhvatiti u koštac sa ovako velikim problemom. Od 2006.g. počeli smo s ročnicima, nadalje pilot projekt osobne asistencije se svake godine povećavao odnosno svake godine je bilo sve više osoba s invaliditetom uključeno u projekt osobne asistencije, da bismo evo došli do normativnog dijela, dakle do zakona kojim će osobna asistencija biti osigurana svim osobama s invaliditetom kojima je to naravno potrebno. Rekla sam da su osobe s invaliditetom partneri Vladi RH. Govorim to stoga zato što su, kao što sam rekla, kontinuirano bili uključene u izradu ovog zakona i predstavnici udruga osoba s invaliditetom bili su članovi radnih skupina. Usuđujem se reći da je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike, ministar osobno, pa i svi njegovi suradnici na dnevnoj bazi imali kontakte kontakte i razgovore sa osobama s invaliditetom i njihovim predstavnicima kako bi ovaj zakon bio što bolji. Sigurna sam i to da će ovaj zakon vrlo vjerojatno doživjeti promjene, možda nije sve savršeno, ali važno je da ga donesemo, važno je da su osobe s invaliditetom zadovoljne da će konačno moći ostvarivati pravo, a ne tražiti samo mogućnost. Ukoliko, a kao što sam rekla vjerujem da će ovaj zakon kao i svi drugi doživjeti i svoje promjene u budućnosti, bitno je reći da će sve biti jednostavnije i lakše jer najteže je donijeti prvi zakon obzirom da ga nikada nismo imali, a sigurna sam i ono što ja kao osoba s invaliditetom mogu posvjedočiti koja evo neću reći najbolje, ali na neki način najbolje osjeća što je to potreba osobne asistencije i mogu reći da je ovo dobar zakon, da je ovo zakon koji pruža osobama s invaliditetom veću uključenost u zajednicu, da je ovo zakon koji osobe s invaliditetom stavlja u ravnopravan položaj s drugima. Mnogi su me pitali ovih dana, naravno osobe s invaliditetom, zašto nije ovaj zakon uredio kao i neki drugi 24 sata uslugu osobne asistencije. Nakon puno dogovora evo smatrali smo da je 16 sati osobne asistencije u odnosu na ono što smo imali dosada i više nego napredak. Ministarstvo uvodi nove socijalne usluge koje će sigurna sam, rekla bih nadomjestiti i onaj dio koji još osobe s invaliditetom eventualno neće moći pokriti kroz uslugu osobne asistencije, a kao što sam rekla sigurna sam da ćemo ići naprijed da ćemo i primjenom ovog zakona vidjeti gdje smo možda mogli bolje i da će osobe s invaliditetom svojim prijedlozima i nadalje

Nije dobro kada imamo raspravu o ovako bitnim i socijalno osjetljivim zakonima, a raspravu u ime Vlade vodi ministar koji je sujetan i koji je još mlad kao ministar, dakle mlad na toj funkciji pa mu se ta sujeta previše vidi. Onda se rasprava svede na razinu osobnog vrijeđanja umjesto da razmotrimo argumente i damo odgovore na postavljena pitanja što je presudno da bismo poslali onu poruku koju vjerujem da svi bez obzira na političke preference žele, a to je da su osobe s invaliditetom bitan i važan član ovog društva i da ćemo svi zajedno raditi na unapređenju njihovih prava. U tom smislu ja ću ovdje biti vrlo konkretna. Dakle, reći ću što doista manjka ovom zakonskom prijedlogu, a da bi mi mogli ostvariti taj deklarirani politički cilj. Štoviše moram biti i oštra u političkoj osudi ovakvog zakonskog prijedloga jer zbog neostvarivosti svih iznimaka koje su ovdje propisane ispada da je netko ciljano išao s time da ovaj zakon nije moguće realizirati u praksi. Ako je to doista bila namjera onoga tko je pisao ovaj zakon onda se postavlja pitanje ne samo nedovoljnih zakonskih prava osoba s invaliditetom na osobnog asistenta nego i omalovažavanja jedne čitave skupine što je svakako nedopustivo. Naravno da je usluga osobnog asistenta izrazito bitna. Bitna je jer je to ona usluga koja omogućava integraciju u zajednicu osoba s invaliditetom. to je ona osoba koja će pomoći tim osobama da budu sastavi dio ove zajednice i da se njihov doprinos vidi. I u tom smislu dobro je da se konačno ide s ovim zakonskim prijedlogom da se usluga osobnog osobnog asistenta i zakonski omogući kroz konkretna prava. Međutim, način na koji je to propisano trenutno u Članku 34. nije dobar. Zašto nije dobar? Prije svega u stavku 2. Članka 34. navodi se da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent u trajanju od 352 sati mjesečno može ostvariti samac s tjelesnim oštećenjem IV stupnja koji ima Barthel indeks od 0 do 20. Što to znači? Prije svega 352 sata mjesečno je premalo. To je niti 12 sati dnevno za osobu koja nije u stanju funkcionirati samostalno, a ovdje se navodi da je samac. Dakle, ne znam što točno zapravo uopće i taj pojam samac podrazumijeva. Da živo samo, da nije ni u kućanstvu ni sa kim, da živi samo ili da nije ni u kakvom bračnom odnosu s nekim. Dakle, neobično je da država očekuje da osobe takvog stupnja oštećenja žive samostalno. Dakle, to su osobe koje su prema njihovim vlastitim riječima ne mogu samostalno niti počešljati, a kamoli obaviti nuždu. I ako vi kažete da one mogu ostvariti taj broj sati koji je nedostatan tek ako žive samostalno kako to shvatiti. One ne bi trebale, ako i postoje one koje žive same, one ne bi trebale živjeti same jer je njima potrebna veća skrb i njega, a država očekuje i nudi im samo 12 sati dnevno i to onima koji žive sami. Pa što mi ovime želimo poručiti tim osobama? Dakle, ovo nije članak koji će se realizirati u praksi jer takve osobe u pravilu na postoje. Znači mi ovdje propisujemo velik broj sati za jednu skupinu koja ga ne može koristiti. Nadalje, mi govorimo o, ovdje je dosta bilo riječi o roditeljima njegovateljima ili onima koji imaju status njegovatelja za potrebu skrbi temeljem zakona kojima se uređuje djelatnost socijalne skrbi i s obzirom da je ovdje ranije u raspravi opravdano istaknuto da time što je netko roditelj njegovatelj ne znači da ne treba osobnog asistenta. Štoviše ta ga osoba izrazito treba jer prije svega nitko taj posao, niti jedan posao i to još za takvu plaću od 4 odnosno 5 tisuća kuna ne može obavljati 24 sata dnevno imajući u vidu da je to doista 24 sata dnevno s onom najtežom noćnom smjenom i da ta osoba također ima ljudske potrebe, da mora otići i u dućan, mora možda otići kod zubara, da ne nabrajam dalje. Govorim o elementarnim ljudskim potrebama jer ta osoba kada je izabrala tu ulogu je izabrala staviti svoj život u funkciju osobe koju njeguje. Ali kada se toliko hvalimo tim statusom što je činio ministar Piletić navodeći da je Hrvatska jedna, ako se ne varam, od 4 zemlje EU koja omogućava status roditelja njegovatelja. Treba postaviti pitanje zašto je to tako? Je li to zato što je Hrvatska toliko napredna zemlja, pa omogućava dodatna prava osobama s invaliditetom koje ne omogućavaju socijalno naprednije zemlje ili je to možda zato što RH nije omogućila adekvatnu integraciju zajednicu osoba s invaliditetom odnosno dovoljne socijalne amortizere gdje se taj posao brige za osobu s invaliditetom preraspodijelio po zajednici osobama i ustanovama koje skrbe kvalitetno i imaju za to potrebno obrazovanje za osobe s invaliditetom, pa je cijeli teret prebačen na roditelje, je li to možda za to? Je li to razlog zbog kojeg mi imamo taj status ili je razlog zato što smo doista toliko napredni? A ako ćemo ići benevolentno u toj interpretaciji prema tome kako je Hrvatska socijalno najosjetljivija u EU, zašto onda to pravo ovim zakonskim prijedlogom, dakle da roditelj njegovatelj također ima pravo na osobnog asistenta može ostvariti samo onaj roditelj koji je samohran, koji je u jedno roditeljskoj obitelji, dvočlanom kućanstvu, u kućanstvu s 2 ili više osoba s invaliditetom ili se radi o osobi koja je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko tehničkih zahvata za koje je prema preporuci liječnika roditelj njegovatelj ili njegovatelj osposobljen, a koja se zbog svog zdravstvenog stanja ne može uključiti u programe u zajednici, ili manji obuhvat sati za onu osobu u kojoj je partner zbog radnih obaveza odsutan iz mjesta prebivališta duže od 6 mjeseci godišnje. Što to znači kad prevedemo na jezik koji je razumljiv svima? Dakle znači da biste vi mogli kao roditelj njegovatelj dobiti osobnog asistenta vi morate biti ili razvedeni ili morate imati osobu koja je otišla ne znam raditi u Njemačku da bi se brinula za vaše kućanstvo i zaradila dovoljnu količinu materijalnih sredstava koja su vam potrebna. Zašto vam to govorim? Prije svega treba znati da je roditeljima njegovateljima i osobama koje se brinu za osobe s invaliditetom ili djecu s poteškoćama potrebna velika količina novca da bi se kvalitetno mogli skrbiti o njima s obzirom na sve ono za što moraju izdvajati sredstva. Ako vi dajte roditelju njegovatelju 4 ili 5 tisuća kuna mjesečno, dakle plaću na razini minimalca, onda vaš partner mora raditi dva posla ili otići možda u bolje plaćenu zemlju da bi omogućio dovoljnu količinu sredstava da se vi kvalitetno skrbite za tu osobu ili svoje dijete. I vi tom roditelju nećete omogućiti da ima osobnog asistenta, jedino ako nije u mjestu prebivališta ili ako ste vi bez partnera. Nažalost, ono o čemu se rijetko govori i što je vrlo teška tema je da mnogi brakovi i propadnu zbog težine skrbi za dijete s poteškoćama. I ono što je paradoksalno, a možda i cinično je da, da država tu praksu potiče jer kaže tek ako vam se brak raspadne ili vaš partner nije s vama vi ćete dobiti mogućnost korištenja osobnog asistenta i, i dalje u opsegu sati, 88 odnosno 44 sata mjesečno koji je nedovoljan jer to znači od 1,5 do 3 sata dnevno, što vam je dovoljno za otići do dućana, možda do zubara ili za neku minimalnu dodatnu potrebu koju ćete ostvariti dok imate osobnog asistenta. Ali prije svega nije to samo pitanje preživljavanja roditelja njegovatelja nego je pitanje je li to dovoljan broj sati da ta osoba s invaliditetom bude integrirana u zajednicu jer ovo je zakon koji je namijenjen njima? Pa naravno da nije. Je li nama maksimum koji trebamo od osoba s invaliditetom i njihovog doprinosa sat do 3 sata dnevno, zar oni ne mogu dat im mnogo više i zar nećemo kreirati društveno okruženje i omogućiti im asistente koji će, s čiju će potporu oni pokazati zajednici što doista znaju i kvalitetno se integrirati. A kada govorim o toj integraciji onda se ovim zakonskim prijedlogom preskače jedna vrlo bitna skupina, a to su osobe koje su završile osnovnu školu, nisu nastavile sa srednjoškolskim obrazovanjem, dakle od 15.g. naviše i stoga nemaju pomoćnike u nastavi, a ovdje im nije omogućeno da imaju osobnog asistenta. Mnogi od njih nažalost zbog svog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti nastaviti s obrazovanjem nakon osnovnoškolskog obrazovanja i njih se ovim zakonskim prijedlogom potpuno zanemaruje, a njima bi itekako trebali osobni asistenti. U tom smislu Klub zastupnik Mosta podnijet će konkretne amandmane koji će ići u smjeru toga da se ne uvjetuje samačkim životom pravo na osobnog asistenta iako i sam Barthelov indeks nije dovoljno dobar indikator nego treba napraviti i osobnu procjenu svake osobe s invaliditetom jer nisu oni svi jednakog stupnja funkcionalnosti ovisno o Barthelovom indeksu, mi ćemo ići u smjeru toga da se ne uvjetuje samačkim životom broj sati, da se taj broj sati koliko će osobni asistent biti na raspolaganju uvelike poveća, a kada govorimo o roditeljima njegovateljima da se ne uvjetuje jedno roditeljska obitelj, samohrano roditeljstvo ili činjenica da je drugi roditelj izvan mjesta prebivališta duže od 6 mjeseci a da bi se imalo pravo na osobnog asistenta. Zalažemo se za društvo u kojem će osobe s invaliditetom i djeca s poteškoćama u razvoju biti njegovi aktivni članovi. Dakle, ne samo dobrodošli članovi nego aktivni članovi koji uvelike mogu dati svoj doprinos. doprinos realizirao oni prije svega moraju u zajednici biti vidljivi. Biti vidljivi mogu jedino uz osobnog asistenta. U tom smislu ovaj zakon ne predstavlja dovoljan iskorak i doista vjerujem da možemo učiniti mnogo više, a da on ne bi, a argumentirala sam zašto je to sada slučaj, ostao mrtvo slovo na papiru. Da bi se onemogućila tumačenja da je ovo ciničan prijedlog zakona koji je neiskoristiv u praksi pozivam resornog ministra da prihvati amandmane oporbe i da omogući osobama s invaliditetom pravo na osobnog asistenta u onom opsegu sati koji im je doista potreban i da onda izađemo iz ove političke floskule da se svi brinemo za osobe s invaliditetom i da oni koji su na vlasti pokažu da je to istina u praksi. Pozdravljamo Zakon o osobnim asistentima u smislu toga da se ta prava i obaveze urede, ali način na koji je to sada propisano Člankom 34. potrebno je dodatno urediti da bi to pravo zaživjelo u praksi. sada prepuštam riječ i potez ministru Piletiću. Pokažite da mislite u praksi ono što ste ovdje izazivali i prihvatite navedene amandmane. rasprava u ime Kluba zastupnika SDSS-a poštovane Dragane Jeckov. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, uvažene predstavnice ministarstva, dakle možemo reći da relativno brzo smo u drugom čitanju gdje se našao ovaj veoma bitan zakonski prijedlog i iz dostavljenih nam radnih materijala vidljivo je da su napravljeni određeni pomaci u odnosu na prvo čitanje usvojene pojedine sugestije iz rasprave u prvom čitanju što svakako pozdravljamo jer je važno da ovaj Zakon o osobnoj asistenciji bude što bolji, što kvalitetnije sadržine jer je on zapravo pravni temelj neovisnog života osoba sa invaliditetom. Neminovno je kako se od ovog zakona očekuje jako puno, a kako sam vidjela i od podzakonskih propisa jednako tako. Odnosno od pravilnika se zapravo ne očekuje ništa manje jer su rokovi za donošenje provedbenih propisa dosta kratki. Ovako visoka očekivanja sasvim smislena su jer, jer smo zapravo na cijeli zakon čekali dugo, možda i predugo i sve te godina čekanja čine se i dužim kad se u obzir uzme ciljana skupina na koju se ovaj zakon odnosi odnosno jedna od najranjivijih skupina u cijelom društvu, a broj osoba s invaliditetom je velik, preko 600 hiljada ljudi odnosno preko 16% ukupnog stanovništva. Da postoji želja da se nešto pozitivno napravi govore i brojke za koje ćemo se složiti da nisu najvažnije, ali ih sigurno ne treba zanemariti. S trenutnih 4 hiljade korisnika ovim zakonom doći ćemo otprilike do 15 hiljada te s nekih 20-ak milijuna eura na 170 milijuna eura. Prvi put u Hrvatskoj uspostavljamo normativni okvir usluge osobne asistencije te ona postaje socijalna usluga kojom se ne, kojom se osigurava pomoć osobi sa invaliditetom u aktivnostima koja dakle ne može sama, sama sama izvoditi i radi naprosto stupnja invaliditeta i vrste invaliditeta. Dobro je što se uređuje i podrška tokom odgojno-obrazovnog procesa učenicima s teškoćama u razvoju odnosno potpora pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika jer nipošto se ne smije zanemariti važnost inkluzije i u ovoj ranoj životnoj fazi. Osobni asistenti pomoći će u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i osigurati aktivno sudjelovanje u životu zajednice bez opterećujuće ovisnosti o članovima svoje obitelji i prijatelja. U prvom čitanju spomenula sam problem roditelja njegovatelja i 22 sata prava na asistenta. Zato pohvaljujem činjenicu da je povećan broj sati osobne asistencije korisnicima čiji roditelji koriste status roditelja njegovatelja s 22 na 88 sati mjesečno te je dodatno proširen krug korisnika ovih prava. Svjesna sam kako status asistenta naročito radno-pravni status nije predmet ovog zakona, ali treba spomenuti nekoliko stvari. Asistent je desna ruka i on bi svakako trebao biti i vješt i proći nekakve obuke. Kada zapravo dođe osobi s invaliditetom bude na neki način pripremljen. Svi vidimo da se situacija na tržištu rada izvjesno poboljšava, ali istovremeno je i u sferi asistenata tržište rada takvo da nije moguće baš odmah zaposliti novog osobnog asistenta. Naravno i asistenti su žive osobe sa svojim potrebama, odlaze na bolovanje, trebaju godišnje, daju otkaze i što tada učiniti. Svakako cilj je privući što više zainteresiranih osoba koje mogu i žele biti asistenti, pa će tako osobni asistenti koji su dosad radili na određeno dobivati ugovore na neodređeno i prijeći na institucionalno te povećat će se satnica čime se jača status asistenta i nadamo se da će u tom smislu ovaj posao biti atraktivniji. Vjerujem kao ćemo vrlo brzo vidjeti što segmentu osobne asistencije možemo unaprijediti i to svakako treba i učiniti i veoma je važno da napred spomenuti pravilnici buduna tragu zakona odnosno da potrebe ranjivih skupina budu prepoznate i da status asistenta bude uređen na pravi način. Zbog svega navedenog Klub zastupnika SDSS-a će podržati konačni prijedlog zakona. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, poštovane zastupnice Anke Mrak Taritaš.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, potpredsjedniče Hrvatskog sabora moram vas upozorit da sad već neko vrijeme ne radimo sukladno Poslovniku jer nemamo ovlaštene predlagatelje zakona. Ministar je otišao, a u dokumentaciji kaže da su ovlašteni predlagatelji zakona još dvije državne tajnice. To je gospođa Margareta Mađerić ili gospođa Marija Pletikosa. Tako je napisano pa samo vas upozoravam da znate da ne radimo sukladno Poslovniku. Nekako mislim da bi forma trebala biti, ali što je tu je. Dakle, u drugom čitanju imamo Zakon o osobnoj asistenciji. Kad malo gledate okvire svega toga zakona ja nekako mislim da tu uvijek treba čovjek i u raspravi naglasiti i neke stvari koje su iskoraci i nešto što je dobro. Dobro da imamo taj zakon. Da li je on idealan, nije. Da li mogao biti bolji, da li su se mogle neke stvari drugačije riješiti, mogle su. Da li su se htjele to ostaje ključno pitanje što se htjelo. U nazivniku ovog zakona ne treba biti podjela između oporbe i vladajućih po svjetonazoru, po tome tko je pametniji ili bilo što drugo. Ovo je jedan zakon gdje bi zapravo trebali svi raditi da bi zakon bio bolji. Da će moći zadovoljit sve, to znamo da ne može, da ima neko čarobni štapić znamo da ne može, ali ovaj zakon ni u jednom svom dijelu, ni na jedan svoj način ne treba shvaćati da govorimo o milosrđu, da govorimo o nekakvim takvim stvarima. U nazivniku mi moramo imati ljudskost, civilizacijska pitanja, zaštita osnovnih ljudskog dostojanstva i osnovnih ljudskih prava osoba s invaliditetom. Negdje sam imala priliku u svim ovim papirima koji su došli danas pročitati da zaista će se broj osoba povećati, mogućnost asistenata će povećati, al da kod pojedinih odredbi kad čitamo zakon osobi s invaliditetom mogu sjesti i plakati kad bi to mogli. Imamo nekoliko ozbiljnih zamjerki ovom zakonu i ja ih želim jednako tako naglasiti. Budući da je u drugom čitanju jedine, dakle jedino što možete napraviti je dati amandmane. Mi nažalost dobro znamo kako oporbeni amandmani završavaju, ali možda za te naše zamjerke čuje netko i od vladajućih i shvati da to možda nije loše pa onda amandmani idu tom smislu jer zaista mislimo da treba biti i nekih stvari koje treba poboljšati. Prva zamjerka koja je bila i u prvom čitanju, a ostala je i dalje je niz niz odluka koje treba donijeti da bi zakon mogao uopće profunkcionirati. Ono što je ministar rekao, ono što sam i ja čula jučer na Odboru zakonodavstva mislim i da je, da će biti iduću srijedu tematska sjednica nadležnog odbora na kojem će biti prezentirani pravilnici jer su pravilnici u visokoj fazi dovršenosti. Ja mislim da je to dobro. Mislim da je to jedino ispravno. Ono što ne mislim i ono što sigurno nije dobro da imamo tako veliki broj pravilnika. Zašto? Pravilnike donosi ministar, zakonske odredbe su zakonske odredbe, ako zakonske odredbe hoćete mijenjati ima saborska procedura i sve ostalo, a pravilnikom sve ono što u ovom trenutku ili niste znali ili niste htjeli ili niste željeli propisati vi ćete prebaciti u pravilnike ispod, nekako ispod svjetla javnosti i mislim da načelno imati tako puno pravilnika nije dobro. Ovo što će biti tematska sjednica da barem vidimo što je, da se barem o tome raspravlja, da se barem u to ukazuje i da se ukazuje na nekakve druge stvari. Ono što želimo postići, mi želimo postići što manju, što manji odlazak u institucije osoba s invaliditetom jer to bi trebalo biti i je nekakav europski i svjetski trend. Ja to pitanje postavljam sebi, ali postavljam i vama, da li će ovaj zakon zaista napraviti iskorak u tom smislu i tu će biti manje, tu dvojim. Ono što sigurno dvojim i sigurno postavljam kao temu i želim naglasiti je slijedeće, a to je da pravo na osobnog asistenta ima osoba s invaliditetom s činjenicom da ona treba imati pravo na osobnog asistenta i da to ne treba miješati sa statusom da li živi sam, da li živi u obitelji. Što ćete natjerati? Natjerati ćete da se pojedini roditelji rastavljaju, do toga ćete doći. Sigurna sam da to ne bih trebao biti, ne Jednako tako bilo je i niz primjedba koje su bile u javnoj raspravi, bilo je i niz primjedbi oporbe, pa ne morate slušati nas koji smo oporba kao što nas i ne slušate, ali poslušajte pravobraniteljicu za osobe sa invaliditetom. Ako netko cijelo vrijeme ukazuje na taj problem, ako nečija izvješća mi pozorno dolaze tu zaista redovito na raspravu, pozorno o njima raspravljamo, jednako tako pozorno ih vodim ih nekako i kroz raspravu vidimo što je problem, pa slušajte nju. E sad dolazimo do još nekih stvari. Dakle, pravno na 352 sata osobnog asistenta koji imaju samci i sad kad mi ta 352 sata koja oni imaju podijelimo sa brojem dana ispadne da oni imaju tih 352 dana da ste to definirali uz radne dane. Moje pitanje je šta je subota i nedjelja? Dakle, tu ostaje malo problem. Ali ono što je bazično problem je problem pravo na osobnu asistenciju. Imate s činjenicom da ste osoba sa invaliditetom ne treba biti sa činjenicom, sa svim okruženjem u kojem živite, dakle ono što je kolegica Urša Raukar pitala ministra i rekla je pravo ima ako živi sam. Što za one koji ne žive sami? Dakle što je s njima? Tu mislim da je bio nekakav nesporazum namjerni ili slučajni. Ono što je drugi, dakle druga tema. Mi ovdje imamo dvije teme. Jedna tema su osobe sa invaliditetom i pravo na osobnu asistenciju i tu ste rekli da je broj njih i mislimo da je tu dobro povećano sa sadašnjih 4070 korisnika na 15098. Da li je to stvarna brojka to je ono što ste dobili iz registra. Ono što i što se je naglasilo kad smo tu pitali da imamo još uvijek primjedbi, onda se reklo da imamo neke udruge koje nisu nezadovoljne. Nemojte kao što imamo sad da sindikate imamo reprezentativne, nereprezentativne. Nemojte da udruge jednako tako dijelimo reprezentativne i nereprezentativne jer to neće biti dobro. Ono što je tema je tih 15000 asistencija. Dakle, ja to gledam kao 15000 korisnika što znači da neće biti na kraju dana potreba 15000 osobnih asistenata jer će oni podijeliti svoju satnicu. Tu je ministar naglašavao 11 eura bruto satnica i tu smo raspravljali o nečem što sigurno moramo i dalje raspraviti. Ovo ministarstvo je Ministarstvo i rada, dakle i mirovinskog sustava, dakle hajmo vidjeti uopće kako ćemo definirati stvari koje trebamo definirati a to su radno zakonodavstvo, ovo pravo koje ima, minimalna plaća. Što to Što to je i kako to sve zajedno definirati. Tu ste isto niz stvari prebacili na pravilnik. Ali ono što sam apsolutno sigurna u ovom trenutku kad ovdje govorim je sljedeće, a to je da treba jednako tako u nomenklaturi zanimanja imati zanimanje osobnog asistenta. Da tu treba biti i dodatan napor uopće, jer da bi bio osoban asistent vi morate imati nekoliko korisnika koji će biti. Ljudi moraju biti na određeni način educirani, ali najgore vam je u životu da završite bilo kakvo obrazovanje i radite posao koji ne volite. Dakle, između ostalog morate raditi posao koji ćete i Kad je riječ o radno-pravnom statusu asistenata tu ste zapravo sve prebacili na pravilnike. To sigurno nije dobro. Nije dobro jer osnovne stvari je bilo, je trebalo definirati u zakonu. Vjerojatno i ja i svi drugi kolege je dobilo niz upita od korisnika, od ljudi koji imaju problem. Ja moram, ja uvijek tu nastojim biti razumna. Vi ne možete uvijek zakon ne može predvidjeti sve pojedinačne slučajeve, ali neke stvari treba predvidjeti i neke stvari treba dati odgovor. Ono što sigurno treba predvidjeti i to je ono što svi naglašavaju i pogotovo što oprostite naglašavaju roditelji-njegovatelji vi znate da smo mi tu išli i sa prijedlogom zakona, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Nadam se da ćemo imati priliku gdje oni naglašavaju da se, da je zakon postavljen na način da zapravo ćete tjerati ljude da se rastavljaju. Pa jel' je to smisao da tjerate ljude da se rastavljaju da bi mogli osigurati neko pravo iz ovog zakona. Pa mi smo to već u svojem zakonodavstvu imali. Sjećate se kad je, dakle neusporedivo je i vrlo je grubo ono što ću ja reći, ali kad su se ljudi rastavljali zbog nekih otkupa stanova, pa su se onda ponovo sastavljali. Pa nemojte, nemojte da uopće, to je za mene. Mene je pravo na osobnog asistenta osnovno ljudsko pravo, pravo osobe sa invaliditetom da koliko toliko ima, dakle civilizacijsko pitanje, ljudsko pravo, pravo da koliko toliko u svojim okvirima ima pravo da koliko toliko normalno živi. Pa nemojte da već sad znamo da će biti u zakonu probleme koje ćemo morati rješavati drugačije. Ono što želim naglasiti je ovaj zakon da bi zaista već sad znamo da bi trebao napraviti dva iskoraka. Ja se nadam da će u tom smislu se možda i usvojiti pojedini amandmani. To je jedan iskorak da pravo je vezano uz činjenicu osobe sa invaliditetom, dakle a ne u činjenici u okviru u kojima živi. Dakle, to riješiti. I drugo, vidjet ćemo što imate u svim tim pravilnicima ali neophodno je potrebno, dakle s jedne strane je neophodno potrebno da imate regulirano sve one koji će pružati uslugu osobnog asistenta. Dakle, da bi to bilo regulirano mora biti regulirana profesija, moraju biti regulirane neke stvari, mora biti dodatan napor i dodatno zanimanje koji je u ministarstvu. Da se rade dodatne edukacije, dodatan iskorak i dodatnu priču da bi se ljudi odlučili, odnosno da bi se naše sugrađanke i sugrađani odlučili na, da se uopće zajedno s tim bave. Dakle, vi ste obećali kao što ste rekli da će zakon biti do 1. srpnja. Meni se čini da je ovo tako važan zakon da bi bilo puno bolje da kažete sami o.k. imamo dalje dosta primjedbi, dosta neriješenih stvari ako imamo, ako vi mislite da nemate da ćete moći s njim raditi to naravno neće pristati, da zakon idete i u treće čitanje. Dakle, to treće čitanje je moguće riješiti, moguće je da taj datum 1. srpnja povučete srpnja povučete ili da on bude negdje do u drugoj polovici ove godine, ali ja mislim da je neusporedivo važnije da dobimo dobar i kvalitetan zakon nego toga da vi kažete obećao sam 1. srpanj, pa i mislim da će i 1. srpanj obzirom na tome kad će bit glasanje bit teško ostvarivo, što je u ovoj cijeloj priči nevažno. Ono što je u cijeloj priči važno je slijedeće, a to je da zajedno sa stupanjem na za…, zakona vi imate pravilnike koji mogu biti jel bez pravilnika zakon neće značiti ništa, ali ono što opet naglašavam i neću od toga odustati, nemojte uopće u naše zakonodavstvo, krenuli smo raditi zakone, to je postala novo pomodarstvo gdje u zakon da bi mogao funkcionirati treba brdo pravilnika, ja dobro znam zašto to radite. Zato da ne morate doći u ovaj sabor sa izmjenom zakona nego onda definirate s pravilnikom sve ono što niste niti ili željeli ili htjeli ili mogli definirat u zakon i onda kroz to sve zajedno pravilnike jednostavnije mijenjate, ali to nije smisao, smisao je da dobijemo kolko tolko tolko dobar zakon. Da li je ovo najidealniji? Sigurno nije. On u jednom dijelu, ja tu moram biti, biti poštena i reći, zaista napravili smo to da imamo zakon, da je nešto definiramo, ali ajdemo već sad kad znamo da su problemi riješit te probleme, a ne ih ostavljati za neko, neko drugo vrijeme i pitanje je kad će to neko drugo vrijeme doći, hvala lijepo.

mnogi korisnici osobe sa invaliditetom, kao i njihovi roditelji čekali su ovaj zakon godinama i na kraju kada je konačno napisan bit će neprovediv i neće pružiti osobama sa invaliditetom, kao ni djeci s teškoćama u razvoju pravnu nes…, pružit će im pravnu nesigurnost u ostvarivanju svojih prava. Niti za drugo čitanje nismo uspjeli postići konsenzus kod vladajućih, posebno oko rješavanje pitanja osobnih asistenata. Predloženim izmjenama i dalje se ide na ukidanje osobnih asistenata osobama sa invaliditetom iz razloga što njegovana djeca imaju roditelja koji ima status njegovatelja. To je kršenje ljudskih prava i umjesto da im se ovim zakonom prošire usluge njima se ukidaju njihova prava jer ih država tretira kao trošak. Ulaganje u marginalne skupine društva nije trošenje novca nego je ulaganje u budućnost kao da osobe sa invaliditetom ima, imaju jednake mogućnosti za odgoj i obrazovanje, te kasnije i za zaposlenje i to ravnopravno s obzirom na svoje mogućnosti kao i svi drugi državljani RH. Vladajući ne shvaćaju da osobama sa invaliditetom život ovisi o ovim zakonima. Prema podacima registra osoba sa invaliditetom HZJZ u našoj zemlji živi 612 tisuća osoba sa invaliditetom, uslugu osobnog asistenta, tumača znakovnog jezika, te videćih pratitelja mogu ostvariti osobe s najtežim invaliditetom starije od 18.g. i s utvrđenim 4. i potencijalno 3. stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Jednom kad osoba sa invaliditetom izgubi oca, majku ili užeg člana obitelji koji se brinuo o njoj onda ima opciju odlaska u domove, što im je često traumatično iskustvo s obzirom na stanje domova i nedostatak radne snage ili ima opciju osobnog asistenta. Ti asistenti su bitni za preživljavanje tih osoba. Prema predloženim izmjenama osobe sa najtežim stupnjevima invaliditeta imat će pravo na roditelja njegovatelja i osobnog asistenta 22, 22 sata mjesečno, što je manje od jednoga sata dnevno, znači najtežim osobama sa invaliditetom smanjuju se prava, umjesto da im se pomogne, da im se olakšava život, njima se otežava. Osobe sa Barthelovim indeksom od 0 do 20 koji žive sami će moći dobiti osobnog asistenta na 16 sati dnevno ako ne koriste roditelja njegovatelja. Ja ne razumijem toliku empatiju vladajućih da mogu pretpostaviti da takve osobe s tolikim oštećenjem uopće mogu živjeti sami, to je neizvedivo u svakom smislu riječi. Zakon ne pokriva potrebe korisnika koji imaju najveće potrebe za pomoć osobnog asistenta, a kako nijedan drugi zakon ne pokriva sve te potrebe potrebno je tu stavku maknuti i osigurati održivi sustav brige osobama sa invaliditetom. Prema novom čl. 14. i dalje se predviđa dobna granica, maloljetna osoba sa oštećenjem sluha ili gluho slijepa osoba također imaju pravo na uslugu osobne asistencije izvan odgojno obrazovnog procesa, što sada nije regulirano. Diskriminatorno je odrediti kako dijete ima pravo na komunikaciju i pristup informacijama samo kada je u školi. Tako gluho odnosno gluho slijepo dijete nema pravo na uslugu komunikacijskoga posrednika u izvan nastavnim i izvan izvan školskim aktivnostima, primjerice ako pohađa neke tečajeve od interesa, radionice ili dječje kampove ili ako ide posjetiti zdravstvenu ustanovu ili pri neformalno organiziranom slobodnome vremenu. Također zanima me šta je sa periodom predškolskog obrazovanja? To je razdoblje od 7.g. života u kojem dijete nema nikakvo pravo na komunikacijskoga posrednika prema trenutno važećim propisima već ovisi o proračunu lokalne samouprave ili dobre volje lokalne vlasti, stoga upravo iz toga razloga smatramo da bi za ovu vrstu usluge trebala postojati iznimka i iskoristiti priliku da se pružanje usluge komunikacijskoga posrednika zakonski i regulira. Preko noći uvedeni su pomoćnici u nastavi i to bez navedenih uvjeta i cijene sata i bez stručnosti i znanja za rad sa djecom s teškoćama u radu. Mi težimo inkluzivnom obrazovanju djece s teškoćama u razvoju, a onda ih s ovim izmjenama doslovno izdvajamo iz redovnog obrazovanja koje je dosada bilo pod kapom Ministarstva obrazovanja i prebacujemo ih u socijalu iako pohađaju redovnu školu, kao da su neke ping pong loptice. To je, to je daleko, definitivno daleko od inkluzivnog obrazovanja jer gluha i gluho slijepa djeca itekako trebaju stručnu osobu pored sebe ako žele stvarno biti ravnopravno uključeni u nastavu, s ovim izmjenama to neće moći ostvariti. Isto tako, ukoliko se pomoćnicima u nastavi točno ne regulira status, a budu u opisu posla obavljali stručnije, zahtjevnije i odgovornije poslove doći će do velikog odljeva, a ionako ih već nedostaje u sustavu. Novi termin je i pomoćnici u nastavi sa korisnicima koji pohađaju fakultete. Ništa konkretno nije objašnjeno tko će oni biti, pod kojim uvjetima i pod kojom cijenom sata. Također nerazjašnjeno je i zašto teško zapošljive osobe iz projekta Zaželi će biti uključeni kao osobni asistenti ili pomoćnici u nastavi. Stječe se dojam da se kupi svakog sa ulice tko kako dođe pod ruku bez utvrđivanja stručnosti, znanja u pružanju usluge koja je potrebna korisnicima. Osobe sa tzv. nevidljivim invaliditetom, intelektualna kod mentalnog i intelektualnog oštećenja su diskriminirani u ostvarivanju prava na život u zajednici. Naime, osobe sa nevidljivim invaliditetom ne mogu zbog zakonskih ograničenja ostvariti pravo na status roditelja njegovatelja, a prema prijedlogu zakona limitirana satnica za dobivanje osobnog asistenta neće biti u mnogim slučajevima dostatna podrška koja im je potrebna. Svakako bi trebalo ujednačiti kriterije u pogledu određivanja satnice. Ne treba zaboraviti da su upravo ove osobe najbrojnija kategorija smještenih u ustanovama, je i njima potreban osobni asistent u opsegu koji odgovara njihovim individualnim potrebama kako bi mogle nastaviti živjeti u svome domu i životom na koji su i navikli. U članku 84. smatram nerealnim postavljen je vremenski rok do 1. srpnja 2024. godine jer većina udruga nema formalnih programa osposobljavanja niti oformljena učilišta za obrazovanje odraslih. Sa ovako postavljenim rokom nitko od postojećih pružatelja usluga neće se stići organizirati i postoji velika bojazan da bi korisnici mogli ostati zbog toga bez usluge. Stoga tražimo produljenje roka do kraja 2024. godine kako bi udruge imale dovoljno vremena za organizaciju, ishođenje pozitivnih mišljenja za programe koje provode, osnivanje ustanova za obrazovanje odraslih, te organizaciju formalnih ispita za sve trenutne pružatelje usluga. Zaključno je da ovaj zakon neće pokriti sve kompleksne potrebe osoba sa invaliditetom i neće nadomjestiti manjak onih usluga kojih u sustavu nedostaje i koji je potreban korisnicima, ali isto tako obveza je i dužnost države graditi cjelovit sustav podrške osobama sa invaliditetom. Djeca sa teškoćama u razvoju i njihovi roditelji su svakodnevni borci u sustavu koji samo naizgled na papiru daju podršku i skrb, no u praksi to je sasvim nešto drugo a ove izmjene su dokaz toga. Teško da navedeni zakon je provediv, jer se sada već najavljuju njegove izmjene kada se naravno vidi stanje na terenu, a isto tako ne ulaže ni povjerenje u provedivost ako se uzdamo u podzakonske akte koje tek treba pripremiti i koje tek treba donijeti. Sada je 13,00 sati za dva minuta, onda ćemo najaviti slobodne govore. Evo

S ovim smo iscrpili iznošenja stajališta, vraćamo se ponovo na točku dnevnog reda. U ime Kluba zastupnika Možemo! poštovana zastupnica Jelena Miloš, izvolite. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, kao i u prvom čitanju mi se u drugom čitanju ovog zakona želimo osvrnuti na još neke probleme koji nisu riješeni u smislu uvjeta rada i u smislu broja sati za korisnike i želimo predložiti neka poboljšanja koja ćemo isto tako formulirati u obliku amandmana i u obliku zaključaka. Dakle prvo govorili smo da je za nas ključno pitanje kako će se u praksi pronaći dovoljan broj asistenata kako bi osobe s invaliditetom mogle ostvariti, mogle uistinu ostvariti prava na osobnog asistenta koji im jamči ovaj zakon, a to primarno dakle znači i osigurati dostojanstvene uvjete rada za ove poslove, dakle adekvatnu plaću i punu satnicu, punu satnicu spominjem upravo zbog toga što osobni asistenti često nemaju punu satnicu kod jednog korisnika i moraju zapravo raditi kod više korisnika. Prema sadašnjim procjenama ministarstva broj osobnih asistenata mogao bi se udvostručiti, a već ih sada nedostaje na tržištu rada i kao što sam često puta spominjala razlog da su dosada u velikom dijelu radili na pola radnog vremena i za plaću od 2 tisuće kuna. Trenutnim zakonom je to ono šta je problem, nije određena najmanja razina plaće za sve osobne asistente, mi smo tražili da se ona odredi da se veže uz, da se veže uz plaću tj. uz radna mjesta u sustavu socijalne skrbi kako bi te plaće bile i usporedive s drugim plaćama i uvjetima rada u socijalnoj skrbi i kako bi onda mogle i rasti. Potrebno je vidjeti i na koji način se zapravo osobne asistente može uključiti u kolektivno pregovaranje, to sada nije poznato. Kao što i sami znate europskom Direktivom o primjerenim minimalnim plaćama u EU moramo proširiti pokrivenost kolektivnim ugovorima na 80%, a u Hrvatskoj je ta pokrivenost pala ispod 50%. Izrazito je važno dakle da razmišljamo i o kolektivnoj pokrivenosti jer ne smijemo stvarati nova radna mjesta koja su nesigurna radna mjesta i koji su ne sindikalizirana radna mjesta. Ono što isto tako želimo istaknuti da je nužno uvrstiti osobne asistente u nacionalnu klasifikaciju zanimanja kako bi se ovo, ovo zanimanje priznalo i kako bi se onda vezalo uz prava koja imaju drugi radnici u ovom i radnice u ovom, u ovom Inzistiramo na temi dostojanstvenog rada, to je za nas izrazito bitna tema zato što znamo da se i cijela Europa suočava s manjkom radnika u sektoru socijalne skrbi budući da je i samo to posljedica dugoročnog pod investiranja u ovaj sektor koji se nekad prije isključivo smatrao troškom, a sada u tom sektoru izrazito nedostaje radne snage. stoga se sve više govori o ekonomiji skrbi odnosno o stvaranju sve većeg broja poslova u sektoru socijalne skrbi, pogotovo s obzirom na rastući broj populacije koja stari. Drugo pitanje i za nas ključno pitanje ovog zakona je da li smo, da li smo u dovoljnoj mjeri pokrili potrebe osoba s invaliditetom i tu vidimo nekoliko problema na koje želimo ukazati, na koje smo ukazali i tijekom stanke i replika ministru. Prvo, kao što smo govorili maksimalnu satnicu predviđenu ovim prijedlogom zakona dakle 352 sata mjesečno odnosno 16 sati dnevno može ostvarit samo osoba s najtežim tjelesnim oštećenjem, dakle Barthel indeks 0 do 20 koja živi sama dakle, a takve osobe u praksi ne mogu nipošto živjeti sami. Upravo nam se javila jedna osoba koja je tetraplegičar i koja je rekla dakle da je zapravo nepokretna do mjere da može micati samo glavu i ramena i da tih 16 sati je u principu samo pravo na papiru koji se ne može konzumirati jer te osobe, kao što naglašavam, ne mogu živjeti same. U tom smislu mi ćemo i amandmanom tražiti da se ovo pravo osigura za sve osobe neovisno o tipu kućanstva u kojem jesu. Ono što su nam isto tako korisnici odnosno osobe s invaliditetom naglasili je da se dijelu osoba s najtežim invaliditetom smanjuju prava, a podrška im je itekako potrebna. Tako su neke osobe sa 4., upravo s ovim najvećim stupnjem invaliditeta rekle kako po trenutnom zakonu imaju pravo na roditelja njegovatelja i pravo na osobnog asistenta na 8 sati dnevno, a sada će imati to pravo, to pravo im se smanjuje. Ono što smo mi zagovarali je na tragu upravo onog što je govorila i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, a to je da bi se satnica trebala određivati sukladno stupnju invaliditeta, a ne vrsti i suprotno potrebama i životnim okolnostima i u tom smislu još jednom naglašavamo da je nama neprihvatljivo da se a priori asistenata, prava na osobnog asistenta isključe dakle roditelji njegovatelji ili isključe osobe koje koriste pomoć u kući jer zapravo uistinu ta potreba bi trebala biti zadovoljena za sve korisnike i zato što je pravo na osobnog asistenta pravo svake osobe s invaliditetom neovisno o tome da li koristi, da li ima roditelja njegovatelja ili da li koristi uslugu pomoći, pomoći Isto tako kada se oslanjamo na roditeljsku skrb, pogotovo, pogotovo kad se radi o osobama sa velikim stupnjem invaliditeta treba reći i oni sami upozoravaju da o jako velikom broju osoba s invaliditetom brinu njihovi roditelji koji su često u podmakloj dobi, koji su često s načetim zdravljem i zapravo za neke od njih kao što sam rekla im se ovim zakonom umanjuju prava u odnosu na postojeći. treba vidjeti. To svakako treba ispraviti kako bi zaista svaka osoba s invaliditetom dobila pravo na osobnu asistenciju. Još jednom naglašavamo, princip. Dakle da je osobni asistent pravo svake osobe s invaliditetom i prije svega se veže na socijalizaciju odnosno na jednako sudjelovanje u društvenom životu, obrazovanju, kulturi, svijetu rada koji je temeljno ljudsko pravo. Još jednu skupinu bismo htjeli istaknuti odnosno osobe sa tzv. nevidljivim invaliditetom i upravo je Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom upozorila kako po trenutnom Prijedlogu zakona osobe sa intelektualnim teškoćama nemaju osiguran dovoljan broj sati odnosno neki od njih mogu ostvariti maksimalno 4 sata dnevno osobne asistencije. Kako te osobe nemaju i ukoliko nemaju dovoljnu podršku u zajednici oni zapravo nemaju drugog izbora nego da im prijeti institucionalizacija odnosno zbog nedovoljne podrške mogu završiti u ustanovama izolirani od svoje sredine umjesto da imaju neovisan život u u obitelji i u zajednici. Dakle, mi ćemo uputiti niz amandmana na tragu ovih problema o kojima smo govorili i nadamo se da će oni biti prihvaćeni na korist osoba Možemo reći za sam kraj da je naravno dobro da nakon dužeg čekanja i prije svega nakon velike upornosti i udruga i korisnika, ali i radom na ovom zakonu da osobna asistencija konačno postaje zakonsko pravo osoba s invaliditetom što znači da neće biti više samo projektno financirana i da na taj način držana na sebe preuzima svoje obveze prema osobama s invaliditetom i prema Ustavu i koji ima prema Ustavu i prema međunarodnim konvencijama. Nadamo se da bi se time trebala osigurati veća dostupnost i regionalno ujednačenije pravo na osobnog asistenta. Međutim, uz preduvjete dakle da se te osobne asistente zaista može pronaći na tržištu, da oni imaju dostojanstvene uvjete rada i uz pitanja dostatne satnice za sve osobe s invaliditetom o kojima smo govorili. Mi ćemo dakle i dati amandmane i zaključke i pratit ćemo svakako provedbu ovoga zakona tako da zapravo ukoliko i kada dođe do nekih problema u provedbi svakako ćemo urgirati da se oni što prije riješe, da se što prije definiraju ove nejasne stavke na koje upozoravaju isto tako osobe s invaliditetom Hvala i vama. Započinjemo sa pojedinačnim raspravama. Potpredsjednica Sabora gospođa Sabina Glasovac. (SDP)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Meni je zapravo nevjerojatno kako ovo Ministarstvo koje je nadležno za skrb i brigu o onim najugroženijim članovima društva ne propušta ni jednu priliku da te iste najranjivije članove društva po ne znam koji put ponovno razočara i kod njih stvori dojam da su oni zaista građani drugog reda o kojima se nedovoljno skrbi i čije se potrebe nedovoljno ozbiljno i adekvatno shvaća. Ne znam kako drugačije opisati ovakav Prijedlog zakona u drugom čitanju pogotovo kada uzmemo genezu koja na neki način preplavljuje ovo društvo posljednjih nekoliko godina sa svojim prijedlozima iz ministarstva tipa kako se imovina bogatih ne dira, a s druge strane imovinu najsiromašnijih i jedinu imovinu država si uzima za pravo da ide u njenu zabilježbu kako bi ta osoba mogla dobiti onu minimalnu zajamčenu naknadu ili neku drugu minimalnu socijalnu socijalnu uslugu bez koje ovi članovi društva naprosto ne mogu funkcionirati. Onda korak 2, 2. čin te sramote u ovom Hrvatskom saboru kada opozicija predlaže da se regulira status roditelja njegovatelja djece s najtežim teškoćama u trenutku kada roditelji izgube svoje dijete da im se pruži jedan adekvatan period da odboluju gubitak koji niti jednom roditelju nije lagan pogotovo u slučajevima kada su ova djeca iznimno vezana za roditelje i roditelji za djecu jer jedni bez drugih ne mogu funkcionirati čak ni u onim trenucima kada dijete napuni 18 godina pa je recimo punoljetno. Ono se ne može odcijepiti, ono se ne može osamostaliti. Tu sramotnu epizodu ne želim je se niti sjećati, to je već sam rekla najtužniji i najružniji dan u Hrvatskom saboru i doživljaj koji imam i pamtit ću ga cijelog života i kojeg sam doživjela u cijelom ovom mandatu bez obzira na onaj pokušaj „spašavanja vojnika Rajana“ u smislu spašavanja ugleda i časti ove Vlade kada premijer izlazi i kaže: „Dat ćemo i duže, dat ćemo i više.“ Još uvijek to pravo nije ostvareno. Još uvijek tim ljudima ništa nije dano. Nakon rasprave o ovom Zakonu u prvom čitanju odnosno tijekom rasprave i nakon rasprave mi smo se zaista nadali da ćete otvoriti uši, otvoriti oči, poslušati što govore udruge koje ne samo predstavljaju ove najranjivije skupine društva, nego naprosto taj jedan život koji nisu sami birali žive od 0 do 24 sata 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Tu nema godišnjeg, nema bolovanja, nema odmora, nema prava na poštedu. To je naprosto okolnost koja je nepromjenjiva da ćete poslušati i nas saborske zastupnike koji u raspravi u prvom čitanju nismo govorili iz pozicije politike različitih stranačkih boja, nego iz pozicije glasnogovornika upravo upravo tih ljudi koji su nam se obraćali. Ali nisu se obraćali samo nama, oni su se obraćali i vama. Znači samo je pitanje stava hoćemo li mi kao opozicija zagovarat njihov stav jer to je jedina mogućnost koju imamo, a vas kao vlasti i većine hoćete li učiniti nešto za te ljude jer to je pozicija koje ekskluzivno pravo samo vi imate za razliku od opozicije, vi to nažalost niste učinili. Ovim zakonom se unaprjeđuju neke tehničke stvari, mijenjaju se neke stvari, međutim činjenica je da će jedan dio ljudi ostati bez prava koje u ovom trenutku imaju i to ovdje treba jasno bez zamuckivanja reći, bez „ali“, bez „ako“, bez „možda“, to je tako. i dalje ne rješavamo problem roditelja njegovatelja s jedne strane i prava da djeca, da osobe s invaliditetom uz tog roditelja njegovatelja imaju pravo i na osobnoga asistenta. Primjerice, majka ako radi 4 sata dnevno, ako uzmemo prijevoz do posla i s posla, znači možemo reći da ona 5 sati izbiva iz svog doma, kada joj dijete napuni 18.g. ono ono će imati pravo na osobnog asistenta do 88 sati tjedno, što znači ako uzmemo u obzir i radnu subotu tog roditelja, njeno dijete imat će pravo na asistenta niti 4 sata dnevno. Što to znači? To znači da ta majka neće moći raditi, ako uzme status roditelja njegovatelja, što je vjerojatno zadnja opcija u životu u smislu da radi samo to jer možda ne želi živjeti od socijalne naknade, možda želi društveno i radno doprinositi, a radno je sposobna, njeno dijete uopće neće moći imati pravo na osobnog asistenta. Znači to dijete bit će pod navodnicima metaforički rečeno osuđeno na svog roditelja i na svoja 4 zida bez prava na onu svoju osobnu osobnu socijalizaciju i nekakav društveni život za čime imamo potrebu svi mi uz dužno poštovanje i vezano za naše roditelje do kraja života, jer do kraja života mi smo njihova djeca, a oni su njihovi, ali uz taj dio priče svi mi imamo potrebu za svojim samostalnim društvenim životom i za svojevrsnu socijalizaciju. Ono što oni pitaju ministra, pa i vas ovdje je da li vi njih zapravo potičete da oni izigravaju sustav, da se razvedu, time postanu jedno roditeljska obitelj i steknu pravo na zajamčeno ljudsko pravo jer kako drugačije objasniti ovakav diskriminatoran pristup koji bi trebao jamčiti pravo osobi bez obzira na ove neke vanjske uvjete i različitosti. Mi smo već u Klubu SDP-a i kolegica Martina je o tome govorila, naš je prijedlog da ova satnica bude minimalno 4 sata dnevno, ali svih 7 dana u tjednu, što bi značilo minimalno 112 sati mjesečno, nikako ovih 88 predviđenih sati. Stoga vas molim da još do kraja ove rasprave da vidimo može li se kroz amandmane nešto učiniti u tom, u tom pravcu. Ja ne mogu vjerovati i ne želim vjerovati da je u Hrvatskoj toliki problem postala zapravo jedna mala društvena skupina od 570 korisnika koji u ovom trenutku imaju pravo s jedne strane na osobnu asistenciju, a s druge strane i na status roditelja njegovatelja. Ako je nama ugroza za državni proračun, za državne financije i za društvo skupina od 570 ljudi kojima trebamo omogućiti ostvarenje elementarnog ljudskog prava onda smo mi država u ozbiljnom problemu sa jednom od ključnih ustavnih odredbi koje su u našem ustavu, a to je da smo socijalna država i to je nama kao Socijaldemokratima apsolutno neprihvatljivo, ali mislim da to nema veze čak ni sa ideologijom, ni sa u ovom slučaju ne bi trebalo imati ni sa nekakvom političkom identifikacijom jer to bi trebalo biti pitanje oko kojeg nema spora, temeljnih ljudskih prava bez obzira kojih stranačkih boja bila. u ovoj minuti koja mi je preostala ja ću samo još reći da se pridružujemo jednako tako apelu i drugih klubova da je ključno voditi računa o činjenici da nam nedostaje osobnih asistenata, kao i nekih drugih kadrova kadrova u društvu jer o tome nažalost nemamo sustavno razrađene politike i da je bitno voditi računa o plaćama istih tih asistenata i postavljanju minimalnih granica kako bismo i za one ljude koji žele stupiti u ovaj sustav i postati osobni asistenti što zasigurno nije niti malo lagan, nimalo lagan posao, ovo zanimanje i poziv u krajnjem slučaju jer to je više poziv nego, nego zanimanje, bilo što je moguće atraktivnije i da ne bismo oskudijevali u osiguravanju svim onim osobama koje imaju pravo na osobne asistente da do njih zaista i dođu zbog nedostatka istih, hvala vam lijepa. **Radin, Furio Hvala lijepa. Poštovana kolegice, iznijeli ste niz primjedbi s kojima se zapravo slažemo i više puta smo ukazivali i u prvom čitanju, a i sada. Činjenica je da u Hrvatskoj sa ovim najtežim stupnjem oštećenja, sa Barthelovim indeksom 0, koji žive sami i koji bi mogli zadovoljiti ovu maksimalnu satnicu je prema izvješćima udruga nekih 80-tak, a što je sa svim ostalim ljudima koji trebaju pomoć 24 sata dnevno i prema dosadašnjim pravima imali su pravo na asistenta recimo 8 sati, što onda dalje tih 16 sati? Dakle stvarnost je ovakva, oni koji si mogu kolko tolko priuštiti plaćaju sami još jednu dvije osobe kao osobnog asistenta kojeg traže jel na tržištu. To su cijene od 600 do 800 eura, međutim, veliki je broj onih koji ne mogu na taj način zapravo potražiti potražiti dodatnu pomoć osobnog asistenta i onda je ovo što ste i govorili, znači, majke najčešće, je li, roditelji ostaju kod kuće … .../Upadica: Hvala. Hvala./... … sa svojim osobama s invaliditetom. Što će ovaj Zakon njima dobroga donijeti? Znači tu su ta nedorečena … .../Upadica: Hvala./... Sve ste kolegice u pravu, ali ja nisam prava adresa da vam odgovorim na ova pitanja zbog toga što predlagatelj zakona i arhitekture ovog Zakona, kako on vidi rješenje za ove ljude, Vlada RH, koliko sam čula, a pratila sam ili ovdje u sabornici ili u uredu ovu raspravu, nismo dobili baš adekvatne odgovore na sva postavljena pitanja. Što se tiče Barthelovog indeksa, ja ću još jednom ponoviti, naš je prijedlog da se on kompletno briše kao kriterij za određivanje potrebnog broja sati usluge za pojedinog korisnika iako nas ministarstvo uvjerava kako je Barthelov indeks samo jedan od kriterija, to je netočno. On je početni uvjet bez kojeg nema daljnjeg priznavanja ako se taj uvjet ne ispuni. On je uvjet par excellence i mi smatramo da tog uvjeta ne bi trebalo, ne bi trebalo biti, to je naš stav, vi se možete s njim slagati ili ne, ali to je naš stav. Hvala.

i tada kao nacionalno prepoznatljiva saborska zastupnica za vrijeme mandata vlade Zorana Milanovića od 2011. do 2015. šutjeli na ovu temu i da niste ništa napravili. Usluga osobne asistencije je već 1994. u Švedskoj donesena i da baš ništa niste mogli napraviti kao vlada, socijaldemokratska vlada po ovom pitanju, za mene je to apsolutno neprihvatljivo. Ne očekujem od opozicije da hvali ovaj prijedlog zakona, ali očekujem da prizna da se po prvi put donosi zakon o osobnoj asistenciji Hrvatskoj i da to više nije mogućnost neka, neka, neki izbor koji omogućava određena organizacija civilnog društva nego pravo. **Radin, Ajmo se mi vratit u sadašnjost i u budućnost, ostavimo mi prošlost jer sad bismo mogli ovdje raspravljati o vaših 20 godina i našem ovom malom dijelu mandata i čija je tu krivica viša i tko je dublji medvjeđi san spavao. Ja nisam za to da se ove stvari politiziraju, ali vi ih stalno politizirate. Vi politizirate kada ne prihvaćate prijedlog opozicije samo zbog toga što dolazi od strane opozicije da se roditeljima djece s najtežim teškoćama nakon smrti djeteta, koji imaju status roditelja njegovatelja omogući pravo na bolovanje, a ne da ih se šalje na Zavod za zapošljavanje. Da im se pusti dostojanstveni period da odboluju taj gubitak. Taj zakon niste prihvatili, samo iz jednog razloga, jer ste politizirali, jer ga je predložila opozicija, sada ćete doći s njim ovdje pred nas sa istim, pa nemojte to raditi. Onaj gore vam sve vidi. Ne možete prodavati te priče. Ne znam, šta da sazovem minut šutnje, šta? Ne znam. Umjesto toga, pozvat ću gđu Marić na raspravu. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Dakle govorili smo i u prvom čitanju, naglašavamo i sada da bez obzira na ove određene iskorake koji su napravljeni, mi moramo govoriti o ovom Zakonu kao o nečemu što mora biti zaista civilizacijsko pitanje i ljudska prava. Znači mi ovdje ne smijemo govoriti o milosrđu, osobama s invaliditetom ne treba suosjećanje već pravedni zakoni. Dakle radi se o ljudskim pravima i tako to trebamo i shvaćati. Vi kažete, proizlazi iz ovog Zakona da broj osobnih asistenata će se povećavati, povećavaju se sredstva. Međutim, trebat će vremena da svi ti ljudi završe potrebne edukacije, sve će trajati niz dodatnih mjeseci, propisana je složena procedura odobravanja prava na osobnog asistenta koja podrazumijeva vještačenja, sastajanja komisija, sastavljanje liste potreba, itd. Pravo na osobnog asistenta koje su dosad manjem krugu ljudi osiguravale udruge najčešće financiranjem iz EU, sada će se omogućiti financiranje i državnog proračuna, odobrit će ga samo za osobe s najtežim oštećenjima i invaliditetom u onoj maksimalnoj satnici do 44 do 352 sata na mjesec. Dakle preračunato, ako mjesec ima 30 dana, to bi ispalo od 1,47 do 11,73 sata na dan. Oni koji su radili na zakonu, očito su zaboravili da postoje ovaj, blagdani i vikendi, dakle računalo se samo na 22 radna dana u tjednu, a onda se pitamo da li te osobe s invaliditetom i blagdanom jedu i odlaze na toalet i dižu se, itd. i gdje je onih obećanih 16 sati dnevno koje ste spominjali i u medijima, dakle srezali ste ga za trećinu. I opet naglašavamo da je to samo sa onih maksimalnih 11,73 sata dnevno za osobe s tjelesnim oštećenjem 4. stupnja koji imaju Barthelov indeks od 0-20 i to samo ako živi sam, a kako sam spomenula u replici, znači takvih osoba u Hrvatskoj nekih 80-ak. Koja to osoba može uopće živjeti sama u takvoj situaciji? Što napraviti ostale sate, znači mimo onoga što će se omogućiti preko osobnog asistenta? Dakle tko može platit će si dodatno osobnog asistenta, kako sam i navela, znači cijene su ono minimum što možete naći gdje se, je li, na tržištu tražite neku pouzdanu osobu koja će pomoći da možete živjeti, od 600 do 800 eura, tko može plaća, a tko ne može, kako će ta osoba živjeti? Znači to su realne situacije, ljudi koji nam se javljaju i koji kazuju kako zapravo funkcioniraju i kako su funkcionirali i kako će uopće s tom satnicom funkcionirati. Što se tiče samog Barthelovog indeksa, dakle iz samih udruga kažu da je taj Barthelov indeks, zapravo više nije u drugim državama mjera po kojoj se određuje da da li neka osoba ima ovakve kriterije ili onakve za dobivanje osobnog asistenta. Znači, jedino kod nas se forsira Barthelov indeks. Pitam ja jučer na odboru zašto. E, pa zato jer je to po propisu odnosno metodologiji vještačenja. Pa onda dajte promijenite tu metodologiju vještačenja. Ja sam i sa kolegicom Lukačić o tome pred više mjeseci razgovarala. Ona kaže da će biti ove godine promijenjena metodologija vještačenja. Pa hoće li biti promijenjena ili neće? Mislim onda taj Barthelov indeks izbacite ako vam iz udruga to ukazuju i dobar dio stručnjaka. Nadalje, pitala sam i ministra u replici. Dakle neka mi kaže jasan hodogram što učiniti ako je osoba sa invaliditetom. Evo konkretno ima multiplesklorozu, želi raditi, ima 100%-tno oštećenje na donjim ekstremitetima. Evo konkretno u zdravstvu, treba joj pomoć jer ne može sama tipkati nalaze. Ustanova joj ne omogućava administratora. Bila je nešto prije dvije, tri godine. Međutim, sada još uvijek ništa. Praktički je stjerana na bolovanje. Kolegica bi radila ali treba pomoć sustava odnosno ustanove. Zašto se takvim ljudima onda ne omogući ako se to već ne zove radni asistent, zašto se ne omogući administrator u postojećoj ustanovi? Sada je evo ministar mi odgovorio evo neka se javi na Zavod za socijalni rad kada zakon stupi na snagu. Ja sam već bila kolegicu upućivala i prije toga evo koje su mogućnosti i s nekim kolegama sam tu razgovarala za pomoć. Centar za socijalnu skrb u njenom gradu blage veze nema da postoji osobni asistent. Mislim pa kakav nam je to sustav kada ljudi u sustavu nemaju pojma da postoji osobni asistent. Tako da evo nadamo se da će za takve koji žele raditi, koje treba zadržati na tržištu rada da će im se omogućiti evo osobni asistent. Ali opet dolazimo do one satnice koja nije dovoljna u mjeri u kojoj je navedena. Evo još nekoliko primjedbi što su nam javili iz pojedinih udruga. Dakle, ovdje se navodi određena razina obrazovanja i sada se postavlja pitanje tko će potrebno osposobljavanje provoditi? Tko će ga financirati? I koliko dugo će to trajati? Iz razloga što je korisnicima osobni asistent potreban sada, a ovo će sve skupa trajati još ne znam koliko mjeseci na osposobljavanje. To je članak 18. vezan uz stavak 1. Onda primjedba iz članka 23. stavak 5. i 6. Dakle, tu se govori o tome ako je pružatelj usluge osobne asistencije kao poslodavac saznao da osoba koja je osobni asistent da protiv nje se pokrenuo kazneni postupak, znači mora se udaljiti od posla, a pružatelj usluge dakle ta udruga jel' koja, kod koje osobni asistent radi mu mora za to vrijeme davati plaću 2/3 plaće. I sada iz udruge konkretno pitaju, tko će tim udrugama osoba s invaliditetom financirati 2/3 naknade plaće i punu plaću za drugog novozaposlenog osobnog asistenta odnosno nakon obustavljanja prekršajnog postupka i onaj obustavljeni dio plaće? Jer realno gledano kažu i sami ako je protiv nekog pokrenut kazneni postupak on više ne udovoljava kriterijima ovoga zakona i onda bi se takvog pružatelja zapravo trebalo na neki način osloboditi i tražiti raskid ugovora o radu. Također članak 34. stavak 2. na ovome što sam govorila da eto najveću satnicu imaju oni koji imaju oštećenje 4. stupnja Barthelov indeks 0 do 20 i koji živi sam, iz samih udruga a očito nisu sve konzultirane iako tvrdite da jesu kažu da mi smo to evo i kao amandman ćemo podnijeti da se ukloni riječ „samac“. Znači kako sam i rekla pa koliko ljudi živi sa takvim teškim stupnjem oštećenja i Barthelovim indeksom 0 do 20 kao sama. Dakle, pitanja otvorenih je puno i činjenica je da će vam biti dosta amandmana upućeno i bilo bi dobro da onda saslušate ono što smo zapravo saznali u razgovorima sa predstavnicima udruga odnosno sa samim osobama s invaliditetom. Nadalje, nije definirano što ako se osobni asistent razboli. Hoće li udruga dati zamjenu? Znači tko će za to vrijeme pružati uslugu osobne asistencije? I kako će biti primanja tom osobnom asistentu koji se razbolio? Mi sada cijelo vrijeme tu govorimo o satnici. Ističete jel' kako satnica raste. Međutim, ne govorimo uopće o radnim pravima, o nekakvoj minimalnoj plaći, na koji način će ta osoba koja je i prošla određenu edukaciju za osobnog asistenta skucati nekakva sredstva da može normalno živjeti. Nadalje, nemamo odgovor na krizne situacije. Imali smo potres. Ne daj Bože da nam se ponovi. Ali činjenica je da su ljudi osobni, dakle kolegice znači činjenica je da su ljudi sa invaliditetom ostali sami doslovce na kiši bez osobnog asistenta, bez pomoći sustava. Kolegica bivša zastupnica bila je ovdje Vesna Škulić, prije godinu dana je opljačkana. Tko joj je pomogao? Došli su joj iz sustava i rekli vi ćete ići u dom za starije i nemoćne i oduzet ćemo vam psa koji vam je pomoć. Dakle, mi nemamo zapravo odgovor na ovakve krizne situacije. I još nešto što bih htjela svakako istaknuti, to sam nešto govorila i u prvom čitanju. Također ono što osobe sa invaliditetom ukazuju, a to je zaštita na radu pri ručnom prenošenju tereta odnosno potreba da se poboljša kvaliteta života osobama s invaliditetom i da se zapravo olakša i osobnim asistentima, sredstva zapravo za transfer odnosno za lifting dakle za olakšanje posjedanja, dizanja, posjedanja na WC odnosno dizala za spuštanje i dizanja za osobe s invaliditetom odnosno mobilni lifteri. Dakle to sve u suvremenim situacijama je propisano i moguće je osigurati osobama s invaliditetom. Međutim, kod nas to dosta teško ide pa bi evo onda i resorno ministarstvo i zapravo cijeli sustav trebali voditi računa o tome da se osobama s invaliditetom omoguće i ovakva pomagala za transfer odnosno za lifting.

Hvala lijepo. Kolegice Marić, vi ste u svojoj pojedinačnoj raspravi otvorili temu onih koji će biti, koji će biti pružatelji usluga osobne asistencije. Meni se čini da bi uopće oni koji omoguće koji će to biti, da bi trebali biti jasni kriteriji propisani u zakonu, ali tome nije tako. Naime, kada čitate zakon, najprije će biti pravilnik koji će određivat dakle ministar donijeti i nadajmo se da je pravilnik donešen, ali nije tu priči kraj. Službena osoba će ići na očevid i na očevidu će utvrđivati da li netko zadovoljava, dakle da li oni koji će pružati usluge osobne asistencije zadovoljavaju. Ali, u, s njima će biti i povjerenstvo koje će imati 3 člana. Ta 3 članak će imenovati predstavničko tijelo jedinica regionalne samouprave, dakle županije i Grad Zagreb. Ja zaista ne razumijem zašto se tu još, imaš pravilnik, izađeš van, utvrdiš što je, doneseš rješenje … .../Upadica: Hvala./... … i završiš priču nego sad još uvodimo još jedno političko tijelo u cijelu priču. Da, hvala lijepa. Dobro ste ukazali na to. A propos pravilnika, jučer nam je na odboru obećano da bi trebali idući tjedan vidjeti sve te pravilnike, liste procjena, odluke, itd., pa eto onda navodno u srijedu ćemo imati tematsku sjednicu pa ćemo onda vidjeti to u tim u tim pravilnicima uopće stoji i kako je to sve skupa zamišljeno. Bujanje dodatnih povjerenstva, komisija, itd., često se pokaže kao razvlačenje samog procesa i nepotrebne administracije, tako da, velim, slažem se ovo što govorite, a na sva ova pitanja ćemo valjda dobiti odgovore, eto, ak ne prije, onda na toj tematskoj sjednici kad budemo češljali pravilnike. **Glasovac, Sabina (SDP)** Poštovana kolegice Marić, ovaj Zakon je ovako nekvalitetan i da je najkvalitetniji je opet krnji. Podzakonski akti, pravilnici koji dosta toga uređuju i provedbeno omogućuju realizaciju samog zakona, kao što ste i vi rekli, vidjet će ih se sljedeći tjedan, ako i neke. Ja imam možda jedan stav, možda malo utopijski, ali mislim da bi bilo sjajno kad bi mi nekako regulirali naš zakonodavni sustav na način da uz zakon se predlažu i sami pravilnici jer se nerijetko događa da nedonošenje pravilnika onemogućuje provedbu zakona ili donošenje pravilnika u dobrom dijelu preusmjerava zakon i zapravo ne dobivamo jasnu sliku o samom zakonu što će on u konačnici donijeti dok ne vidimo same pravilnike. To je sad ovako jedna opća tema, kažem, vjerojatno je utopijska, ali mislim da bi donošenje zakona koje bi za sobom nosilo i nacrte pravilnika bilo pravi put za ozbiljan rad.

pa bi evo, slažem se da bi to trebalo jedno s drugim vezati. Vidit ćemo što će biti iduće srijede, evo, vi ćete nam podastrti sve svoje ove pravilnike, kako će to izgledati u provedbu, u praksi, ne znamo, ali apeliram da ove amandmane koje ćemo vam uputiti, zaista razmotrite iz perspektive ne da vam šalju oporbeni zastupnici, nego da vam šalju ljudi na terenu. Niste vi mogli ovoga, obići sve osobe s invaliditetom, sve udruge, zajednica udruga znamo kako funkcionira, itd., nisu tu naravno, sve udruge pa stvarno apeliram da onda te amandmane zaista dobro pogledate i razmotrite i da se ljudima sa invaliditetom, osoba s invaliditetom zaista u punoj mjeri olakša. Znači neki iskoraci postoje, ali nije sve riješeno pa evo onda napravite. **Radin, Furio Rasprava./... … potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Evo ja držim da je ovaj dugoočekivani zakon koji je ujedno i vrlo kompleksan, dakle Zakon o osobnoj asistenciji ustvari iznimno značajan i reformski iskorak, posebice ako ga gledamo posebice ako ga gledamo u kontekstu reforme sustava socijalne skrbi, dakle ovdje mislim i na Zakon o inkluzivnom dodatku i na hitnu proceduru Zakona o socijalnoj skrbi i naravno, na ovaj Zakon koji je pred nama, Zakon o osobnoj asistenciji. Moram naglasiti još jedanput da se radi o potpuno novom zakonu u hrvatskom zakonodavstvu koji na sveobuhvatan, cjelovit i održiv način ustvari unaprjeđuje poziciju osoba sa invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju i držim da on standardizira ustvari institut osobne asistencije, što smatram itekako pohvalnim i čini ga regionalno dostupnim svima uz napomenu da kada govorim o usluzi osobne asistencije ona se odnosi na sve dane u tjednu kao što smo imali prilike čuti i od ministra u njegovoj uvodnoj raspravi. Sam cilj zakona jest veća razina socijalne sigurnosti, socijalna uključenost, isto tako i prevencija institucionalizacije, a sam zakon pretpostavljen je prije svega izbornim programom HDZ-a iz 2020. g., a nastavno na to, programom Vlade RH za mandatno razdoblje od 2020. do 2024. g. To govorim iz razloga što smo imali prilike čuti, posebice u prvom čitanju, da se ovaj Zakon donosi na nečiji pritisak. Ne donosi se ni na čiji pritisak već je to realizacija HDZ-ovog i vladinog obećanja, a sve u svrhu unaprjeđenje pozicije osoba sa invaliditetom te socijalne sigurnosti najranjivijih skupina. Ako se ja dobro sjećam ovaj zakon se peglao više od dvije godine. I ono što također moram kazati jest da sam prateći današnju raspravu imala dojam da je ona u jednom velikom dijelu ustvari protekla u uljuđenom tonu sa puno puno senzibiliteta i to nije toliko bitno zbog nas samih koji smo ovdje, već je prije svega bitno zbog onih koji se ovaj zakon direktno dotiče, a to su osobe s invaliditetom, to su djeca s teškoćama u razvoju, to su studenti, to su njihove familije, to su asistenti koji će ustvari raditi poslove osobne asistencije, isto tako i pomoćnici u nastavi. rasprava koju smo imali prilike čuti od dijela oporbe ukazuje da taj dio oporbe ili nije uopće pročitao ovaj kompleksan zakon, ili ustvari barata sa lažnim argumentima i straši javnost. Meni se osobno čini da je taj dio oporbe ustvari u potpunosti neosjetljiv na osobe s invaliditetom i na ranjive skupine a ustvari da ovdje da ovdje u Hrvatskom saboru glume neki lažni senzibilitet. E sada, zašto to govorim? Govorim to zbog toga što se možemo prisjetiti prošle Vlade SDP-a kada su svake godine otvarali Zakon o socijalnoj skrbi i ni kune, ni lipe nisu povećane socijalne naknade za ranjive skupine. Nije mi zaista ovdje namjera likovati da me ne bi netko krivo shvatio. Međutim, mislim da je bitno podsjetiti na činjenicu koje treba svakako biti svjestan, isto tako kao i na činjenicu da je upravo ta Vlada u upravo tom vremenu djelatnim vojnim osobama i osobama s invaliditetom iz II. Mirovinskog stupa oduzela 4 i pol milijarde kuna. Djelatne vojne osobe su makar pitane u tom procesu, a osobe s invaliditetom nisu niti pitane. I eto toliko ustvari o senzibilitetu prema ranjivim skupinama iz doba te Vlade. Mogu se ovdje slobodno dotaknuti i opcije koja je ustvari rasturila mjeru roditelja odgajatelja i doveli su time u vrlo, vrlo tešku i nepovoljnu situaciju mnogobrojne obitelji, mnogobrojne roditelje, a prije svega djecu koja u idućoj pedagoškoj godini ustvari u Gradu Zagrebu nemaju osigurano mjesto u dječjem vrtiću. I ako sam dobro čula iz javnog prostora radi se o gotovo 6 tisuća djece koja će zbog ukidanja te mjere ustvari ostati bez dječjeg vrtića. Dakle, toliko o lažnom senzibilitetu dijela oporbe prema najranjivijim skupinama. Ono što posebno želim naglasiti jest da je u vrijeme ove Vlade osobna invalidnina kao jedna od socijalnih naknada povećana za 40% kao što su i ostale socijalne naknade rasle vezano uz recimo roditeljsku naknadu koja je povećana za 300% vezano uz naknadu za status roditelja njegovatelja koji je rastao samo do sada za 60% s daljnjom tendencijom rasta s obzirom da je u hitnoj proceduri Zakon o socijalnoj skrbi koji je ovdje predamnom. Ono što želim naglasiti da je u mandatu Vlade premijera Plenkovića da su socijalne naknade itekako rasle. A što se tiče osobne asistencije i Zakona koji je pred nama, još jedanput ću ponoviti držim da je on vrlo sveobuhvatan, cjelovit, kompleksan i da uređuje tematiku osobnih asistenata na način da korištenje osobne asistencije više neće biti nikakva uvjetovana mogućnost, nego pravo osobe s invaliditetom. Isto tako financiranje više neće biti projektno, a samim time i vremenski ograničeno, a samim time i nesigurno za osobu s invaliditetom. I ovo je veliki pomak vezano uz područje sigurnosti, dugoročnosti i održivosti i to je jedan od najvećih benefita ovoga zakona prema mojem osobnom mišljenju isto kao i povećanje obuhvata korisnika sa 4 tisuće na više od 15 Povećava se i cijena usluge osobne asistencije za 51%. Što to znači? To znači u konačnici i povećanje plaća odnosno naknada osobnih asistenata. Posebno treba naglasiti gotovo deveterostruko povećanje godišnjih izdvajanja dakle financijskih sredstava koje je ova Vlada osigurala za osobnu asistenciju. Govorimo o povećanju sa 20 milijuna eura na više od 176 milijuna eura. Također moram naglasiti da smo jedina zemlja Europske unije koja omogućava kombiniranje dvaju instituta. Dakle, govorimo o institutu osobne asistencije i institutu roditelja njegovatelja gdje je ustvari povećan broj sati korisnicima čiji roditelji ili drugi član familije koji koristi status roditelja njegovatelja povećan je broj sati sa 22 na 88 mjesečno i to pravo kombiniranja tih dvaju instituta će moći koristiti oko 2 tisuće osoba za razliku od prvog čitanja ovoga Zakona kada je taj broj bio 570. Skoro 700 mogućih pružatelja usluga odnosno poslodavaca umjesto dosadašnjih 173 gdje se radilo isključivo o udrugama civilnoga društva, a sada se to maksimalno proširuje. Za kraj, zaključit ću da je bitno naglasiti i da je Savez udruga osoba s invaliditetom koji broji oko 240 udruga podržao donošenje ovoga Zakona i sviđalo se to nekome ili ne sviđalo, nikad u povijesti nije postojala ovakva razina prava o kojoj mi danas raspravljamo i zato zaista čestitam našem kolegi ministru Piletiću i cijeloj njegovoj ekipi i timu iz Ministarstvo rada vezano uz donošenje ovoga Zakona, vezano uz, na koncu i rad stručne radne skupine … .../Upadica: Hvala. Hvala./... … koja je peglala ovaj zakon dvije godine i evo ga, mi ga danas imamo u konačnom čitanju.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, povrijeđen je čl. 238, omalovažavanje zastupnika. Bilo bi dobro kad bi zastupnici znali, pa tako i kolegica Burić da je Andrej Plenković i HDZ-ova vlada na vlasti sada evo već u 8. g. mandata,

i pitati potpredsjednicu Glasovac jesam li ja vas ustvari povrijedila istinom i rezultatima koje ste vi kao vlada SDP-a isporučili hrvatskom narodu, a posebice osobama s invaliditetom za koje niste napravili zaista ništa?

Izvolite, gđa Glasovac, potpredsjednica, povreda Poslovnika. **Glasovac, Sabina (SDP)** Čl. 238, vi ste omalovažili sve one kojima ste dali lažno obećanje 2016. g. da ćete uvesti mjeru roditelj-odgojitelj na području cijele RH, a do danas je niste uveli, a sve nas ovdje omalovažavate kontinuirano svojim nastupima u HS-u koji nalikuju jednoj vrsti

uglavnom uvjetovana članstvom u udrugama, a sada to donošenjem ovog Zakona će postati pravo za osobe s invaliditetom financirano iz državnog proračuna u godišnjem iznosu preko 176 milijuna eura. U upravo upravo stoga se povećava i obuhvat određenih usluga, tako npr. broj korisnika usluge se povećava sa 4 tisuće na preko 15 tisuća, broj pružatelja usluge se povećava, povećava se broj sati korištenja usluge osobnih asistenata. Iz svega toga proizlazi da se povećava i potreba za zapošljavanjem većeg broja osobnih asistenata kojima se ovim zakonom također, povećava cijena rada po satu. Tko su po vama potencijalni zaposlenici koji će moći raditi … .../Upadica: Hvala./... … na uslugama osobne asistencije, imamo li mi bazen tih potencijalnih radnika koji će moći početi raditi? Hvala. **Radin, Furio Hvala vam gđo Pocrnić-Radošević. Dakle vezano uz prvi dio vašega pitanja, kao što sam navela i u raspravi, mislim da je najveći benefit ovoga zakona upravo sigurnost za osobe s invaliditetom koje će imati mogućnost, odnosno pravo osobne asistencije s obzirom da financiranje istoga više neće biti projektno, već će biti to pravo osobe sa invaliditetom, za što je ova Vlada osigurala više od 176 milijuna eura u državnom proračunu i smatram da je sigurnost, održivost i dugoročnost iznimno bitna u tom slučaju ranjivih, posebice ranjivih skupina. A što se tiče drugog vašeg dijela pitanja, vezano uz bazen radne snage, dakle radna snaga koja će se baviti uslugama osobne asistencije, uvjeti koje oni moraju zadovoljiti jesu propisani

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, jako ste, kolegice, dobro istaknuli upravo u konačnom zakonu o osobnim asistentima koja rješenja nudi u smislu prava, u smislu financijske težine, ona su itekako ozbiljna i dobra i pokazuju nam da je načelo solidarnosti i uključivosti u hrvatsko društvo upravo jedno od najvažnijih ovoj hrvatskoj Vladi. (HDZ)** Hvala vam poštovana kolegice Baričević. Drago mi je da ste spomenuli načelo solidarnosti kojim se ova Vlada itekako vodi i mislim da je to iznimno bitno vezano uz socijalnu koheziju, vezano uz to da se izbjegne socijalna fraktura, posebice u ovako teškim i globalno izazovnim vremenima i ono što treba još jedanput naglasiti da ne samo ovim zakonima, nego i mnogim drugima koji se tiču ranjivih skupina je zaista postignuta veća razina socijalne zaštite i socijalne inkluzije odnosno uključenosti, uključenosti osoba koji su ustvari ranjive skupine i kojima treba posebno i puno više pomoći nego možda nekim ostalima. Tako da, načelo solidarnosti, mislim da je iznimno, iznimno bitno i time se ova Vlada vodi. Hvala lijepa poštovana kolegice. Činjenica da je procedura odobravanja prava na osobnog asistenta složena. Podrazumijeva vještačenja, sastajanje komisije, lista potreba, itd. Na sama vještačenja se dugo čeka, samo recimo za djecu, imate vještačenja koja traju i po godinu dana, čekaju recimo i na ranu intervenciju. To je jedan par rukama. Drugi par rukava je da se eto, broj osoba sa, koje će imati pravo na osobnog asistenta povećava, time raste i potreba za osobnim asistentima, nemamo ih sad na lageru, znači ljudi moraju završiti nekakva osposobljavanja. Pitanje je koliko će ta osposobljavanja trajati, tko će to sve skupa financirati i ide li to iz državnog proračuna, koliko će to sve skupa trajati? Znači molim vas vašu konkretnu procjenu koliko mjeseci, godinu ili koliko, ali bez nekakvih floskula vaša vlada, moja vlada, itd. Znači molim vas konkretnu vašu procjenu koliko će trebati mjeseci da se to sve skupa zahukta za neki veći broj, znači ne govorim za 3 čovjeka. Znači na sve ovo što ste obećali. Hvala. **Radin, Hvala vam poštovana gđo Marić. Ja sam uvjerena da su provedbene institucije koje su ustvari nadležne za provođenje ovoga Zakona itekako spremne za njegovu implementaciju i mislim da ste upravo vi i sami i spomenuli 7 ili 8 pravilnika koji su već pripremljeni i koje ste, ako se ne varam, na matičnom odboru dogovorili da ćete također, raspraviti, ako se ja ne varam, na tom odboru nisam bila, međutim, ono što sigurno mogu tvrditi jest da su provedbene institucije spremne, a i sami pravilnici u pripremi, tako da uopće ne sumnjam u implementaciju ovoga Zakona.

probleme koje osobe bez invalidnosti teško mogu nekada i shvatiti. Možda bi svatko od nas trebao bar na pola sata sjesti u invalidska kolica pa pokušati riješiti nekad svoje probleme pa da vidi zapravo s koliko se prepreka susreću osobe s invaliditetom. Ono što me posebno raduje kod ovog Zakona da je upravo su stručnjaci iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava i sve ozbiljne udruge koje u cijeloj Hrvatskoj vode brigu o invalidnim osobama zajedno postigle jedan dogovor i pokušale riješiti što veći broj ovih problema s kojima se one susreću. To zapravo govori koliko je ova, ovo ministarstvo, ali i ova hrvatska Vlada socijalno osjetljiva, koliko vodi brigu o svim žiteljima RH, pa evo i današnja odluka Vlade govori koliko je socijalno osjetljiva kad je donijela odluku o porastu plaća za 219 tisuća službenika i namještenika koja će se već u ovom mjesecu odnosno za ovaj mjesec lipanj donijeti 1.7. Hvala. **Radin, Karliću, mislim da je, ustvari slažem se s vama sa svime što ste kazali vezano i općenito uz povećanje plaća i ostalih davanja i socijalnih davanja, itd., međutim, ja ću se referirati u odgovoru na osjetljivost i na senzibilnost prema ranjivim skupinama. Da, to je ovim Zakonom pokazalo ministarstvo, to je pokazala Vlada, pokazala je to i radna skupina koja je intenzivno radila gotovo 2 godine gdje su bili uključeni, ne samo predstavnici resornih ministarstava, već i akademske zajednice, ali isto tako predstavnici osoba s invaliditetom i ono što posebno naglašavam jest upravo da je Savez udruga osoba s invaliditetom koji broji oko 230 udruga podržao donošenje ovoga Zakona. Hvala.

U razvijenijim zemljama imamo dostupne socijalne usluge i ne možemo se uspoređivati i reći evo, oni imaju nešto, to nije dupliranje, to da pojasnimo na početku. Govorite o sustavu socijalne skrbi za vrijeme vlade SDP-a, ja vas moram demantirati i napomenuti, a evo, tu je i kolega Nada koja se tog sigurno sjeća, znači uveli smo doplatak odnosno povećali doplatak za pomoć i njegu, povećali osobnu invalidninu, zajamčenu minimalnu naknadu, regulirali smo pomoć u kući zakonom prvi put, do tad je bilo putem projektnih aktivnosti, uveli energetski dodatak, informatizirali sustav socijalne skrbi, donijeli registar djece koja imaju uvjete za posvojenje, donijeli Obiteljski zakon koji je sada na snazi, a radili ste cirkus i sami znate kakav vezano za Obiteljski zakon. Nadalje, donijeli smo i uveli organizirano stanovanje, proveli deinstitucionalizaciju, transformaciju domova, osnovali centre za pružanje usluga u zajednici koje pružaju svim potrebitima u pružanju

Hvala vam. Poštovana i draga kolegice Vlašić Iljkić, ja ću vama pokazati graf koji dokazuje cijelu vašu ustvari politiku vlade SDP-a i što ste, recimo, napravili za osobne invalidnine. Ništa. Vi ste ovi crveni, to je ravna crta, niš nije raslo, niš nije padalo. A ovo što vam ide gore, to vam je Vlada HDZ-a koja je povećala osobnu invalidninu sa vaših 165 na trenutačno 233,26

Radi se o tome kolegice i kolege ja vas molim da se vratimo na temu i da razmotrimo koji će biti učinci ovog zakona. Hoće li biti dobri ili će biti loši i ono što je dobro treba pohvaliti, a ono što je loše trebamo kuditi, ali zajedno kuditi da i vi shvatite gdje su problemi i da te probleme Hvala, hvala. Default, gospodin Pavić, gospodin Pavić, default-na opomena, default-na jer je bila replika. Gospodin Ivanković, povreda Poslovnika.

Morao sam se javiti na uvaženog zastupnika Pavića. Kad je gospođa uvažena zastupnica Majda Burić govorila lijepo o dosezima i ministarstva i Vlade onda ste ju napadali i rekli da je ona žena sa

ajde da koristimo taj institut replike dok možemo rasprava. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Evo, Vlada RH od prvog dana mandata u fokus stavlja upravo najranjivije skupine društva posebno djecu i osobe s invaliditetom. Ovaj zakon, Konačni prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji je zakon koji smo evo čekali zaista dugi niz godina i njime ćemo po prvi put u Hrvatskoj uspostaviti upravo normativni okvir usluge osobne asistencije te će ona postati socijalna usluga kojom će se osigurati pomoć osobama s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvesti sama radi vrste i stupnja invaliditeta. Ovaj zakon pozdravljaju velika, velika većina udruge čuli smo to danas i u uvodnom dijelu od ministra, saveza udruga osoba sa invaliditetom koji su zapravo i sami sudjelovali u radnoj skupini za donošenje, donošenjem Upravo će zakon osigurati i veći stupanj socijalne uključenosti i prevenirati njihovu institucionalizaciju i upravo će on djeci s teškoćama u razvoju osigurati snažnu potporu, održivu potporu tijekom odgojnog obrazovnog procesa odnosno potpora pomoćnika u nastavi, stručnih komunikacijskih posrednika, uvjeta za priznavanje potpora nadležnosti za odlučivanje o priznavanju potpore i nadzor za pružanjem potpore. Ovim zakonom ravnomjerno se i omogućuje korištenje svih tih usluga na području RH kako u ruralnim dijelovima tako na otocima, u priobalju, na kontinentu i omogućuje se upravo ravnomjerna rasprostranjenost i svatko tko je u potrebi moći će koristiti uslugu osobne asistencije. Pozitivni ishodi isto tako donošenjem ovog zakona osigurati će i pravo usluga

poveća, povećava se broj korisnika usluga osobne asistencije sa 4.070 na 15.098, povećava se broj sati korištenja usluge dnevno sa 4 na 8, 16 odnosno od 44 do maksimalno 352 sata mjesečno ovisi sve o individualnim potrebama i ukupna cijena sata povećava se sa 51% sa 54 kune na 82 kune, a godišnja sredstva povećana su sa 19,8 milijuna eura na 176,2 I u odnosu na prvi nacrt Prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji, osobnoj asistenciji koji smo imali prilike raspravljati u prvom čitanju, zakon je unaprijeđen u dosta tih odredaba, međutim ono što je važno da vezano uz roditelje njegovatelje da se koristi dva instituta i ako pogledamo i usporedimo Hrvatsku sa zemljama EU onda vidimo da u 13 zemalja postoji usluga osobne asistencije većinom za starije od 18 godina, a samo u 3 zemlje postoji institut roditelja njegovatelja. I onda zaista moramo biti zadovoljni s ovim konačnim prijedlogom kojeg imamo danas u kojem dajemo mogućnost korištenja i jednog i drugog instituta po točno propisanim uvjetima. Danas sam naglasila isto tako u replici ministru što se usluga osobne asistencije tiče da se cjelovito unaprjeđuje upravo

u razvoju na otoku Braču, sigurno značiti puno u smislu sigurnosti, u smislu održivosti i upravo je ova postava u ministarstvu radila zadnjih godina i sebi dala zadatak da proradi na tome da ravnomjerno mogu koristiti svi te usluge. Dakle kao što sam rekla evo još jedanput iskoristila bi primjer otočke udruge „Brački pupoljci“ koje potrebe stalno pratim i pomažem, koja kroz projekte Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na otoku Braču osigurala je djeci s teškoćama u razvoju upravo usluge terapeuta, posljednje 3.g. i izvannastavne aktivnosti koje su uključili i mlade izvan sustava obrazovanja upravo da se rasterete roditelji, a oni dalje integriraju u društvo, dakle izvrsnom sad suradnjom i ministarstva s udrugom, lokalnom samoupravom i Na otoku evo iščekujemo za jedno 15 do 20 dana da će se otvoriti odjeljenje za ranu intervenciju pri Centru za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ što će roditeljima djece s teškoćama u razvoju znatno olakšati život da ne moraju po takvu uslugu putovati na kopno. Evo isto tako moram kazati iz udruge „Bračkih pupoljaka“ pozdravljaju ove benefite koje će donijet ovaj zakon u smislu povećavanja broja asistenata, njihovog ulaska u sustav, napora da se usluga proširi što ravnomjernije po cijeloj državi jer će se samim tim napokon podići kvaliteta života mnogim zapostavljenim osobama s invaliditetom i rural…, i u ruralnim sredinama. Zahvaljujem. replika. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana kolegice, ja sam vam evo zaista zahvalna na ovoj vašoj pojedinačnoj raspravi jer je na neki način odskočila od svega ono što smo dosada, zbog forme jel, što smo dosada čuli. Vi ste kroz jednu udrugu „Bračni pupoljci“ koji su poznati, koje sam i ja kao ministrica posjetila i znam da vi kao zastupnica, uostalom i kao osoba koja je dolje kod kuće svoje, ima sa njima odličnu suradnju i kroz svoju raspravu ste dali prikaz što jedna udruga prema osobama sa invaliditetom, u ovom slučaju sa djecom, radi i može raditi, naravno uz suradnju stručne pomoći, uz suradnju i potporu ministarstva, lokalne zajednice, ali svakako i ogromnog angažmana roditelja, dakle nije samo naknade, ali i one koriste, nego su tu i dnevni boravci i usluge stručnjaka terapeuta, suradnja sa Centrima za pružanje usluga u zajednici, to je zaista onda jedna zaokružena cjelina. Danica (HDZ)** Evo slažem se sa svime što je rekla kolegica. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovana kolegice, povećanje broja korisnika usluge osobne asistencije, a to su osobe s invaliditetom, sa 4 tisuće na 15 tisuća i povećanje broja sati korištenja usluge osiguravaju veći stupanj uključenosti

osobe s invaliditetom iz manjih i rjeđe naseljenih krajeva su bile zakinute. To znam na primjeru iz moje Ličko-senjske županije i koje su po vama prednosti, neke ste već i naveli, financiranja iz državnog proračuna koje uvodi uslugu osobne asistencije kao pravo, a ne kao mogućnost jer se time proširuje i proširuje broj pružatelja usluga sa trenutnih 173 na gotovo 700 potencijalnih nakon stupanja na snagu ovog zakona, hvala. Danica (HDZ)** Pa upravo ste dobro kolegice istaknuli, osobe s invaliditetom u većim gradovima imale su na raspolaganju i dijagnostičke i rehabilitacijske centre i poludnevne boravke, po nekoliko udruga koje su pokrivale i ostale potrebe svojih članova. Neka, to je pohvalno, ali evo ovaj zakon napokon uređuje i onaj dio što je bilo s osobama u ruralnim dijelovima, područjima gdje, takva usluga nije bila dostupna. E sad će to pravo moć koristiti upravo i oni svi i u ruralnim dijelovima i na otocima i na kopnu i u priobalju i zaista evo se veselimo tome. Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Evo kolegice, s obzirom da je jučer na Odboru za zdravstvo bilo jasno rečeno da će nam u srijedu u 9 sati predstaviti predstavnici Ministarstva zdrav…, odnosno podzakonske akte koji proističu iz ovog zakona. Ja koristim ovu priliku pozvati sve ovdje koji sjede koji još uvijek dvoje oće se to predstavit, neće se predstavit, dakle predstavit će se u srijedu u 9 sati, dođite, počujte, pa onda komentirajte, to je jedna stvar. Ali u sklopu tih pravilnika, to me podsjetilo, malo se o tome govorilo, je zapravo prihvaćena inicijativa između prvog i drugog čitanja da se u jedan od tih pravilnika uvrsti tzv. etički kodeks kojim će se definirati obaveze i odgovornosti pružatelja usluga, korisnika i članova njihovih obitelji, a to je sve u cilju poštivanja prava korisnika usluge na osobnu asistencije. To sigurno nije nevažna stvar, etički kodeksi su dobrodošli i treba ih se pridržavati. (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice, evo ja se pridružujem upravo vašem pozivu da se, da svi prisustvujemo i dođemo i da vidimo i raspravimo upravo i da da taj dan evo vidimo koliko je to pravilnika, koliko je to odluka koje treba donijeti u svrhu provedbe ovih zakona. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, poštovana kolegice. U članku 11. stavak 3. zakona piše da pomoćnici u nastavi će biti supotpora za učenike sa teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama. Nekoliko puta danas smo čuli, a i vi ste spomenuli sada u raspravi da će se omogućiti i korisnicima koji pohađaju fakultet. Pa evo ja vas pitam jednostavno pitanje gdje je to regulirano, kada će bit provedeno, za koga jer ni u samom zakonu, ovom sada zakonu to nije predviđeno niti napisano, a cijelo vrijeme se to spominje. (HDZ)** Pa evo upravo piše da studenti mogu u članku 34. stavak 6. Majda (HDZ)** Hvala vam poštovana kolegice Baričević. Dakle, ono što vidimo iz zakona jest u stvari deveterostruko povećanje financijskih sredstava za uslugu osobne asistencije, dakle sa sadašnjih 20 milijuna povećavaju se sredstva na 176 milijuna eura. Sukladno tome povećana je ukupna cijena sata koja će direktno utjecati u stvari na plaću osobnih asistenata. Cijena sata se podiže sa 54 kune na 82 kune, odnosno na 11 eura. Isto tako i za komunikacijskog posrednika za gluhe i gluhoslijepe s time da se njima povećava sa 12 i pol na Ono što smo mi danas imali prilike čuti od nekoliko oporbenih zastupnica jest u stvari strašenje asistenata ili budućih asistenata vezano uz kako one kažu u nesigurne uvjete rada, pa vas u stvari molim da ukažete na odredbe Zakona o radu, na to kako se sklapaju ugovori u stvari i kolike će biti plaće, kolika će biti uvećanja plaća za osobne asistente. Danica (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice. Cijena usluge se povećava, a ona će ovisiti o poslodavcu. Ona ne može bit manja od minimalne plaće koju u Republici Hrvatskoj koju je Vlada premijera Plenkovića Plenkovića povećala za velikih 70% i danas ona iznosi 700 eura bruto. To će bit stalan radni odnos na neodređeno, poslodavac će odrediti minimalno 30% veću plaću nego li je do sad bila. Hvala. Sada bi bio u kondicionalu gospodin Zekanović na redu. Tražimo ga, tražimo ga, tražimo ga. Nema ga. Gubi pravo. Gospođa Anka Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Obzirom da kolegu Zekanovića niste našli idem ja poštovani predsjedavajući, državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege. Riječ je o jednom zakonu i ja tu zaista trebam podcrtati. To je zakon koji prvi put imamo, zakon koji zaista izaziva veliki prijepor, ali ono što treba naglasiti i reći je to da ovaj zakon koji nije svjetonazorski, ovo je zakon kojem treba pristupiti na način da dođemo do najboljih mogućih rješenja. Da li će ta rješenja biti najbolja moguća to će se vidjeti u praksi kad zakon stupi na snagu i kad se krene primjenjivati. Ali ako sad već znamo da ima problema, ako sad već znamo da ima prijepora, ako već sad ukazujemo na to meni se čini da bi vladajući zaista trebali voditi računa i vidjeti koji su to amandmani koji su prihvatljivi i probati prihvatiti one amandmane jer će se njima olakšati život. sam principijelno i svakom zakonu kojeg čitam pristupam na sljedeći način da gledam kako je on provedbeni. Tako sam se naučila i tako su me kao arhitekta naučili pravnici čitati. Da bi ovaj zakon mogao zaista biti u provedbi treba donijeti osam pravilnika, dve odluke i onda zajedno ministar obrazovanja mora zajedno sa ovim ministrom donijeti još jedan pravilnik. Pravilnike donosite kad želite nešto pojačati. Pravilnike, to je jedna moda se sad donose, jer inače bi trebali ako neku normu definirate u zakonu, onda bi trebali tu normu dalje definirati i kad se mijenja, onda morate doći u Sabor sa izmjenom zakona. Nije sve za pravilnik. Pravilnik nešto razrađuje, ali kolegice i kolege nije sve za pravilnik. Dakle ovaj zakon i svaki zakon ima korisnike ima nekakve zakonodavne okvire. Mi vidimo da su zakonodavni okviri, da je to set zakon plus osam pravilnika plus dvije norme. Na kog se on odnosi? Na korisnike osobne asistencije i oni koji pružaju uslugu osobne asistencije. I kad govorimo o korisnicima ja zaista moram ukazati još jedanput na članak 34. stavak 2. alineja prva koja kaže da uslugu osobne asistencije od 352 sata mjesečno može ostvariti samac sa tjelesnim teškoćama

Ako dijelite da ima 22 radna dana, onda je 16 sati dnevno. Šta je sa subotama i nedjeljama, zaboravimo subote i nedjelje, eto nas u ponedjeljak. molim vas obratite pažnju na to. Druga stvar je oni koji će pružati uslugu osobne asistencije. Dakle, odlučili ste se za pravilnike? Odlično ali uz te pravilnike za koje ste se vi odlučili, vi ste se odlučili još i za povjerenstva. Ja vas moram pitati i moram nekako ovim vapećim glasom reći zašto? Dakle, imat ćete, govorim o Članku 25. i 26., imat ćete pravilnik koji će definirati prostor, opremu, potrebnu stručnu i drugi radnici i sve ostalo. Onda kad ministar donosi pravilnik onda će to službena osoba izlaziti van na teren i utvrđivati da li netko zadovoljava ono što je pravilnikom, a s njim ćete imati još jedno povjerenstvo od minimum 3 člana koje povjerenstvo će ići zajedno van. Ja vas pitam i ne razumijem, dakle vi inače, mi inače imamo povjerenstva koja, koja rade kad se nešto ocjenjuje i sve ostalo, ali uzmite Članak 26. U Članku 26. kaže članove povjerenstva iz Članka 1. imenuje izvršno tijelo jedinice područne, regionalne, ima tri članka i sve ostalo tko u povjerenstvu može biti i kako može biti. Dakle, činjenično stanjem utvrđuje odnosno netko tko je zaposlen za to sve zajedno, dakle imate, ali sve, sve očito ste se odlučili za jedan postupak koji je dosta dugi i dosta kompliciran. Ja moram priznati da uz sve to ne razumijem zašto, zašto ste tako odlučili ali očito imate nekakvog razloga. Moja iskustva pokazuju da to nisu najbolji mogući modeli jer to sve onda dugo i predugo traje, ali ok. Moram kroz svoju raspravu naglasiti dvije stvari. Prva stvar, imali smo ne tako davno onu vrlo mučnu raspravu i jedno vrlo, vrlo mučno glasanje kad je bilo riječ o roditelju njegovatelju kad smo tražili da roditelji njegovatelji nakon smrti svog djeteta imaju još 6 mjeseci pravo na naknadu samo da odžaluju, samo da se pripreme za to sve zajedno. Sad vi roditelju njegovatelju kad dođemo do ovog nesretnog Članka 34. jednako tako dajete mogućnost asistencije od 88 sati. Dakle, asistencije od 88 sati mjesečno ako je samohrani roditelj. Pa šta tražite da se oni rastavljaju? Šta tražite da oni koji imaju takvo dijete da se rastavljaju da bi mogli ispuniti ovu normu? Ne tako davno su kod mene bili edukacijski rehabilitatori koji uopće nisu regulirani, dakle to je, postoji fakultet, postoji ministar Beroš koji ima docenturu na tom fakultetu, ali postoji i HZZO koji ne želi staviti njihovo zvanje na, na listu svega onog i malo, malo pa im prijeti i kaže ako ćete raditi ko edukacijski rehabilitatori taj posao vam nećemo platiti jer vas nema u popisu zanimanja. I nešto što koristim priliku i dosta dugo sam razmišljala da li to, da li uopće o tome raspravljati, ali mislim i da li je ovo pravo mjesto, ali možda je. Roditelj odgojitelj u Gradu Zagrebu, kolegice i kolege da je to bila dobra mjera i da je to imalo smisla pa uveli bi svi gradovi u RH u uvela bi jednako tako ministarstvo objeručke. To je bila mjera u Gradu Zagrebu imate negdje oko 15 tisuća obitelji koja imaju troje i više djece. Odnosilo se, ta se mjera odnosila samo uz uvjet da imate troje i više djece. Koliko ja znam da bi imali treće, kad imate treće dijete prije morate imati prvo i drugo da bi mogli imati treće. Tu mjeru je koristilo trećina od 15 tisuća je koristilo trećina oko 5 tisuća. Ove 2/3 ljudi koji su imali troje i više djece su plaćali da bi mogla koristiti trećina. Uvjet je bio da djeca ne smiju ići u vrtić. Ne da ne mogu, nego ne smiju ići u vrtić. I uvjet je bio da onaj koji koristi mjeru roditelj odgajatelj, odgojitelj ne smije raditi. Dakle, mi smo imali slučajeve gdje su, u principu je bilo riječ o majkama davali otkaze da bi mogli jer je rekla bolje neću raditi bit ću doma sa djetetom i sve ostalo. A da dođemo i do financijskih okvira te mjere. Ta mjera je Grad Zagreb na razini godinu dana, neće mi nitko zamjeriti što govorim u kunama koštala 500 miliona kuna. U to vrijeme je proračun Grada Rijeke bila milijarda. Proračun grada za predškolsko obrazovanje, dakle sve plaće, sve oni edukacijski materijal, sva hrana, održavanja dječjih vrtića je bilo 900 miliona kuna. Dakle, 900 miliona kuna za svu djecu u svim dječjim vrtićima u Gradu Zagrebu, 500 miliona za roditelje odgajatelje, odgojitelje. još živućeg gradonačelnika je napravio analizu i pokazao da je mjera apsolutno financijski užasno opterećavajuća, a da ne donosi apsolutno nikakav efekt, a da ne kažem da je u suprotnosti sa svim direktivama o tome da se djeca moraju socijalizirati, da tržište rada mora biti otvoreno i sve ostalo. Pa da je za to tu mjeru roditelj odgojitelj se samo koristi tu za nekakvo političko potkusuravanje. Da je bila dobra za vrijeme kad je važan koalicijski partner Vladi HDZ-a i premijeru Plenkoviću bio bivši gradonačelnik Bandić, pa objeručke bi prihvatio i primijenio na cijelu Hrvatsku ili ili bi ga neki gradovi i općine primijenili. To je bila i ostala loša mjera. Način na koji, dakle, o načinu kako je išao put ukidanja mjere o tome mi možemo diskutirati na kog se odnosi ili ne, da li je ovaj ili onaj način, ali je mjera koja nije imala nikakav efekt, nikakav demografski efekt, imala je sve loše loše efekte. I da konačno nekako pravu istinu kažemo o toj mjeri, a prva istina se može pročitati i na stranicama Službenog glasnika Grada Zagreba gdje govori se o izvješću kad govori o nekakvim izvješćima i nekakvim politikama. Stoga, postoje zakoni o kojima bi naš interes svih nas saborskih zastupnika bez obzira s koje strane sabornice sjedimo bio interes da budu što bolji, da ne bi trebala biti podjela na vladajuće i oporbe. To će biti prvi put kad jedan dobar oporbeni prijedlog prihvatite. Vi prijedlog roditelja njegovatelja niste htjeli prihvatiti i ja se željno čekam da dođe u hitnu proceduru i da taj prijedlog zaista i ugleda svjetlo dana. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Prva replika, gospodin Ćelić. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Mrak Taritaš mi najčešće ne glasamo jednako premda se konceptualno u puno slučajeva slažemo. Ako gledamo konceptualno ja mislim da je izuzetno bitno da se donosi Zakon o osobnoj asistenciji i unatoč svim a nijedan Zakon o osobnoj asistenciji nije savršen jer se uvijek nađu određene situacije i određeni problemi i zato je dobro da se donese, vjerojatno kao što i vi znate reć bit će neke izmjene i dopune zakona možda iduće godine već, ali mislim da treba vrednovat ovaj iskorak u pravima osoba s invaliditetom. Kada govorite o određenim mjerama, znači naravno možemo kritički gledati, ali svaka mjera iziskuje određene novce koje mora uložit država ili JLS i onda tu treba naći određeni balans da vidimo …/Upadica Radin: Hvala/…sve benefite, ali i određene nedostatke. Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Mene su davno naučili kad su krenule prve procjene utjecaja na okoliš koje su bile vrlo osjetljivi dokumenti da je važna Cost-benefit analiza, dakle da je tu važno i da se, da se može dakle vi drvo, vrijednost jednog drveta kojeg ćete maknut možete procijenit, dakle za sve to treba raditi Cost-benefit analizu. Ja samo mislim da kad već sad znamo da postoje pojedini prijepori ako neko na to ukazuje da bi bilo dobro da zaista se to i prihvati. Ja vam samo mogu reći prvi zakon kojim sam ja kao ministrica bila u saboru bio je jedan amandman oporbe i ja sam rekla amandman je dobar, prihvatit ću. Triput su me pitali ček malo, jesi sigurno, sam rekla pa da, dobar je amandman, zašto ne bih prihvatili? Sad mi je jasno zašto su me triput pitali, zato što principijelno postoji u toj liberalnoj demokraciji u Hrvatskoj da se amandmani oporbe ne prihvaćaju. To jednostavno moramo napustit jer nam treba bit interes što bolji zakon. Hvala. To je bilo ekumenski, mora se reći. Gđa. Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnice Mrak-Taritaš, vaše su rasprave redovito konstruktivne i argumentirane, pa je vrlo teško pobiti bilo koji argument koji vi iznesete, poglavito je dobro vaše apostrofiranje nesavršenosti odnosno potpune promašenosti čl. 34. upravo u stavku koji definira pravo na osobnu asistenciju osobi s invaliditetom koja ne može zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe. Uvažavajući nesavršenosti i ostalih članaka koje spominje g. Ćelić ja bih rekla da je ovo najnesavršeniji članak i najvažniji i životno najvažniji. Pa ja vas lijepo molim s obzirom da mi ministar nije odgovorio, ali niti jedan ovdje prisutan zastupnik koji je imao raspravu dosada nije odgovorio, što ta osoba koja ne može ostvarit svoje osnovne životne potrebe čini preostalih 12 sati kada je bez prisustva ikoga, dakle samac bez osobnog asistenta? Prestaje živjeti? …/Upadica Radin: Hvala/… Dajte malo zamislite takvu situaciju. Anka (GLAS)** Hvala lijepa na ovom pitanju kolegice Ahmetović. Vrlo teško je zamisliti nama takove situacije. Ja samo mogu reći, ja sam nedavno komunicirala sa slijepom osobom i taj čovjek meni šalje glasovnu poruku, znate kako sam ja prvi put njemu odgovorila, ja sam mu napisala i tad shvatila ček malo, ja mu pišem, on meni glasovnu, postoji razlog zašto je glasovna, ispričavala sam se ne znam koliko, al to je prva reakcija i prva reakcija da imaš osjećaj pa što sad. Dakle iza ovih brojaka, iza ovih sati, iza svega ostalog zove, stoje živi ljudi sa svojim svakodnevnim problemima koje mi uopće ne možemo razumjet, koji vidimo, koji čujemo, koji dakle mi to uopće koji se možemo počešljat, počešljat kosu, koji se možemo sami umit i onda kad mi to idemo malo računat matematiku i onda si stvarno postavimo pitanje što, dakle 11,7 sati dnevno on ima pravo na osobnog asistenta odnosno ona, što preostalo vrijeme? Plače, što? Željko (Socijaldemokrati)** Poštovana zastupnice, vi ste u svojoj raspravi spomenuli Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje usluge osobne asistencije, što je zapravo i mnogima od nas bilo sporno u samome startu. Naime, osim što na teren izlazi stručna osoba iz JLS, izlazi i povjerenstvo i sad u redu, dobili, oni su donijeli svoju odluku, izdali su rješenje, međutim nakon toga u članku, ako se ne varam, 28. piše da je JLS dužna jednom godišnje provoditi kontrolu, tko će tu kontrolu provoditi, kako će je provoditi, oće to radit povjerenstvo, oće to raditi stručna osoba to nigdje ne piše i ne znam jeste vi možda zaključili gdje to piše i tko će to raditi i na koji način će raditi. **Radin, Hvala lijepo. Dakle najgore je kad vi neku nepoznanicu rješavate novom nepoznanicom jer znamo, učili smo se rješavat jednadžbe s jedne i s dvije nepoznanice i kako se rješavaju, ali ako vi nepoznanicu rješavate s nepoznanicom onda imate problem. ja uvijek pokušavam to gledati u nekim drugim stvarima. Vi recimo za tehnički pregled nekakve zgrade, tehnički pregled vodi osoba koja je zaposlena u tom uredu i onda vi imenujete povjerenstvo koje imenujete na određeno vrijeme koji onda svaki pregleda svoj dio te zgrade jel ne možete imat sve zaposlene u tom uredu, nemate električara, strojara ili ne znam što sve ne, ide zapisnik i konačno rješenje donosi čelnik tog tijela ili osoba koja je zadužena i on odgovora da je to napravljeno kako treba. Dakle ako si htio taj model onda se taj model treba ovdje vidjeti, ali ja ne razumijem te tri osobe koje će biti u povjerenstvu, koje su te tri osobe koje imaju posebna znanja koja su potrebna za to povjerenstvo?

egzistencijalno naših sugrađana i to velikog jednog broja oko kojeg bi ne bi smjelo biti čak ni vladajućih, ni oporbe, nego bismo svi zajedno trebali staviti glave na kup i učiniti najbolje za te ljude. U tom smislu moje pitanje će bit zapravo nastavak ili gotovo isto kao i kolegica Ahmetović. Ja bih vas lijepo molila da mi kažete ovaj cijeli zakon sa svim brojevima ja sam to računala kao što znate i to ću u svojoj osobnoj raspravi i govoriti o tome je očito napravljen za radne dane. Naš cijeli sustav socijalne skrbi recimo uzmimo terenske sestre koje dolaze nepokretnim ljudima, imam osobno iskustvo.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice kolegica Rukar-Gamulin se u svom sada obraćanju u replici poziva na to da ovaj zakon nije ideološko pitanje i da bi se trebali svi oko toga složiti jer su povrijeđena i egzistencijalna prava svih naših korisnika. Da li je o tome vodila računa kada je ukinula i ugrozila egzistenciju roditelja i djece kada su oni imali alat u rukama da pomognu potrebitima. I sada imamo povredu Poslovnika od gospođe Raukar-Gamulin. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. 238. što gospođa nije navela, 238. omalovažavanje. Upravo vam je kolegica Mrak-Taritaš vrlo precizno, jasno objasnila ali ja ću vas samo natrag pitati. Ako je to toliko izvanredna mjera za djecu, za roditelje zbog čega niste ispunili svoj predizborni program iz 2016. u kojem ste imali tu mjeru, niste je primijenili na nacionalnoj razini. Zbog čega je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu gospodin Herman

Ne, ne. Ja niš ne kažem. Gospođa Murganić. Da, dao sam opomenu.

kada su sredstva državna u pitanju onda ste strašno emotivni, humani, suosjećajni ali as nije bilo briga bez ikakve izlazne varijante ostavili ste roditelje bez posla, bez naknada

Moram reći jednu stvar. Ovo je treća? Ne onda? Ne, ne. Nemate tri, ova bi bila treća. Ja vam kažem unaprijed. …/Upadica sa strane, ne čuje se./… Ne, ne, ne. Samo kažite da ili ne. Onda ne? E tako, dobro. Ja bih sad odgovorila na repliku. Dakle, apsolutno ću podcrtati i reći još jedanput. Ovo je zakon u kojem se dijeliti na oporbu i na vladajuće jer vladajući idu do zadnje kapi krvi i nagore moguće i najlošije rješenje za koje su oni svjesni da su u zakonu najlošija rješenja će braniti i neće uzeti niti jednu ni najmanji onaj amandman koji će biti predložen sa naše strane samo zato što je amandman sa naše strane. Dakle, dovoljno je samo izračunati i vidjeti mjesec ima u prosjeku 30 dana. Dovoljno je bilo što, ove mjere koje su mjesečno podijeliti sa 30 dana i vidjeti koliko je to sati dnevno i apsolutno vidjeti dokle smo došli i o čemu je riječ. Dakle, a to licemjerstvo koje je, da moraš biti samohrani roditelj pa to smo već imali u našem zakonodavstvu kad su se zbog nekakvih benignih stvari ljudi rastavljali. Tjeramo ljude da se rastavljaju. vam lijepa. Nemamo više replika i sada gospodin Ivan Ćelić ima svoju raspravu. Izvolite. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Barem danas bi osobe sa invaliditetom trebale biti u središtu naše pozornosti i unatoč različitim viđenjima situacije vezane za donošenje Zakona o osobnoj asistenciji mislim da svi žele da se taj zakon i ta usluga donese samo naravno nije za očekivati od strane oporbe da ona pohvaljuje prijedlog, zakonski prijedlog od strane Vlade i onda se ponaša kao neki pijani milijarder, pijani bogataš ne uvažavajući činjenicu da nije samo država ta koja treba brinuti o pravima osoba sa invaliditetom nego i lokalne zajednice ali i obitelji gdje se ta osoba nalazi, iz koje ona potječe. Nema socijalne reforme bez zdravstvene reforme, to je međusobno povezano i mi smo donijeli strateški okvir za zaštitu mentalnog zdravlja do 2030. 2030. godine koji između ostaloga govori o razvoj psihijatrije u zajednici. Nedavno je profesor Norman Sartorius koji je bio šef odjela za mentalno Svjetske zdravstvene organizacije rekao o kakvoj mi danas možemo govoriti psihijatriji u zajednici u Europi, u koju se to obitelj i u kakvu obitelj se ta osoba vraća nakon što ona završava liječenje na psihijatriji. Osobe s invaliditetom su vulnerabilna skupina, ali nisu samo oni nažalost i osobe starije životne dobi. Vi danas imate jako puno zakrčenih somatskih odjela po bolnicama gdje leže mimo svih pravila uz povećanu vjerojatnost od bolničkih infekcija osobe starije životne dobi zato što one nemaju gdje ići. I zato ostaju ne samo u psihijatrijskim bolnicama dulje nego i na kirurškim odjelima, ali nije to samo takva situacija u Hrvatskoj, takva je situacija i u Velikoj Britaniji gdje postoje ogromni problemi sa nacionalnom zdravstvenom službo koja je u mnogim segmentima osobito u primarnoj zdravstvenoj zaštiti primjer mnogim europskim zemljama može poslužiti kao primjer. Postoje određene promjene, mislim da kolegica Glasovac je spominjala brisanje imovinski cenzus, napravljena je fleksibilizacija satnice. Neću sada nabrajati taksativno što je već bilo govora

i ako se pitate zašto baš u Švedskoj, zato što je tamo najveći postotak samačkih domaćinstava, to možete vidjeti situacija kakva je bila sa Covidom pa su oni imali malo drugčije metode koje baš nisu dale rezultata, ali koje su bile posljedica od strane zdravstvenih autoriteta kada su ih donosili upravo iz te činjenice da se radi o samačkim domaćinstvima. Nakon toga je doneseno u Velikoj Britaniji stručnjaci koji se bave problematikom kažu da je usluga osobne asistencije jedna od najznačajnijih inovacija u politici prema osobama s invaliditetom u posljednjih nekoliko desetljeća, a temelj je UN-ova Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, koja je zapravo jedan svojevrsni ideal, jedan manifest prema kojem treba stremit. Naravno što su veći standardi, veći su i novčani izdaci, to, ta konvencija u jednom od svojih članaka navodi da se priznaje jednako pravo svih osoba s invaliditetom da žive u zajednici i da imaju izbore kao i sve druge osobe, kao i one koje nisu osobe s invaliditetom. I to smo čuli danas tijekom rasprave i s jedne i s druge strane i svi se slažemo da je potrebna podrška osobama s invaliditetom. Ako prelazimo iz stupnja njegovatelja prema usluzi osobne asistencije onda je to veliki korak prema naprijed. Recimo jedan ovako za mene slikoviti primjer kada vam dolazi i osoba koja pruža njegu vi ne znate u koliko sati će ona otprilike doći, međutim sa osobnim asistentom bi se trebali dogovoriti. Osobno asistenta osoba sa invaliditetom može sama izabrati. U zemljama koje imaju uslugu osobne asistencije već 10 i više godina postoje sindikati gdje su udruženi osobni asistenti. Vjerujem da će doći i kod nas ta situacija. Bilo je govora također o problemima hoće li biti dovoljno ljudi koji će moći biti osobni asistenti. Mislim da će to biti prije svega problem u velikim gradovima, možda u nekim manjim sredinama u Dalmaciji, u Slavoniji neće biti toliki problem koji će bit recimo u Gradu Zagrebu ili u Splitu. Dakle, tu je jako, jako puno problema. Svi smo dobivali i određene mailove od osoba s invaliditetom. Mogao bih jako puno o tome i onim osobama sa nevidljivim invaliditetom najviše, ali ja ću pokušat skratit ovu raspravu i osim problema koji su sigurno tu s ljudima s imenom i prezimenom, ja ću pročitat ono što je napisala Marina Mustapić koja je završila Pravni fakultet, koja je aktivna u Udruzi za osobe s invaliditetom Prijatelj u Metkoviću, koja se čitav život bori za prava osoba s invaliditetom i bori se protiv stigme osoba koju doživljavaju osobe s invaliditetom na ulici, o tome jako lijepo piše, pa mislim da zaslužujemo svi mi koji smo ovdje da to čujemo, ali i oni koji nas gledaju preko televizije. Znam neke osobe s invaliditetom koje nisu imale podršku osobnog asistenta, niti socijalne naknade, a bili su izvrsni studenti, danas magistri, osobe na funkcijama. Znam neke osobe s invaliditetom čiji su roditelji fokus stavljali na njihovo zdravlje, a ne na novac. Znam i neke njihove prijatelje koji nisu žrtvu pravili od sebe jer se druže s njima nego im je to bilo normalno. Znam neke osobe s invaliditetom koji su plakali kad ih nitko ne bi gledao zbog bolova koje su osjećali u svom tijelu, ali su danas jači upravo zbog toga. Znam neke liječnike koji nisu sažalijevali osobe s invaliditetom nego su ih osnaživali i kritizirali i to one konstruktivne im kritike upućivali. Znam ih, samostalnost je izazov, ali put prema njoj jača i danas će sve te osobe tu ojačane i suočene, postoje i takve samo šute, znam ih. Evo, neka bude ova pozitivna poruka jedne od osoba o kojima danas raspravljamo nama svima u ušima i ponovo naglašavam Zakon o osobnoj asistenciji je veliki iskorak u pravima osoba s invaliditetom i pozivam sve zastupnice i zastupnike da ga podrže unatoč nedostacima, unatoč korekcijama. Vjerujem da ako bude moguće prihvatiti neke amandmane do glasanja da će biti prihvaćeni. Napravljene su značajne izmjene koje i koštaju znači između prvog i drugog čitanja. Tako da vas molim jer velika većina pojedinaca, pojedinaca, osoba s invaliditetom, velika većina udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, krovne udruge podržale su ovaj zakon kao veliki korak prema naprijed, još je puno puta, da bi došli do još boljih situacija, očekujemo i do kraja godine donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku, očekujemo do 1. srpnja i izmjene i dopune Zakona

Gđa. Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Ćelić, vi ste u svojoj raspravi rekli, otprilike ću vas parafrazirati, da oporba očekuje da se država ponaša kao pijani milijunaš i tražimo da se ovaj zakonski prijedlog unaprijedi. Ja sam nekako ipak sigurna da vi tako ne mislite jer bi to značilo da nije vrijedan državni novac da bi se dao osobama koje su najpotrebitije odnosno koje su ipak u najnepovoljnijem položaju, mislim da ste napravili jedan gaf. Kao lokalna čelnica, a spomenuli ste i lokalne čelnike odnosno JLS, koja itekako skrbi sa osobama sa invaliditetom, nemam vremena govoriti o sustavu socijalne skrbi i upravo tom dijelu u Općini Omišalj, moram ovdje zastupati i one slabije JLS, financijski slabije koje nisu to u mogućnosti, zato nemojte svaljivati ovaj dio financijski na te JLS. Međutim, iskoristit ću ovo malo vremena da apeliram na vas kao razumnog čovjeka, prije svega čovjeka, a onda i zastupnika, uložite amandman, tražite da se ovaj čl. 34. …/Upadica Radin: Hvala/…poglavito u ovom dijelu samca, izmijeni na način da mu se osigura 24 satna skrb 7 dana tjedno i 365 dana u godini. **Radin, Poštovana kolegice Ahmetović, nisam ja ništa krivo rekao, znači vi morate planirat određene novce, svaki, svaka, dostojanstva osoba s invaliditetom koje ne trebaju od nas nikakvu samilost, naša je obveza da im omogućimo što je moguće bolja prava, ali ja vas pitam što sa stotinama ljudi koji nemaju nikoga, koje su dementne, koje hodaju po gradu, kako osigurati to? Ja sam o tome govorio, jedno je ideal, drugo je realnost, znači ne može država osigurat svim osobama koje su u potrebi 24 sata, to je nemoguće. A kada sam govorio o lokalnim zajednicama, znate u nizozemskom domu za starije ne možete svog oca ili majku upisat ako se ne obvežete da ćete 4 sata tjedno volontirat za one korisnike domova koji nemaju ni brata, ni sestre, nikoga od obitelji, znači nije sve u novcu, (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Ćeliću, mislim da ste na jedan lijep način dali do znanja kako je važno da i država, a sve razine vlasti brinu o onima koji su najpotrebitiji, ali isto tako i oni koji su najbliži, a to je obitelj kad god je u mogućnosti. Kroz ove primjere koje ste iznijeli čini mi se da ste osvijestili tu jednu podzastupljenost važnosti obitelji u ovoj današnjoj raspravi. Rekla bih da ovaj zakon uvodi veliku novinu jer znači ta osobna osobna asistencija postaje socijalna usluga i za nju se osigurava novac u državnom proračunu, dakle više nećemo postupat na način da pristupamo problemu projektno nego je država stala iza tog, osigurala novac u proračunu i to 9 puta više sredstava nego što je bilo kroz dosadašnje projekte. Ono što je meni zanimljivo da i studenti će moć biti korisnici Hvala/… bez obzira na status roditelja njegovatelja i u tom smislu bih voljela čuti vaš komentar kolko to može pomoć studentima u njihovom školovanju? **Radin, Poštovana kolegice Petir, uloga obitelji je nemjerljiva i naravno ona treba biti konzumirana kada god je to moguće. Spomenuo sam UN-ovu Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, tamo jedan od njihovih temeljnih ciljeva je deinstitucionalizacija, što u nekakva dva stupa govori o širenju pružanja podrške osobama s invaliditetom kroz usluge u zajednici kako bi one bile što samostalnije i što aktivnije u društvenom životu i druga stvar je zatvaranje ustanova. Sad kad to pogledate, znači to je nešto što je izuzetno plemenito, ali ne možete ukidat institucije pod svaku cijenu, znači određeni broj institucija, treba se trudit da ih bude što manje, mora ostat bez obzira što u Konvenciji kaže da moramo zatvorit sve ustanove. Kada govorite o studentima ja mislim da je ovo izuzetno bitno da se omogući ljudima da imaju osobne asistente kako bi im onda…/Upadica Radin: Hvala lijepa/…studentski i školski život bio što jednostavniji. **Radin, Zahvaljujem. Uvaženi kolega, ja bih vas pitala, naime, predloženim čl. 32. imamo predviđeno da se pravo na osobnog asistenta u trajanju od 8 sati dnevno u radnim danima imaju osobe s s mentalnim oštećenjima 4. stupnja, isto tako, koje žive same pardon, a istovremeno osobe s intelektualnim oštećenjima isto tako 4. stupnja imaju pravo na 88 sati tjedno, znači to je otprilike 4 sata dnevno u radnim danima. Evidentna je neravnopravnost ove dvije kategorije u tom članku, pa sam vas ja htjela pitati da li ćete možda amandmanom, budući da ste u ekipi vladajućih i budući da svi znamo vašu osjetljivost na mentalne teškoće i intelektualne, da li ćete možda to probati ispraviti? Zahvaljujem. Poštovana kolegice Raukar Gamulin, iako ne dolazite niti iz zdravstvenog, niti iz sektora socijale znam da vam je na srcu ova tematika. Što se tiče fleksibilnosti satnice i vezano za osobe s intelektualnim oštećenjima i za osobe mentalnim oštećenjima, što više sati to je bolje, međutim i unutar kategorije osoba s invaliditetom nažalost možemo vidjet da postoje i određene razlike. Evo URIHO, kolegica Lukačić radi. Zagreb je tu stvarno pionir rekao bih i ima mnoštvo nadstandarda i u pravima osoba sa invaliditetom određen u odnosu na ostale jedinice. Međutim, ja i tu prepoznajem određene nekakve poteškoće kod ljudi koji imaju mentalna oštećenja i nisu, ponekad je lakše ljudima prihvatiti osobe sa nekim tjelesnim invaliditetom nego sa određenim mentalnim oštećenjima što je dijelom i posljedica neznanja tih određenih stanja koja ne moraju biti bolesna. Zahvaljujem se. Evo referirala bih se na onaj dio vašeg izlaganja gdje ste rekli da je zapravo za jednu upotpunjenu skrb nužna zapravo i reforma zdravstvenog sustava i apsolutno se s time slažem. Ali s obzirom na to da jeste donijeli strategiju i s obzirom na to da imate ministra koji je ministar zdravstva moje pitanje je, gledajte posebno kada govorimo o osobama sa mentalnim teškoćama i problemima mentalnog zdravlja. Mislim Hrvatska ima 53 dječjih psihijatara i svi znamo da je to ogroman problem i da on vrišti sa svake strane. Koliko je država napravila iskoraka da poveća broj stipendija, da stimulira mlade doktore da idu na tu vrstu specijalizacije, da im da bolje uvjete rada kako bi kako bi zaista imali skrb koju trebamo za djecu i mlade sa poteškoćama mentalnog zdravlja. Mi smo primjerice u gradu Zagrebu povećali broj stipendija, jer je to neki minimum koji možemo napraviti. Imamo Droping kliniku. Dakle, to su neke stvari koje trebamo …/Govornica se ne razumije./… po čitavoj zemlji, ali to je stvar zdravstvene reforme. Ja ne vidim da se to događa. …/Upadica Radin: Vrijeme, oprostite. Završite rečenicu, završite rečenicu, molim vas da ne ostane u zraku./… Kažem ne vidim da se to događa u smislu provedbe strategije da idemo u tom smjeru. Imamo ministra, imate zapravo svog ministra. Jel'? **Radin, Poštovana kolegice Benčić i na zadnjem sastanku …/Govornik se ne razumije./… ključna tema je bila tema mentalnog zdravlja i naravno da smo deficitarni, ali vjerujte mi da polovica zemalja EU ima problem sa deficitima specijalista dječje adolescentne psihijatrije. Ali kada govorimo o mentalnom zdravlju mladih onda je tu puno važnija prevencija i promicanje. Za to vam nije potreban psihijatar, nego su potrebni drugi stručnjaci koji se bave mentalnim zdravljem psiholozi, socijalni radnici, edukacijski rehabilitatori koji su educirani i koji mogu jako puno napraviti. Tu nam nedostaje, tu je manjkavo Zavodi za javno zdravstvo koji imaju službe za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i tu treba osnaživati stručnjake. Ja sam dao određene prijedloge. Da dobijete specijalista treba vam minimalno pet godina, ali postoji višak specijalista psihijatrije za odrasle u gradu Zagrebu koji se mogu za godinu dana prebaciti

Ćelić. Danas evo tijekom ove pa skoro možemo reći cjelodnevne rasprave dosta smo se puta vratili i na prijedlog zakona koji je bio u proceduri ovdje u Hrvatskom saboru a to je bio prijedlog uvažene zastupnice Mrak-Taritaš za koju smo i onda rekli da je dobar, ali da želimo veći obuhvat, da želimo više. Mislim da je ovaj zakon u biti dao ono što većina ovih ljudi kojima moramo pomoći kao društvo i kao odgovorna Vlada će ih na određeni način zadovoljiti. Čak je ministar Piletić obećao u prvom čitanju da će i pravilnike koji inače su podzakonski akti i ne idu na plenarne sjednice Sabora i o njima će se raspravljati u ponedjeljak u 9 sati što mislim da je iskorak u biti i trebala bi bit možda praksa i za ostala ministarstva. Stoga mislim da je Vlada RH, resorno ministarstvo napravilo maksimum sa ovim zakonom. Na kraju krajeva i 200 i preko 200 udruga ga je podržalo i smatraju ga dobrim zakonskim rješenjem. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala. Poštovani kolega Ivanović, ima ona izreka na kraju se punti broje. U prošlom sazivu Hrvatskog sabora bila je isto slična situacija gdje je određeni broj zastupnika iz Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, kolegica Lukačić se sjeća pa smo izišli sa slikama kao ono wanted, da mi nismo htjeli za osiguranje besplatnih karata, za pomorski prijevoz za osobe sa invaliditetom. Danas spominjana Udruga brački pupoljci koju je spominjala kolegica Baričević koja je bila inicijator. Slična je bila situacija oporba je predlagala, mi smo razgovarali sa ministrom Butkovićem. On je rekao mi imamo to u pripremi. Malo ćemo to još više proširiti, tako da osobe sa invaliditetom budu zaštićene i to je doneseno. Nakon što je doneseno pojeo vuk magare. Mi smo i dalje ostali na slikama u medijima koji su nas prozivali kako smo bešćutni. Ja mislim da i ove izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi govori da mi nismo bešćutni nego da kontinuirano unapređujemo prava osoba sa invaliditetom. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Ćeliću, u potpunosti se slažem sa vašom raspravom. Jako mi je drago da ste spomenuli psihijatriju u zajednici, međutim tu zajednicu treba širiti ne samo na psihijatriju nego i na ostale grane medicine, a i šire. Drago mi je isto tako da ste spomenuli udrugu osoba sa invaliditetom prijatelja u Metkoviću koji rade sjajan posao. Devetnaestog će biti tamo konferencija koja je posvećena budućnosti osoba sa invaliditetom, da će sigurno biti riječi i o ovom tada donesenom. Međutim, htjela sam vas nešto pitati. Drugo, bude zapravo, pružatelja usluga osobne asistencije bude javan. Što vi mislite o tome da taj registar bude javan? Poštovana kolegice Grba-Bujević, trebamo govoriti o problemima i zbog problema smo mi ovdje da ih pokušamo riješiti. Puno puta su inicijatori organizacije civilnog društva i puno puta one u suradnji, ipak u suradnji sa resornim ministarstvima, jer bez financijske podrške države puno stvari ne bi mogle biti realizirane. Donose se, idemo korak po korak, gđa. Zvjezdana Bogdanović ovdje je čitav život posvetila pravu osoba s invaliditetom i ponekad nam se čini, mi koji dolazimo iz ove, ovog dijela prakse da nas usporavaju u ministarstvu, ali ona je itekako prošla Hrvatsku i vidjela i razgovarala, kada je u zajedništvu sa udrugama donosila i radila na ovakvom prijedlogu zakona onda to nije bilo nešto što je ona čitala iz knjiga nego je to bilo iz svakodnevnog života osoba s invaliditetom. Hvala. Gospodin Lerotić. donošenje ovog zakona. To je doista točno i drago mi je da ste evo pročitali poruku gđe. Marine koja je živi svjedok kako treba živjeti kao osoba s invaliditetom i kako ona uči osobe s invaliditetom s kojima radi i one koji imaju asistente i one koji nemaju asistente, pa čak i na jednu vršnjačku pomoć kako bi nam svima bilo jednostavnije i lakše. Da bi osobe s invaliditetom imale ravnopravan status u zajednici i da bi neovisno življenje doista zaživjelo nisu važni samo osobni asistenti iako su možda

o socijalnom stanovanju jer se pokazalo da evo najveći grad Grad Zagreb koji ima najveću potrebu za rješavanjem stambenog pitanja osobama s invaliditetom…/Upadica Radin: Hvala gđo.

bilo je još 8 zahtjeva za osobnim asistentom koji nije mogao jer jednostavno to projekt nije pokrivao, sada će i tih 8 osoba dobit uslugu osobnog asistenta zbog čega su oni i naravno članovi njihovih obitelji. Vjerojatno će bit i dodatnih zahtjeva, evo to je, to je stvarno jedan primjer što

sada je rasprava gđe. Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, kolegice i kolege. Evo dosta smo rekli o zakonu, rekli smo i ono što je dobro u zakonu i što mislimo da bi trebalo popraviti, međutim ja bih ipak za uvod rekla da danas raspravljamo, a i 28. se nadam da ćemo i donjeti ovaj Zakon o osobnoj asistenciji, zakon koji prvi puta donosimo u RH, zakonu koje i jače demokracije EU nisu donijele ko zna iz kojih razloga, međutim imamo razloga ipak biti uz sve možda nedostatke, opravdane kritike ili neopravdane, zadovoljni. Ovaj zakon i zakon koji nas čeka, to je Zakon o inkluzivnom dodatku zajedno sa odredbom u kojem se za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu ne uzima niti imovinski, niti dohodovni cenzus, smatram da je ipak jedan veliki iskorak i napredak i da bi trebali biti svi skupa sa ovim zadovoljni, da ne kažem i ponosni. Naravno da smo mi ovdje u jednoj političkoj, reći ću uvjetno borbi da s jedne strane ističemo što je jedna strana napravila dobro, druga ističe što je ona napravila dobro ili što misli da bi profilirala sebe i politički učinila vidljivom još istaći i biti inovativnija, bolja i prema našim građanima sve pojačati i pokazati svoju brigu, skrb međutim postoje određene činjenice koje su neosporne i nema razloga da mi o tome ne progovaramo. Ja bih možda ipak kroz ovu raspravu rekla nešto što se često pominje kao nedostatak, a mislim da nije nedostatak nego je vrlina. Kolegica Anka Mrak-Taritaš je u nekoliko navrata potencirala postojanje pravilnika koji su predviđeni ovim zakonom. Ja ne znam, i za njeno ministarstvo i za vrijeme njene Vlade i svih ranijih Vlada, pa i sada, nije se donio zakon koji nema obavezu donošenja podzakonskih akata. Bilo je jako puno zakona u svim mandatima Vlade, pa i u mandatu Vlade kolegice Anke Mrak-Taritaš, da su zakoni prestali važiti, da su bili u provedbi, ali da se nisu donijeli oni predviđeni pravilnici. I imamo sada zakon gdje ministar odgovorno tvrdi da su svi prateći dokumenti koji su vezani uz ovaj zakon gotovi i do te mjere to će argumentirati da predlaže predstaviti tematsku raspravu vezanu za i pravilnike, ali i etički kodeks i listu procjene i sve što je vezano za dobru provedbu ovog zakona i mislim da je to nešto što trebamo svakako pozdraviti i isticati kao jednu praksu koju bi trebali svi zakoni biti u taj način zaokruženi i predstavljeni, a ne da to omalovažavamo odnosno da to kritiziramo. Ono što bih možda još istakla, a to je Bartelov indeks. Ako su naši sve osobe sa invaliditetom na neki način ostvarili prava jer su već vještačeni, vještačeni su oni koji su vještačeni od jedinstvenog tijela za vještačenje prema uredbi i prema metodologiji za vještačenje koji koristi Bartolov indeks, onda bi ako ga izuzmemo značilo da treba ići ponovno na vještačenje, a to je ono što ne želimo i ne želimo da se odugovlači bilo kakav administrativni ili proceduralni postupak za ostvarivanje ove usluge. Ono što se još ističe, a to je da postoje dva povjerenstva. Pri svim županijskim uredima i u gradu Zagrebu postoje odjeli koji izdaju licencije pružateljima usluga, dakle svima onima koji se na bilo koji način žele baviti socijalnom skrbi, odnosno usluge iz sustava socijalne skrbi pružati, trebaju zadovoljavati uvjete i to je povjerenstvo koje izlazi van i kaže ovaj dom, ova udruga, ovaj Centar za pružanje usluga u zajednici ima sve uvjete propisane Pravilnikom o opremi i o kadrovima i može biti licenciran i provoditi usluge osobne asistencije. Drugo povjerenstvo je ono koje je sastavljeno od predstavnika u zavodima za socijalnu skrb, od samog korisnika primatelja usluge i od predstavnika udruge kojoj on pripada. I zajedno će se odrediti prema listi i prema procjeni usluga koje to oni usluge i vrstu i satnicu i sve što je propisano zakonom može dobiti. Mislim da ovaj zakon zaista treba isticati da uvažava u potpunosti čak u fazi pisanja i donošenja, pa kasnije i provedbe suradnju sa udrugama. Evo cijelo vrijeme se žalimo da civilni sektor nije dovoljno uvažavan od strane vladajućih. Međutim, ovaj sada živi primjer to demantira. Također se ističu radna prava asistenata. Ona su itekako važna. Neće biti asistent plaće po satu pruženih usluga. Sat i vrijednost satnice je nešto što će pružatelju usluga obračunati i na taj način će plaćati, odnosno povlačiti sredstva iz ministarstva, odnosno iz Zavoda za socijalnu skrb. Ali da, radnik će imati plaću, imat će sva prava iz radnog odnosa jer pružatelji usluga sada osim što su to udruge mogu biti ustanove socijalne skrbi, dakle domovi pogotovo domovi za starije osobe, centri za pružanje usluga u zajednici i mnogi drugi. pitanje da li će imati plaću, da li će imati sva prava iz radnog odnosa, da li će imati se poštivati zaštita na radu, da li će imati zamjenu kada bude bio na bolovanju. Pa hvala bogu da će pružatelj usluga kao ustanova, kao institucija koja je preuzela ovu važnu i odgovornu ulogu će to sve organizirati kao što organiziraju sve ustanove, institucije koje se probave i van institucionalnim uslugama pružanje kućne njege i pomoći u kući, dostavu ručkova i još mnogo toga što sve skupa Ono što bih možda htjela reći da mi svakako teško pada ako se apostrofira da je naš građanin, naša osoba sa invaliditetom i da ministarstvo gleda da je on trošak i da štedi na osobama sa invaliditetom. Sve ono što se je učinilo u povećavanju naknada, naknade koje su se povećavale tri puta u mandatu vlada od šesnaeste Naknade koje su se uvele čak i nove baš kada govorimo o statusu roditelja i njegovatelja uvedene su dvije nove kategorije. Naknada se povećava za posebnu skrb specifičnih, specijalnih njege na čak sada po ovome preko 7000 kuna a i uvodi se i povećana naknada za status za one roditelje koji imaju dvoje djece u obitelji. Također su se povećavale osobne invalidnine. Sve naknade koje su plaćene po kriterijima i po Zakonu o socijalnoj skrbi su povećavane neke čak i tri puta. Kada tome dodamo dnevne boravke, usluge rane intervencije, usluge pojedinih stručnih osoba koje rade pri udrugama i pri institucijama uz ove naknade, uz ovu asistencijske usluge uz buduća prava koja će biti po Zakonu o inkluzivnom dodatku mislim da ne možemo reći da se ne skrbi. Kolegice i kolege, naravno da će uvijek biti neki pojedini slučaj koji neće biti prepoznat baš u nekom članku zakona. Međutim, u sustavu socijalne skrbi se uvijek vodilo računa o jednoj diskrecionoj ocjeni i osnovi i socijalni radnici to itekako jako dobro znaju procijeniti i uvijek se išlo u susret da se prava ostvaruju, išlo se u susret korisniku, a ne nikako na bilo kakvoj uštedi, na proračunu su značajna sredstva povećana i sada u budućnosti osigurana. Ovo je zakon koji vjeruje, pa ćemo svi jednoglasno podržati. Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. Poštovana kolegice Murganić, molim vas da mi odgovorite s obzirom da ste ponovno uspoređivali status roditelja odgojitelja, dakle ljudi koji bez obzira na socijalni status imaju troje i više djece, pa su imali taj status u gradu Zagrebu. Sa statusom roditelja njegovatelja koji su roditelji djece sa teškoćama i to težeg stupnja da bi uopće dobili taj status, a uspoređivali ste ih vjerojatno zato da bi prikrili sramotu vaše stranke kada je opetovano, ne jednom, ali opetovano odbijala roditeljima njegovateljima dati mogućnost da im se status priznaje još određeno vrijeme nakon smrti djeteta. E a kad ste već spominjali roditelje odgojitelje koje potpuno, potpuno bez ikakvog razloga uspoređujete sa kategorijom roditelja njegovatelja recite mi zašto ste vi u ovom saboru zajedno sa svim kolegama…/Upadica

Hvala lijepa. Nisam ja uspoređivala to dvoje djece, te dvije vrste kategorija. Hvala dragom Bogu pretpostavljamo da su jedni zdravi, da nisu ostvarili bi status roditelja njegovatelja. Ja to jako dobro znam, uspoređivala sam vaš odnos prema djeci i prema obitelji. Vi ste te obitelji ostavili bez prihoda, onako ajmo na cestu. Drugo, tu djecu ste ste ostavili bez mogućnosti ikakve da ne kažem čuvanja nego skrbi. Treće, zašto tvrdim da niste iskreni? Zato što svaki puta kada mi glasamo odnosno donosimo i predlažemo povećanje naknada vi ste protiv, se ne razumije/…protiv ste bili dvade…, kada se je povećale, nemojte se sada, pogledajte si, bili ste protiv kad su se povećavale naknade upravo za status roditelja njegovatelja i sve naknade iz socijalne skrbi…/Upadica Radin: Hvala gđa.

Povreda čl. 238., vrijeđanje zastupnika, dakle lažete gđo. Murganić, ono doslovno lažete. Kao prvo, roditelji odgojitelji nisu ostali bez primanja, njima su primanja smanjena, a djeca uz ta primanja koja i dalje dobivaju do 7.g. života djeteta mogu ići u vrtić, a roditelji smiju raditi za razliku od onog gdje ste ih vi prikovali u kući, a djeci niste dali ići u vrtić i to je razlika između nas i vas jer razmišljamo o budućnosti i tih žena i te djece …/Upadica Radin: Hvala, hvala lijepa, hvala/… i dali smo kompenzacijske mjere koje vi nikad niste napravili na razini države. **Radin, Furio Naravno bila je replika, pa ide opomena zbog replike, a i malo moderirajmo teme, moderirajmo te terminologiju malo.

recite tako da, ja ću bit zadovoljan, tako da, dobro, ništa, ništa, dobro, drugi put ćemo, drugi put, bit će, bit će prilika. Znači ide opomena. Gđa. Dalija Orešković, Dalija gđa. Grba Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. 238., okej vi ste je već opomenuli, rekli ste kolegici da je neprimjereno vrijeđala dakle treba paziti jer to nju ionako ne zanima, a znate kolegice Benčić koja je razlika između vas i nas? je, je kolegice Benčić, ja sam šutila dok ste vi lagali, dakle i vas, od vas to očekujem, znate koja je razlika? Mi uvodimo naknade, a vi ih ukidate.

da ovo nije svjetonazorska tema, ali ipak eto neke opcije žele profilirati na ovim temama, profilirati na invalidima? Nado Murganić, to se ne radi. To ne radi nitko od nas. Na ovoj temi se samo može pokazati jeste li ljudi ili niste, a vi iz HDZ-a niste jer kada vam osobe sa invaliditetom kažu da neke od instituta koje ste ovdje propisali su zapravo u praksi neprimjenjivi to pokazuje da vi sluha prema tim osobama uopće nemate, nego nad njima skupljate punte, punte, to ste vi rekli u ovoj raspravi, punte, skupljate punte. Kažete koja je razlika između HDZ-a i nas ostalih? Pa razlika je u tome što HDZ 30.g. ore po ovoj državi, pljuje po ljudima koji ovu državu na svojim leđima nose, a nama je pao teret da

Sad pogledajte gđa., gđa., gđa. Orešković, vi znate da ja nikada za izraženo mišljenje, pa nisam niti maloprije u dva slučajeva dao, dao opomenu, neću dat ni sada, al da reć da jedna politička stranka je izabrana i sastavljena od neljudi to nije lijepo. Ja se izražavam tako eufemizmom jel da, to nije lijepo.

238., uvažena zastupnica Orešković, to sam već nekoliko puta rekao, najkreativnija je između 16 i 17 sati, to je dokazala i danas. No danas je dokazala i pokazala još jednu stvar, kolko se želi dodvoriti uvaženoj zastupnici Benčić i platformi Možemo! kao plod buduće koalicije koja već svoje obrise ima samo to evo

krajnje ono neistine jer ne provjerava vjerojatno i oko mjere. Rekla je da smo mi glasali protiv naknada, mi smo glasali protiv vašeg lošeg Zakona o socijalnoj skrbi za kojeg je cijela struka da ne valja, a vi ste rekli isto što govorite i za ovaj zakon, a to je pa svjesni smo da baš ne valja pa ćemo ga popravljat. Dakle, donosite zakone za koje unaprijed znate da ne valjaju i da su neprovedivi, pa dajte molim. **Radin, Furio (Nezavisni)** Po defaultu je bila replika, pa ide opomena. Idemo dalje,

Gospodine Ivanoviću ja sam na saborskim rasprava svaki dan od 9 i 30 pa sam tako bila i danas, a moram nešto reći i o Nadi Murganić i o svima vama. Rekli ste kako smo mi kreativni s amandmanima kad se državni novci dijele. Jeste, izričito ste rekli preslušajte snimku. Nisu to vaši novci dragi HDZ-ovci, nisu to vaši novci. Amandmani koje mi podnosimo predstavljaju pravednu redistribuciju prema onima koji su ta sredstva potrebna, Hvala, vrijeme./… od naših građana koji su nas birali da upravo to za njih i radimo kroz svoje mandate, kroz svoje dužnosti u obavljanju ove funkcije. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, hvala, bila je replika, ide opomena po defaultu. Gospođa Petir, replika,

Ja sam ovdje zastupnica i sa mnom se tako prvo nećete razgovarati. Drugo, vama se ne može odgovarati na replike jer vi o ovoj temi ne znate ništa. Jedino što vi stalno kao papagajka ponavljate, a to je vi ste pokrali državi, a na vašim jadnim plećima, malim, slatkim plećima je da izvučete tu državu iz gliba u koji smo mi i to baš vi sa svojom malom strankicom, sa svojim jednim zastupnikom. Drugo, niste glasali za zakon u kojem su povećane ove naknade i to ćete i sad napraviti jer nećete, već sada se vidi podržati ovaj zakon, da bi onda izišli pred Baščanku ploču i kukali kako se vi strašno borite za prava osoba …/Upadica: Hvala, završite rečenicu, hvala./… sa 5 minuta pauze za mene da se odmorim od tolike terminologije, hvala.

Hvala lijepa. 16 je i 11 minuta, gđa Marijana Petir, replika. Hvala g. potpredsjedniče. Kolegice Murganić, dotakli ste se u svojoj raspravi i satnica koje su danas bile kroz rasprave često spominjane pa bih htjela spomenuti da sam pogledala onu analizu 13 zemalja EU koje imaju usluge osobne asistencije i pokazalo se da je odobreni broj sati usluge osobne asistencije u većini zemalja manji nego je predloženo ovim Zakonom. Npr. Latvija ima 160 sati mjesečno, Poljska 70 sati mjesečno, dok je samo u 3 zemlje moguće istovremeno korištenja instituta roditelja njegovatelja, a za osobnu asistenciju je u većini zemalja predviđeno sufinanciranje usluge od strane korisnika i članova njegove obitelji pa kad uzmemo te analize u obzir i ono što ovaj Zakon nudi, možemo li se složiti da je ovaj Zakon ipak jedan veliki korak naprijed i iskorak za osobe s invaliditetom … .../Upadica: Hvala./... … i Hvala lijepa poštovana kolegice Petir. Svakako da vrlo često, kada govorimo o nekakvim našim društvenim pojavama, dostignućima ili nekakvim propustima, da se volimo uspoređivati naravno, uvijek sa državama članicama EU jer eto, toj obitelji težimo, tome pripadamo i želimo se sa njima usporediti. Rekli ste i napravili ste dobru analizu, samo 16 članica su donijele ovaj Zakon i da imaju banji broj sati i da je predviđeno sufinanciranje tih usluga od strane korisnika, a naravno, status roditelja njegovatelja isto možemo reći da spadamo u one najmanji broj zemalja u Europi koji ga koriste. To je izuzetno važan institut kao i općenito asistenciji iako su jedna i druga podrška osobi s invaliditetom, naša je kvaliteta što njegujemo jedno i drugo i dajemo naknade. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala lijepo g. predsjedavajući, poštovana kolegice Murganić. Možemo misliti da ili govoriti što god hoćemo, ali vi zasigurno jeste jedna od osoba u ovoj dvorani koja ima najviše iskustva kad govorimo o temama socijalne skrbi jedan ovakav zakon zasigurno da treba podržati, ali da prostora za popravak tu još uvijek ima, ima. Jedna stavka koja je zasigurno mogla bit bolje uređena je upravo pitanje dnevnica, satnica i općenito primanja i osobnih asistenata i pomoćnika u nastavi. Dakle zakon je i s te strane loše dorađen, s druge strane niti, niti u potpunosti one osobe koje zapravo imaju potrebu za uslugama osobne asistencije nisu zadovoljene. Pa evo, slažete li se da se ipak moglo malo više vodit računa kad govorimo o visini primanja jer stvarno, to su mizerna primanja pojedini osobni asistenti dakle imaju plaću oko 300 eura, to je stvarno jako, jako nisko. **Radin, Poštovana kolegice, naravno, sada kada ja kažem da svaki zakon može biti bolji i tome svi težimo, zato se i donose izmjene i dopune zakona, svaki zakon ustvari izvalorizira u provedbi i onda su na osnovu te primjene i potrebne i predložene određene promjene. Dakle to ne kažem da ide u tvrdnji ove teze da mi, eto, već sada ne znamo da je zakon dobar pa ćemo ga mijenjati, bilo bi stvarno neodgovorno i prepotentno da kažemo savršen je, zacementirati će se. Što se tiče satnice, satnica u nekakvom punom radnom odnosu koji je vezan prema ZOR-u omogućava ipak plaću negdje u neto do 6 tisuća kuna. To su neki izračuni, jasno, tko će imati manje sati, imat će i manju plaću. Vodit će se računa da to nikako ne bude ispod minimalne plaće, što je ovoga, i obaveza … .../Upadica: Hvala./... … nas koji zaista se zalažemo za provođenje zakona. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče, uvažena kolegice, upravo ste u vašoj raspravi istakli da je u ovom prijedlogu, konačnom prijedlogu zakona danas koji je pred nama bila iznimno bitna suradnja između udruga koji su udruga pojedinaca, osoba s invaliditetom, koji su svojim savjetima, svojim prijedlozima, pa i kritikama pomogli da se unaprijediti i danas imamo jedan konačni prijedlog koji su na jedan način, ajmo reći, oni donijeli kako bi osigurali svoju kvalitetu svih onih koji su u potrebi, a mi i u tome i stručna pomoć u ministarstvu i ministar pomažemo jer osobe s invaliditetom, njihov status u društvu naš su prioritet i ove Vlade, već to pokazuje kontinuirano godinama od 2016. … .../Upadica: Hvala./... … u fokusu Hvala lijepa kolegice Baričević. Da, mislim a je vrijednost ovog Zakona i mislim da je to, evo, mogu reći slobodno, jedan od rjeđih ili jedini skoro zakon koji su u potpunosti radili, kreirale i predlagale udruga osoba s invaliditetom. Zašto one? Zato što su od 2006. od kada su kao kroz projektno financiranje provodi se asistencijske usluge one bile upravo te koje su se javljale na raspisane projekte za povlačenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda. One su određivale i poslove, odnosno imale su, evo, listu, na koncu, i prioriteta kome će se usluge davati i ono što je posebna vrijednost, oni su bili poslodavci, oni su zapošljavali te asistente. Njihovo iskustvo 2006. g. bilo je dragocjeno upravo u provedbi ovog Zakona. Zakon podržava zajednica saveza udruga, preko stotinu udruga …/Upadica: Hvala, vrijeme./… koje u potpunosti podržavaju ovaj zakon. vas. …/Upadica: Jao oprostite./… Hvala lijepo, pa kroz cijelu ovu raspravu, a i evo ova vaša pojedinačna rasprava i naravno iskustvo koje imate kroz ono što ste i činili radili u resoru dok ste bili ministrica zasigurno može poslužiti i nama ostalim zastupnicima koji nemamo toliko iskustva u ovom području. I ja bi rekao da jedan podatak samo koji se ovdje provlači, a možda nije dovoljno naglašen. Ne radi se tu toliko možda o novcu, naravno da je on bitan, ali kad kažemo da smo dosada izdvajali kroz godinu nešto manje od 20 miliona eura, a to će od 1. srpnja kad zakon stupi na snagu godišnje biti 176 miliona eura, znači 9 puta se povećava sve ono za što smatramo, zato smo i izmijenili ovaj zakon da sve one skupine koje su bile ciljane ovim zakonom ostvare ono što su možda godinama bila …/Upadica: Hvala./… zakinute kroz bilo koju drugu izmjenu zakona. **Radin, Furio Hvala lijepa. Poštovani kolega, naravno da nije sve u novcu i same usluge, sama satnica, same brojke, sama sredstva u proračunu neće biti dovoljno ako ne organiziramo i uz te asistencijske usluge ne organiziramo još puno toga što je potrebno da bi ispunili ono što težimo, što smo se kao država članica i obvezale prema potpisivanjem Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Pratila sam i raspravu u kada je bio taj ovaj zakon na e-savjetovanju i bila sam iznenađena s kolikim oduševljenjem su predstavnici udruga osoba sa invaliditetom dočekali ovaj zakon kada su rekli da je upravo ovaj zakon na tragu one

Hvala vam. Poštovana gospođo Murganić, evo imali smo prilike čuti od gospođe Benčić koja je govorila u stvari se derala o citiram sramoti vaše stranke misleći na HDZ, pa ako je sramota to što je Vlada HDZ-a pod vodstvom premijera Plenkovića povećala osobnu invalidninu za 40%, roditeljske naknade za 300%, naknadu za status roditelja njegovatelja ili njegovatelja za 60% s daljnjom tendencijom povećanja što je vezano uz Zakon o socijalnoj skrbi koji je trenutačno u hitnoj proceduri, ako je sve to prema riječima Možemo i njihove predstavnice sramota onda držim da oni ne žele dobro hrvatskim građanima

moje riječi idu dosta u vjetar vidim, ali šta ja mogu. Ja radim ono što mogu. Izvolite gospođa Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče ja ću vas poslušati i svemu ovom što sam čula kao uvrede na osobni račun, na račun stranke neću vraćati. Da, vi ste u pravu, postoje brojke, postoje argumenti, postoje zapisi, postoje financijski iznosi, postoje ljudi koji to zaista cijene, prepoznaju i na koncu na neki način priznaju da su to povećanja. I oni isto kao i svi mi to je ljudski kažemo odlično je, dobro je, hvala vam, ali bilo bi bolje i treba više i na koncu mi radimo na više. A što se tiče uvreda od pojedinih kolegica na njih više neću komentirati. Njihova politika očito ne bi bila živa da se ne služe ovakovim rječnikom.

vrijeđanje je način na koji HDZ govori sa oporbom. Vrijeđanje i ne iznošenje neistina isto tako način na koji se HDZ razgovara sa oporbom. To je isto tako način i kolegice Murganić. Svatko ima svoj način, ali vratimo se osnovnom, a to je zašto su osobama s invaliditetom potrebni osobni asistenti. osobni asistenti su mogućnost ili bolje rečeno preduvjet da osoba sa invaliditetom ili djeca s teškoćama u razvoju mogu ostvariti svoja temeljna ljudska prava. Svoje pravo na dostojanstvo, svoje pravo na na aktivan život, svoje pravo na rad, na, na, na školovanje, svoje pravo na odlazak u kazališta, u kino, na sportske događaje, na sportske aktivnosti. U krajnjoj liniji na izlazak sa svojom ekipom bez roditelja što smo svi uvijek i željeli. Dakle, da te osobe s invaliditetom zapravo da im damo tu mogućnost da što više moguće žive kao osobe bez invaliditeta. Ovaj zakon se čekalo dugo, usuđujem se reći predugo, ali bolje ikad nego nikad. Kao što je već rečeno postoje naravno situacije u ovom zakonu koje zahtijevaju poboljšanja i ona su se mislim mogla i trebala dogoditi između prvog i i drugog čitanja, nažalost nisu. Ono o čemu želim govoriti ili svrnuti pažnju to su brojke. Naime, imamo te brojke iz Članka 34., kad se brojevi 352 misli se na sate, 176, 88 i 44 podijele s radnim danima u mjesecu, dakle sa brojkom 22 dobivamo 16, 8, 4 i 2. Međutim, kad se podijele sa 7 dana u tjednu, onda dobivamo nešto drugačije brojke umjesto 16 dobivamo 11,7333333. Umjesto 8 dobivamo 5,866667. Umjesto 4 dobivamo 2,93333333 i umjesto 2 sata dobivamo 1 sat 466667. Ili ako isto učinimo na primjer sa 10 do 80 sati tjedno, ako se uračunaju samo radni dani rezultat je dva do 16 sati dnevno, ali ako se računa cijeli tjedan, znači punih 7 dana rezultat je od 1,42857143 do 11,4285714. Budući da zaista nije uvjerljivo da je zakonodavac predvidio vrijeme predviđeno za osobne asistente sa toliko decimala iz ovog jednostavnog izračuna proizlazi da je zakonodavac računao samo sa radnim danima. Postoji vrlo opravdano pitanje da li postoje neke naznake ili da li vi znate za neke mehanizme koji invaliditet naprosto učine da nestane tijekom vikenda. Zar vikendom osobe sa invaliditetom i to sa onim teškim oštećenjima ne odlaze na wc, ne odlaze na šetnju? Da li te osobe tijekom vikenda imaju pravo nešto pojest možda? Ta puna dva dana, tih punih 48 sati. Naročito tu mislim na one koje vi isto tako u članku 34. izdvajate a to su samci koji nemaju apsolutno nikoga da im pomogne. I kao što sam već rekla u jednoj replici to nije jedinca situacija u kojoj su usluge skrb koju bi trebala država pružati se daje samo radnim danima. Ja postavljam vrlo jednostavna pitanja. Što se događa sa nepokretnom osobom kojoj da li osobni asistent ili neka sestra promijeni zadnji put pelenu u petak popodne i sljedeći puta ponedjeljak u jutro. Ja ponavljam pitanje što se događa sa osobom koja se ne može sama dignuti. Govorim iz vrlo osobnog iskustva. Što se događa da jedan čovjek da ga mi svedemo na to da je u istoj peleni preko 48 sati. Evo to je moje pitanje ministarstvu. Jer po ovome i ova skrb će biti pet dana tjedno, a ne 7 koliko je neophodna naročito kada govorimo o onima koji imaju najveća oštećenja 4 stupnja. Također ću ponoviti da je nedovoljno da osobe sa najtežim stupnjem invaliditeta imaju pravo na osobnog asistenta samo 16 sati radnim danima ili 11,73333 sati svaki dan i to isključivo samci. A što se događa sa ostalima? I treba li ne znam po koji puta ponoviti da je to nedovoljan broj sati za tako teške slučajeve nepokretnih osoba ili osoba na primjer sa mentalnim oštećenjima četvrtog stupnja i to samaca koji ionako ne mogu samostalno živjeti. Nedovoljno je za one koji nisu samci naravno, a tek pogotovo za samce. I kako je uopće moguće da je do sada država dozvolila da osobe, o tome je govorio ministar Piletić da ima točne brojke tih osoba koje su potpuno nepokretne ili u nemogućnosti obavljati osnovne životne potrebe koje žive same bez ikakve podrške i pomoći države. Poseban problem o kojem želim govoriti su naši sugrađani sa nevidljivim invaliditetom kako ih je nazvala pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnim i intelektualnim oštećenjima. O tome je pravobraniteljica i pisala ministru Piletiću, no kao što vidimo u ovom završnom prijedlogu zakona bez ikakvog odjeka. A naime radi se o gotovo 10000 ljudi koji prema Zakonu o socijalnoj skrbi nemaju pravo na roditelja njegovatelja, što znači predispoziciju da ostanu u obitelji ili u svom okruženju. Ti naši sugrađani danas žive u ustanovama, oni su izolirani od zajednice u kojoj su prije živjeli. Oni nemaju minimum dostojanstva, autonomije, slobode izbora ili recimo neke životne svrhe. Ovim zakonom oni ne dobivaju dovoljno sati potpore asistenta zbog čega je očigledno da za tu kategoriju osoba se predviđa smještaj u domovima, a ne neovisan život u obitelji ili u zajednici. No ovaj zakon što sam već u replici postavila kolegi Ćeliću radi i razliku između osoba sa mentalnim oštećenjima i osoba sa intelektualnim oštećenjima i to ne samo razliku. Ja se usuđujem reći i tvrdim i nepravdu. Jer jednostavno predloženim člankom 32. definiran je različiti raspon satnica osobnog asistenta u odnosu na određenu vrstu i težinu invaliditeta i sad pravo pravo na osobnog asistenta u trajanju od 8 sati dnevno radnim danima naglašavam imaju osobe sa mentalnim oštećenjima četvrtog stupnja ukoliko žive sami. Ali istovremeno osobe sa intelektualnim oštećenjima istog četvrtog stupnja neovisno o tome da li žive same ili u obitelji mogu ostvariti maksimalno 88 sati tjedno podrške osobnog asistenta znači do 4 sata dnevno radnim danom. A još manje, naravno, ako se računaju i neradni dani. Osobe s mentalnim i intelektualnim oštećenjima kako ih pravobraniteljica, osobe s nevidljivim invaliditetom su sigurno među našim najzapostavljenijim građanima i sugrađanima. Radi se o više od 10 ljudi zatvorenih u ustanovama bez osnovnog ljudskog dostojanstva i važno je te ljude staviti u fokus i omogućiti im, koliko god je više moguće povratak u zajednicu i povratak u neki

Jesam, zahvaljujem potpredsjedniče HS-a, htjela bih se referirati na dio vašeg izlaganja, kolegice, u kojem ste govorili koliko u nedostatnoj količini osobe s invaliditetom imaju pravo po ovom Zakonu na osobnu asistenciju. Htjela bih tu istaknuti i osobe koje nisu osobe s invaliditetom, ali su osobe sa terminalnom dijagnozom koje, na neki način, također, imaju invaliditet tj. razvije im se jer su ili teže pokretni ili slabo pokretni i nemaju pravo na osobnog asistenta. U najboljem slučaju, član obitelji može postati njegovatelj, međutim, prečesto se dešava da osoba s terminalnom dijagnozom umre prije nego što joj uži član obitelji ostvari pravo na osobnog njegovatelja. Voljela bih vidjeti nekakvo rješenje i u tom smislu, a ovaj ga Zakon ne nudi. Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Ma da, ima nažalost u Hrvatskoj veliki broj raznoraznih grupacija kojima nedostaje elementarna skrb države za situaciju u kojima se nalaze, kako ljudi sa terminalnim bolestima zbog premalog broja hospicija, a s druge strane, zbog premale organizacije skrbi u zajednici ostaju prepušteni samima sebi, tako isto imamo kategoriju ljudi koji se brinu o svojim roditeljima koji su stari i nemoćni, a koji sva ova, ova prava zapravo ne mogu, ne mogu izboriti i nisu tako da, doista, sustav socijalne skrbi, a naročito ako u današnje vrijeme kada čovječanstvo, tj. evo, to, konkretno u Hrvatskoj stari, pa tako i u cijeloj Europi, mislim da je neophodno se itekako koncentrirati kako na ovo o čemu ste vi, kolegice govorili, tako na kompletno starije stanovništvo jer ćemo imati velike probleme. Oni i tako i onako većinom žive na rubu siromaštva. Zahvaljujem.

osobama sa najtežim stupnjem invaliditeta, a to je da vlada Andreja Plenkovića može predložiti, a HDZ-ova većina u Saboru može izglasati zakon u kojem bi prava osoba s invaliditetom bila propisana u skladu s njihovim potrebama. Može, ali ne želi! I pritom to pravda nedovoljnim financijskim sredstvima u državnom proračunu, kao da su to HDZ-ova sredstva. E nisu! Nisu. I onda još imaju toliko bezobrazluka, tako tipičnog za HDZ, da pri tome dodaju i rečenicu i opravdanje pa nije sve u novcu. Nije sve u novcu. Tu istu rečenicu nije sve u novcu nikada nisu izgovorili niti jednom HDZ-ovom lopovu koji je nešto ukrao iz državnog proračuna, iz sredstava koja su naša zajednička, pa tako i osoba s invaliditetom niti su ikada učinili bilo što da unaprijede sustav borbe protiv korupcije ili sprječavanja korupcije, da sredstva koja bi trebala biti javna, tamo i ostanu, a ne da ih država kasnije mora potraživati i nikada ne pronađe. Nadalje, kaže jedan od HDZ-ovih zastupnika da se unatoč nedostacima, ovaj Zakon ipak može usvojiti. Ta rečenica svjedoči da su HDZ-ovci itekako svjesni da ovaj Zakon tih nedostataka ima, dakle svjesni su, svjesni su nedostataka i svejedno ih ne žele otkloniti. Kažu ovako, da su to tek neke crne mrljice na bijelom papiru. Ne bi trebalo biti većih smetnji da se to usvoji. E pa vidite, te crne mrljice na bijelom papiru za neke zastupnike znače pitanje časti, gđo Lukačić, pitanje časti. Za zakone koji imaju crnu mrljicu na bijelom papiru pošten čovjek ne glasa. Ali zašto glasate vi? Jer time skupljate punte. Kao što ste to otvoreno, javno svima rekli, skupljate punte jer kada oporbeni zastupnici nešto predlažu, a vi ste svjesni da bi to moglo u javnosti dobro odjeknuti, tada to HDZ negira, sprječava, brani, pa brže bolje dođe nekom svom resornom ministru i onda smisle obrazloženje. E nije vam prijedlog sveobuhvatan, mi ćemo to sveobuhvatnije riješiti, je li tako? Pa onda dođe neki zakonski prijedlog, naravno, nije sveobuhvatan, ali je HDZ-ov i ima nedostatke, ima crne mrljice u svom tekstu, ali ako se podnesu, ne daj Bože neki oporbeni amandmani, e ti amandmani neće biti prihvaćeni. Kao da je te oporbene amandmane oporba isisala iz prsta, e pa nije. Nitko od nas nije osoba s invaliditetom. Ali su nam se takve osobe obratile i ja im se u ime ostatka oporbe zahvaljujem. I kada vam te osobe kažu, pojedinačno i putem svojih udruga da nešto u ovom zakonu ne valja, onda bi ljudi, da tu s ove strane ljudi ima, tako nešto i čuli. Ali ne. Nisu to reprezentativne udruge, evo, danas smo i to naučili. Da kao što postoje reprezentativni i nereprezentativni sindikati, postoje i reprezentativne i nereprezentativne udruge osoba sa invaliditetom, pa one udruge koje HDZ-ov prijedlog hvale te su naravno reprezentativne, a ove druge nisu. Šta imaju ti drugi ljudi ako HDZ ne podržavaju, pričati o svom invaliditetu i o svojim potrebama koje bi im država trebala osigurati, jel tako gđo. Lukačić? također postoje i reprezentativni i nereprezentativni amandmani, naši su naravno nereprezentativni, pa će ih HDZ-ova glasačka mašinerija svejedno odbiti i tako prikupiti svoj punat. Ovo s puntima, zašto toliko često ističem? E pa zato što to što je danas rekao zastupnik iz redova HDZ je čisti dokaz da se HDZ-ova vlast iživljava nad hrvatskim građanima, nad svim hrvatskim građanima, možemo to vidjeti na čitavom nizu primjera, ali kada to radi na najranjivijoj društvenoj skupini, nad osobama s invaliditetom i to, ovdje je najveći problem invaliditet kod osoba koje su paraplegičari dakle najteži, naj, najbolnija, ranjivija skupina, onda s punim pravom imam reći da osobe koje su svjesne da ovaj zakon za njih nije rješenje, svjesne su nedostataka, svjesno će odbiti naše amandmane, nisu ljudi, imam to pravo reći, a predsjedavatelj koji mi je zbog toga praktički izrekao opomenu, nije, nego me samo malo docirao, to mi nije imao pravo osporiti. Ja kao zastupnica u 10. sazivu HS mogu ovu tamo stranu smatrati neljudima zbog ovog konkretnog zakona, evo ako niti jedan drugi, a ima ih čitava serija, ovaj će biti na prvom mjestu i što nam je dalje činiti? Što ćete vi sada, replicirati ili u povredi poslovnika meni reći, da sam jedna zastupnica, da nosim teret na svojim plećima spašavanja Hrvatske, a raspada mi se stranka ili eto jedna sam, a vas je 66, hoćete to reći ponovno ili da sam se s nekim posvađala zbog punjenih paprika jel to tema, jel to tema? S time se bavite svaki puta kada treba nešto replicirati, a netko vam nešto iznosi s podacima, s argumentima, s brojevima, onda kažete u kojoj je stranci ili dodvoravam li se stranci Možemo!, pa većinu članova zastupnika iz te opcije poznajem debelo prije ovog saziva i u dobrim sam si odnosima bila s njima, pa im svejedno nisam pristupila. O čemu vi pričate, što su vaše teme, zar vas nije sramota? I bolje je bit jedan jedini zastupnik nego bit jedan od 66 koji se ne usudi misliti svojom glavom, koji ovdje ne može ništa niti izgovoriti, a kamoli sastaviti ako mu napismeno na nekom papiriću netko nije dostavio iz ministarstva, hvala.

žao mi je da ste tako ogorčeni, no nema očito više koristi vas uvjeravati u, u ono što ovaj zakon pozitivno donosi, s vremenom ćete to sami ja se nadam i čvrsto sam uvjerena, vidjeti. A di ćete više argumenata i dokaznog materijala i čega god hoćete nego u obrazloženju ovoga zakona, a najvažniji argumenat je to da je većina udruga i osoba s invaliditetom podržalo ovaj zakon. I znate gdje se najbolje vidi što je ova Vlada učinila za osobe s invaliditetom i kako mi to u Hrvatskoj živimo, da ne biste mislili da ću ja reći najbolje, ne mislim najbolje, ali bolje od mnogih,

HDZ-ov um ne može shvatiti da ja nisam ogorčena, niti mogu biti ogorčena, ja sam privilegirana, privilegirana saborskim mandatom i svim povlasticama koji iz tog mandata dolaze, privilegirana primanjima, privilegirana dobrim životnim standardom, privilegirana zdravljem, zdravljem prije svega za razliku od primjerice osoba koje su prosvjedovale na Markovom trgu 15. prosinca prošle godine ili majki s djecom čiji su vapaji bili prigušeni od limuzina koje su se vozikale u to isto vrijeme po Markovom trgu iza onog ograđenog prostora koji ograđen više ne bi niti biti, to je ta razlika, ali vi ćete pričati da smo mi oporbeni zastupnici koji plaću primamo i dobivat ćemo ju sjedili tu ili ne sjedili na HDZ ogorčeni. Ne, ogorčeni su građani, oni koji su nas birali,

Uvažena zastupnice, prvo ću potrošiti pola minute da se obratim predstavnicima Vlade odnosno predstavnicama. Evo ja bi samo podsjetio da imate pravo na svaku našu raspravu dići se, doći za govornicu i objasniti o čemu se radi. Čuli smo, vidimo, stalno gledamo što se dešava, ima tu i reakcija, smijeha, ima čuđenja, ima svega, dođite tu i objasnite nam što nam nije jasno jer vas pitamo to zbog toga što to ne razumijemo i ne znamo što ste namjeravali napraviti, pa dajte nam to onda objasnite jer kolege iz HDZ-a nam to ne objašnjavaju, mi od njih slušamo samo cijelo vrijeme hvalospjeve o Vladi Andreja Plenkovića, najčešće neopravdano. A …/Govornik Orešković, imamo tu dosta problema u ovom zakonu, tu je i čl. 34., to su članci od 24. do 29., to je onaj dio koji se tiče pomoćnika u nastavi, pa recite mi molim vas što vi smatrate koji je najveći problem u zakonu? **Vidović, Davorko Zahvaljujem. Ja ću ovdje HDZ-ovcima baš u inat pohvaliti problem na kojeg je uočila zastupnica iz platforme Možemo, a to je kad se podijele sati, predviđeni sati onda se vidi da Vlada zapravo manipulira i laže da osobe sa najtežim stupnjem invaliditeta nemaju pravo čak niti 16 sati dnevno pomoćnika odnosno asistenta jer zapravo ti sati ne obračunavaju sate vikenda. Dakle, vikendom su bez ičije pomoći praktički bez zaštite. Ako to nije poraz države i sramota obmanjivanje i manipulacija onda stvarno ne znam što je. Ako je i od HDZ-a previše je. Hvala lijepo. Pojedinačnu raspravu će sada imati kolegica Mirela Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, evo slušali smo dugo raspravu o ovom prijedlogu zakonu i čuli smo mogu slobodno reći svašta. Bilo je tu najviše hvalospjeva sa strane vladajućih naravno upućenih prema Vladi Andreja Plenkovića, opravdavanja ove ne sveobuhvatnosti prijedloga zakona, opravdavanja manjkavosti zakona jer uslijedit će izmjene i dopune zakona, pa kud vam se žuri, ne morate baš imati svu skrb vi ljudi koji živite na najteži mogući način u Hrvatskoj. Dobit ćete tu svu skrb jednom kada budu izmjene i dopune zakona jer znate zakoni se kod nas donose samo da se donesu pa ćemo ih lako u hodu ispravljati. I Bože sačuvaj, Bože sačuvaj uvažiti ijedan argument oporbenih zastupnika, Bože sačuvaj uvažiti prijedlog oporbenih zastupnika koji idu na korist ljudima koji u RH i na cijelom svijetu žive u najtežim mogućim uvjetima. Meni je potpuno nejasno otkud obraz, otkud takav gard nekim i razumnim zastupnicima iz vladajuće većine koji se ustanu i kažu, pa vi očekujete da se država ponaša kao pijani milijunaš, pa ne možemo mi sad sve dat tim ljudima koji vape za pomoći, koji ne mogu svoje osnovne ljudske potrebe dnevno zadovoljiti, ispuniti. Ja ne govorim o njihovim željama, o luksuzima o kojima sanjaju, osnovne ljudske potrebe. Znate šta su osnovne ljudske potrebe? Počešati se kad te svrbi po tijelu. Zamislite samo da to ne možete učiniti i da ste u agoniji, da ležite sami 12 sati i da morate čekati 12 sati da bi netko došao samo da vas počeše. Da li vi to možete zamisliti? Ja ne. Znate zbog čega, jer se ja mogu počešati, ako i ne mogu doseći neki dio svog tijela mogu se ustati, mogu zatražiti nekoga pomoć te osobe ne mogu. Nakon 17 godina tzv. pilotiranja donosimo zakon. Osobe sa invaliditetom imale su mogućnost korištenja osobne asistencije kroz nekakve projekte. I sad jedna od zastupnica ili zastupnika iz vladajuće većine kažu, da ovaj prijedlog zakona je unaprjeđenje samo po sebi jer je sad to pravo, a ne mogućnost. O koja semantička pobjeda. A kada stanemo sa obadvije noge na zemlju i shvatimo da je za neke osobe mogućnost bila veća nego što je to sad pravo onda ti dođe kao čovjeku da sjedneš i plačeš. Da sjedneš i plačeš. Pazi sad ti molim te, netko je kroz projekt imao mogućnost veću negoli što to sad ima kao svoje osnovno ljudsko pravo. I je li to sad korak unaprijed ili korak unazad vi ocjenjivači semantičkih uspjeha? Klub SDP-a je u prvom čitanju zakona tražio da se osobni asistent osigura svim korisnicima čiji članovi obitelji koriste status roditelja njegovatelja i to prema individualnim potrebama korisnika i obitelji. I kaže predlagatelj u ovom drugom čitanju da je djelomično prihvatio takav naš prijedlog, ali je prihvatio tako da je stupnjevao iznimke koje moraju ispuniti određene uvjete da bi dobile korištenje usluga osobnog asistenta prema određenom broju sati mjesečno. U jednoj od iznimaka odnosno o jednoj od tih iznimaka ovdje se najviše negativne rasprave vodilo. E sad, negativne u smislu najviše propitivanja uopće utemeljenosti te iznimke, pa su o tome svoj glas pustile i same te iznimke, sami ti ljudi. Dakle, sami ti ljudi samci osobe sa najtežim oblikom invaliditeta. I kad ti čovjek iz vlastitog iskustva, dakle taj koji će 12 sati sutra umirati samo da ga netko počeše po ramenu kaže, ljudi to nije dobro, to mi neće pomoći, moja zemlja može više za mene, nisam ja drugotni, nisam nižeg reda građanin, a vi na to okrenete glavu ili kažete pa nije država pijani milijunaš ili oporbeni zastupnici se ponašaju kao pijani milijunaši, pa ispravit ćemo to u nekim izmjenama i dopunama. I onda osuđujete zastupnike koji kaže, kažu da se tako ponašaju neljudi, oprostite meni baš i nije jasno, a vjerujem da ne kažem da sam sigurna da tako ne mislite. Naprosto ne mogu prihvatiti da ovdje u ovoj prostoriji i trenutno i inače sjedi i jedna osoba, jedan živući zastupnik, stručni suradnik, zaposlenik ovog Sabora koji se ne bi složio da je osnovno ljudsko pravo čovjeku koji se ne može pokrenuti, zadovoljiti onu najosnovniju ljudsku potrebu, osigurati tu asistenciju i nemojte mi govoriti o pijanim milijunašima i o tome da je to veliko opterećenje za proračuna jer da parafraziram premijer Plenkovića, navodno smo jedna od 15 najrazvijenijih zemalja svijeta. Ne Europe, svijeta. Naš se kreditni rejting stalno povećava zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića. Naše je gospodarstvo stalno raste zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića. Naš se proračun povećava u prihodima, prethodnim rebalansom smo to učinili, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića. Pa mi smo zaista milijunaši. Ali, po vladi Andreja Plenkovića i po zastupnicima iz redova stranke Andreja Plenkovića, e nismo baš tako blesavi milijunaši da za te milijune pomognemo onima kojima je najpotrebnije. Ja mislim da svi u svojim glavama shvaćate totalni apsurd i sramotu takvog stava i zbog toga sam apelirala na zastupnika Ćelića kao zastupnika iz redova većine koji je i potvrdio apsurd odredbe iz 34. članka za najteže invaliditete, odnosno za osobe s najtežim invaliditetom samce, da osigura, da apelira, da iznudi, ako hoćete barem za njih to da ljudi imaju 24 sati osobnu asistenciju. Pa neće država zbog toga bankrotirati, ali će vaš moral bankrotirati, ljudi. Vaš moral će bankrotirati. Nemojte si to dozvoliti ma koliko morali i htjeli pjevati budnice, koračnice, ne znam što Andreju Plenkoviću, pa ni sam Andrej Plenković to neće odbiti. Neće. Ali netko mu mora na tu nelogičnost ukazati. Pa ima snage toliko u vama valjda. Ili ćete zaista, ili ćete zaista pognuti glavu i okrenuti leđa ljudima kojima je najpotrebnije. I da vam kažem, kad se uspoređuju zemlje EU koje imaju neke lošije uvjete u Hrvatskoj, ispričavam se na izrazu, ali fućka mi se za bolje uvjete odnosno gore uvjete u drugim zemljama. Ja hoću da moja zemlja ima najbolje moguće uvjete za one ljude koji su najranjivija skupina našeg društva. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Prva je kolegica Orešković. Nastavno na bolje uvjete u drugim država, mislim da je i ovdje radi o jednom semantičkom triku jer to što neka država nema zakon koji se zove na određen način, ne znači da prava u svakodnevnom životu nisu možda čak i bolje osigurana. Evo, o tome se radi, mislim da su standardi osiguravanja dostojanstva ipak u većini država neusporedivo bolji i mi te standarde dok je HDZ-a, nažalost nećemo dosegnuti. A druga teza koja baš smeta je teza o pijanom milijarderu. Pa da bilo koja druga svast to govori, još bi čovjek to shvatio, ali kada to govori HDZ koji je samo na aferama pretplaćenih softvera koji ničemu ne služe potrošio više nego što koštaju sva ortopedska pomagala, e onda to doista boli i mislim da se mora napraviti neka jača akcija protiv ovog Zakona. Ja sam ministru tu u ćošku predložila da minimum časti sačuva, neka ide s ovim zakonom u treće čitanje, ako već sad nema dovoljno snage da prihvati … .../Upadica: Hvala. /... Hvala lijepa. Pa najlakše bi mi bilo reći kao što je tu netko odgovorio slažem se s vama i sjesti jer bih morala sada i moram ponoviti sve ovo što ste vi rekli, točno je. Druge države .../nerazumljivo/... druge države EU imaju daleko bolje standarde života, onog realnog života tih ljudi. Dakle ne, nemaju možda zakon koji se zove zakon o osobnoj asistenciji. Ali i osobno mogu potvrditi jer imam, imam roditelja koji ima određeni stupanj invaliditeta i da, živi u Švedskoj i ne, nema niži standard od ljudi koji su u Hrvatskoj. I nemojte mi uspoređivati druge zemlje EU. Nemojte mi uspoređivati i ne gurajte mi na nos da se prisjetim samo što sve druge zemlje EU osiguravaju za svoje građane sa invaliditetom. A o sredstvima koja su otuđena, javnim sredstvima, previše mi vremena treba da bih nabrojala sve slučajeve sa Hvala./... … bi se moglo osigurati, ne samo za osobe s invaliditetom nego i one bez ikakvog invaliditeta… .../Upadica: Hvala./... … da svatko ima po jednog osobnog asistenta za što god mu treba. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče. Evo, govorili ste o najteže bolesnim odnosno oštećenim osobama, osoba s invaliditetom sa 4. stupnjem oštećenja i činjenici da oni imaju pravo na 12 sati dnevno sada pomoć, kako je to ovim Zakonom propisano. takvim korisnicima kada ih pitanju kako da si osiguraju drugih 12 sati pomoći. Upućuju ih da si plate, da si plate osobno, da si nađu nekoga. Koga, koga bi trebali, s kojim sredstvima? Koga će pustit u svoj dom, dat povjerenje, kojoj osobi u ovom nesigurnom okruženju u kojem živimo. S druge strane na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku ne znaju nam odgovoriti predstavnici ministarstva na konkretne upite, primjerice stavke da nam pojasne koji su to samac s kroničnim bolestima IV stupnja, koje su to IV-te kronične bolesti koje sada

Hvala lijepa. Pa poštovana zastupnice ministar dok je bio ovdje prisutan nije odgovorio niti na moje pitanje koje sam mu postavila. Dakle, ministar ne odgovara na pitanja zbog činjenice da ne zna odgovor na pitanje ili naprosto ne smije potvrditi da je ono što govorimo istina. Jedino što smo čuli je da će zakon u koracima unaprjeđivati. Dakle, a vaše pitanje o tome što bi osoba sa najtežim stupnjem invaliditeta treba onih preostalih 12 sati dnevno činiti, trebala bi platiti sebi tu uslugu, a moje pitanje je recimo, a što taj, taj asistent koji se razboli i ne dođe tih 12 sati dnevno. I to se može dogoditi. Što ćemo onda? Znači govorimo o plaćanju te usluge na koji način? Što ćemo onda kada recimo toj osobi ne znam ne dođe taj asistent zato što nije platio jer naprosto nema mogućost platiti, kako će platiti, fizički ne može izvršiti uplatu. Pa ta osoba ne može netbanking ljudi, ta se osoba ne može počešati, a kamoli što drugo.

žao mi je što moram reći u startu, a to je da ovakav zakon ne možemo pozdraviti i ne možemo za njega glasati. Međutim, ono što pozdravljamo to je da je predlagač uopće predložio takav zakon nakon dugo vremena. Dao si je truda, ali mi je žao što ne sluša sada ove naše rasprave i žao mi što nije spreman prihvatiti amandmane što su jasno pokazali i predstavnici ministarstva i predstavnici vladajuće većini. Predstavnici vladajuće većine se nažalost ponašaju kao što su se ponašali kada je došao ovdje ministar Bačić koji je rekao da uspio potrošiti sav novac iz Fonda solidarnosti, ma bravo evo čestitke, ali nitko ga od vladajućih nije pitao, a što je za taj novac napravio. Je li ispunio 5% potreba i zahtjeva, 15% ili 100%. Potrošio sav novac, a pitanje koji su učinci. I sada se opet ovdje ponašamo tako kad govorimo o osobama sa invaliditetom. Ne mogu razumjeti da osoba sa invaliditetom koja sjedi s nama u klupama ima dijametralno suprotni stav od osobe koja je bila tu s nama kolegica Škulić koja je rekla u našem evo direktnom razgovoru, zakon nije dobar, upozorila na probleme. Predstavnici oporbe su upozorili na sve probleme na koje, koje su vidjeli u tom zakonu. Nismo dobili ni jedan odgovor niti od predstavnika ministarstva, niti smo dobili ijedan odgovor od predstavnika vladajuće većine. Znači odgovora na naša pitanja nema. Jedan jedini zastupnik pripadnik vladajuće većine je imao normalnu raspravu u kojoj je rekao nešto realno o tom zakonu i skrenuo pozornost da ipak ima problema u zakonu. Nije rekao koji su problemi, ali je rekao da ima problema, pa će se kasnije ispraviti. Ali gospodo shvatite ukoliko zakon stupi na snagu danas i ako ove izmjene i promjene i amandmane ne prihvatite osobe sa invaliditetom će imati slijedećih m dana, tjedana, mjeseci problem dok se ne donesu izmjene i dopune tog zakona. Sa tim osobama treba netko raditi, treba im pomoći, a vi niste spremni saslušati koji su problemi odnosno možda problema i nema ali dajte molim vas odgovorite nam kako ćete te probleme riješiti. A kako će biti riješeni problemi osoba sa invaliditetom preko vikenda kad nemaju asistente? Toliko o tome. Dalje, htio bih se osvrnuti na pomoćnike u nastavi. Postavio sam pitanje ministru Piletiću vezano za pomoćnike u nastavi, nisam dobio odgovor. Dobro možda sam se ja možda i pogrešno izrazio kad sam rekao da su oni primjeni na pola radnog vremena, ali pokazao sam i predstavnica ministarstva, znači osoba koja radi 9 mjeseci direktno u nastavi njoj se prizna 4,5 mjeseca radnog staža. Plaće su 690 eura i to ne na nivou mjeseca nego to su ukupni troškovi na nivou godine kad se uprosječe za sve mjesece na nivou godine tu ulazi znači i regres, tu ulazi i božićnica. I onda pitam, recite mi molim vas koja je to ciljana skupina ljudi koja će se javiti i prijaviti da radi kao pomoćnik u nastavi. Koji su to ljudi? Koja je to selekcija? Pitao sam ministra ima li neki plan za drugačije zapošljavanje tih ljudi da bude pozitivna selekcija jer ljudi koji su pomoćnici u nastavi moraju biti kvalitetni, a ne može se dešavati negativna selekcija. I vi to možda ne prihvaćate, ali ako ste imali priliku razgovarati sa učiteljima, nastavnicima, profesorima onda znate koji su problemi, onda znate kako to izgleda. I što se dešava? Onda nastavnik gubi jako puno vremena na ono na što ne bi smio gubit vrijeme. I onda napredni i talentirani učenici gube sve više i više i s njima se ne radi. I to vam je jasno, to vam glasno govore svi nastavnici koji imaju probleme u školama, koji ozbiljno rade svoj posao, to vam govore svi učitelji. Zamislite si kako to izgleda u razredu kad imate pomoćnike u nastavi koji nisu na vrhuncu svojeg zadatka recimo u prvom razredu osnovne škole. Kako se može taj učitelj nositi sa njima i sa djecom koja imaju potrebe posebne? Jeste li o tome razmišljali? Niste. Vama je to smiješno, vidim ja vama je to smiješno. Ali pozvat ćemo tu ako treba učitelje da vam ispričaju svoje priče, da vam bude jasno i da napokon shvatite da ste tu da biste radili na tome da se donese bolji i kvalitetniji zakon, a ne da pričate hvalospjeve Vladi Andreja Plenkovića. I nije problem hvalite vi Vladu, ali dajte ljudi prihvatite ono što nije dobro. Shvatite da treba neke stvari promijeniti da bude tim ljudima sa invaliditetom bolje,

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Pavić kad govorite o asistentima u nastavi previdjeli ste možda ovaj istaknuti jedan bitan segment, ne znam zašto je uopće prebačeno ovdje zašto to ne rješava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali dijete koje dobije asistenta za pomoć u nastavi recimo ako je to dijete s Downovim sindromom dobija ga samo za redovnu nastavu koja se odvija u školi, dok nastava ukupna podrazumijeva i terensku, podrazumijeva i odlazak na izlet, podrazumijeva i odlazak na ekskurziju što sve ta djeca u principu onda ne mogu uživati, to nije onda inkluzivno obrazovanje djece s teškoćama u razvoju jer taj asistent nije predviđen, nije mu uključeno u broj sati da to dijete prati na izlet. Ja razumijem da sva djeca ni ne mogu ići na izlet, ali ima onih koji imaju teškoće u razvoju, imaju asistenta i mogu bez problema sa tim asistentom biti uključeni i u terensku nastavu i u izlete i u ekskurzije, a nisu. Ovaj prijedlog zakona to ne rješava, smatram to jednim velikim propustom. **Vidović, Davorko nisam, nisam o tome govorio, a činjenica je da taj problem postoji. U tom slučaju sa njima na izlet ide defektolog ili pedagog ili čak i roditelj ili roditelj. To se dodatno plaća naravno tako da činjenica je da taj problem postoji. Asistenti odnosno pomoćnici u nastavi imaju još jedan dodatni problem, što ne znaju koje im je nadležno ministarstvo trenutno. Oni imaju tri ministarstva, oni se obraćaju, tri ministarstva sa njima razgovaraju da bi ostvarili svoja prava. Prema tome, problemi su veliki, a problemi se nisu riješili u ovom zakonu. Stavili su unutra, sve se unutra strpalo, a problemi se riješili nisu. To treba neko shvatiti. I ako se to ne riješi kroz amandmane, ukoliko se ti amandmani ne prihvate bit će problem. Hvala lijepo. Slijedeću raspravu ima kolega Goran Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice sa suradnicama, uvažene kolegice i kolege, evo i zastupnik Pavić pa i neki zastupnici prije njega su govorili da otišli smo, otišli smo puno šire od onoga što ovaj zakon donosi. Ja bi rekao da je ovo jedan od specifičnijih zakona koji se donosi ovdje u Hrvatskom saboru. Zašto? Zato što je on vezan uz jednu određenu skupinu naših hrvatskih građana. Inače kad donosimo zakon obuhvat mu je puno, puno veći. Ja bi rekao da slušajući naravno sve ono što se govorilo ovdje i uvodno ministra Piletića, mislim da je Vlada i ministarstvo napravilo jedan veliki iskorak i tu nema, nema govora. To je nešto što se čekalo desetljeće i više od toga. Možemo samo zamisliti što ljudi koji su te sve godine morali preživjeti su doživljavali. I zato mislim da u svojim raspravama u biti bi trebali biti empatični prema tim osobama na način da svaka koja se vodi ovdje u Hrvatskom saboru ima tu argumentaciju. Naravno djelomično je ona u saboru nemoguće i provediva zbog ideološke, političke i neke, neke druge obojenosti i pripadnosti to je dio političkog spektra i habitusa i ja tu stvarno nemam ništa protiv, ali jedan dio zastupnica, zastupnica da reći ću slušao sam raspravu uvažene zastupnice Orešković iako nisam bio ovdje u sabornici, prvo i prvo nije imala nikakve veze sa donošenjem ovog zakona, ona je nešto drugo htjela poručiti tim ljudima koji nas vjerojatno sada gledaju i misle o čemu ovi ljudi, ljudi pričaju. Ona spominje brojke i argumente. Kaže da mi nismo dali niti jedan suvisli argument, niti jednu suvislu brojku koja argumentirano ovaj zakon stavlja u kategoriju nečega što Hrvatski sabor treba, treba prihvatiti jel će na određeni način pomoći upravo onima za koje je pisan. To je netočno. Pogledajte sve brojke koje je ministarstvo stavilo, sav obuhvat koji se dogodio su povećanja između 50, 100 pa do 900%. Samo jedna brojka je frapantna. Znači do 2023. 20 miliona eura od '23. pa nadalje to će biti 160, 176 miliona eura godišnje. Neko će reći, a ni to nije dosta treba više, dapače i ja ću se složiti s tim da sve što možemo naravno učinimo za te ljude. Pogledali smo i neke europske prakse. Ima različitih europskih praksi, dobili smo ih ovdje argumentirano na stolu i vidi se da Hrvatska u biti ne zaostaje, čak bi rekao da u određenim stvarima i prednjači. Nije to nešto s čim se mi želimo ponositi u smislu nekakve političke argumentacije kao što nam se htjelo ovdje nametnuti da se ovdje pokušavaju uhvatiti nekakvi politički bodovi. To je apsolutno netočno. Ovaj zakon je nešto što je pripremano 2 godine, nešto što se čekalo više od desetljeća, a evo sada to imamo ovdje svojim, na svojim klupama. Prema tome, neću puno, puno dužiti. Mislim da ono što je ministar Piletić evo sa svojim timom naravno i u suradnji sa predsjednikom Vlade napravio, mislim da ima, ima smisla. To je reklo i preko 200 udruga koje se bave ovim osjetljivim pitanjem, a mislim da su oni nekako i najbitniji u toj cijeloj, i ove rasprave i svega onoga što smo čuli, ja se nadam da će svi oni za koje je ovaj Zakon i napisan i kojega ćemo usvojiti u vremenu kad dođe na glasanje će olakšati sve one životne probleme koje oni imaju, a čuli smo ovdje u raspravama, mi ih možda dnevno ni ne osjećamo. Ali, moram reći nešto i s tim ću, naravno i završiti. Stigmatizirali ste HDZ, nas kao zastupnike prije nešto više od 2 mjeseca kad je ovdje na, u raspravi bio prijedlog uvažene zastupnice Mrak-Taritaš protiv kojeg mi apsolutno nismo imali apsolutno nismo imali ništa, on je bio dobar, ali smo rekli tad da želimo zakon koji će imati veći obuhvat, da želimo zakon koji će unaprijediti mnoge segmente koje u prijedlogu zakona uvažene zastupnice Mrak-Taritaš nisu bili ni spomenuti. Prema tome, mi smo platili cijenu, zato svatko od nas ponaosob jer smo imali nacrtanu metu, ali smo izdržali to jer smo znali da se priprema zakon koji će biti bolji i to je ono što bi trebali biti argumenti ovdje u HS-u. Često vi nama prebacujete da mi ne prihvaćamo neke od prijedloga. To je možda i točno, ali često ih ne prihvaćamo iz nekog razloga koji je kao sličan ovome, da želimo napraviti izmjenama zakona puno više od onoga što se možda u nekom trenutku ovdje, ovdje predlaže. Prema tome, ta cijena je stvarno bila, bila visoka i sam sam to osjetio na, na, na sebi, ali dobro, to je naš posao. Mi se bavimo politikom pa nas to nije izbacilo iz šina i meni je drago što će na kraju, evo što je i ministar Piletić obećao, evo i u ponedjeljak ovdje na resornom odboru biti raspravljeni čak i pravilnici koji će regulirati ove zakonske akte. Prema tome, mislim da se ide u dobrom smjeru, mislim da smo napravili posao koji će, prije svega biti na dobrobit onih za koje je i donešen. Hvala lijepo. Hvala. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Opačak Bilić. **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala lijepo predsjedavajući. Čl. 238, kolega Ivanović izvrće teze navodeći kako netko od oporbe stigmatizira njega i njegove kolege s ove strane sabornice.

da. Uvrijedio vas je, ali ja moram vama dati opomenu jer to je bila ovako replika i vaš komentar, po, Poslovnik nije povrijeđen, ali repliku ima kolegica Murganić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani kolega. Naravno da u ovoj raspravi smo čuli puno argumenata od strane oporbe koji nisu zadovoljni s ovim prijedlogom zakona i kaže se čak do te mjere da zakon ne donosi ništa, da ništa neće riješiti i da, ovoga, osobe s invaliditetom će i nadalje imati iste probleme. Zakon koji osigurava pravo korisnika na uslugu povećava broj usluge, povećava i uvodi nove pružatelje, povećava cijenu sata pružanja usluge, povećava se i satnica koju mogu koristiti, minimalna satnica sa 22 došla je na 88 sati. Zakon koji u proračunu se sa sadašnjih 20 milijuna eura povećava gotovo na 180 milijuna eura, kažu da ne donosi ništa. Hvala lijepo. Pa i vi ste imali u svojoj pojedinačnoj raspravi slične argumente koji su dolazili s ove strane, ali mislim da to čak i nije, nije toliko bitno, bavili ste se ovim poslom i to intenzivno i ono što sigurno može donijeti zadovoljstvo je da udruge koje su ne djelomično nego vrlo učinkovito radile na ovom zakonu su rekle da su zadovoljne sa zakonom. To je ta satisfakcija koja i nama političarima služi upravo u tom smjeru da kad se donese zakon, kad se nešto mijenja u zakonu bude na dobrobit onih zbog kojih smo taj zakon, zakon mijenjali. Prema tome, o ukusima ovdje našim političkim ili ideološkim ne trebamo raspravljati, no, mislim da bi više trebalo empatije imati u tom smislu da je ovaj Zakon stvarno vezan samo uz jednu usku skupinu naših hrvatskih građana… .../Upadica: Hvala./... … kojima smo mi Imam, zahvaljujem. Kolega Ivanović. Vi ste tu naš kolega iz redova stranke koja je na poziciji i koja je na vlasti i kao takav ste dio većine, tanke većine, ali dio većine. S druge strane nas je tek jedan, dva manje, ne znam koliko žetončića ste skupili. Vlada koju su građani izabrali je vlada svih građana pa i onih koji nisu za nju glasali, a koje predstavljamo mi ovdje u oporbi. Kažem, tek nas je jedno, dvoje manje od vas sve skupa. Zar ne mislite da bi bilo u redu da ta vlada bude odgovorna i prema građanima koji nisu glasali za nju pa da to pokaže time da uzme u obzir ono što govore oporbeni zastupnici, pogotovo onda kad to nije ni na koji način ideološki obojano nego kad ide u interesu, interesu naših građana ili zaista smatrate da baš apsolutno niti jedan jedini zastupnik iz oporbe nije rekao apsolutno ništa iskoristivo što bi se moglo prihvatiti da bi se poboljšao ovaj prijedlog zakona? Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena kolegice Glamuzina. Ja mislim da ova Vlada pokazuje svakodnevno kroz sve zakone koje donosi, da je ovo Vlada svih građana RH. Svima isto, Svima isto, svima jednako, od energetskih paketa, od poreznih reformi, pa čak i ovog Zakona o kojem danas raspravljamo, niz zakona koji smo raspravljali. I ne postoji tanka većina. Postoji većina u HS-u, da li je ona na 76, 77, 78, sasvim je svejedno. To je većina koja je preuzela odgovornost za upravljanje sustavom koji se zove hrvatska država i mislim da ova Vlada, bez obzira, naravno da ćete vi reći, to je klicanje, nije to klicanje, to su činjenice. Je i od strane EU, na kraju krajeva, ako njihove članke pratite, pokazalo je i prikazuje Hrvatsku kao jednu od zemalja u kojima se najbolje oporavila nakon covida i zaštitila svoje građane. Kolegice i kolege, sada zbog tehničkih razloga dajem pauzu od 8 minuta. Znači, do pola.